Dobar dan kolegice i kolege. Nastavljamo sa radom sjednice. Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o registru birača,drugo čitanje, P.Z. br. 171.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 lokalnu regionalnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodna riječ predstavnika predlagatelja, ministar uprave gospodin Arsen Bauk. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Obzirom da smo relativno nedavno imali raspravu u prvom čitanju i da je bila dosta iscrpna i detaljna, pokušat ću ukratko obrazložiti Konačni prijedlog zakona o registru birača uz naznake dakle na razlike koje su u odnosu na prvo čitanje. Konačnim prijedlogom zakona o registru birača nastali smo prvenstveno riješiti pitanje za koje smatramo da će izravno doprinijeti sređivanju popisa popisa birača. Prvo, dakle da ponovim razlikovanje registra i popisa birača. Registar je stalna elektronička baza podataka o biračima koji imaju biračko pravo i vodi se po službenoj dužnosti kroz tri evidencije. Prvo evidencija birača s prebivalištem u RH, drugo evidencija birača koji nemaju prebivalište u RH i treća evidencija birača koji su državljani država članica EU. Po sadržaju i značenju odgovara sadašnjem popisu birača. Popis birača postaje popis koji se ustrojava za svake izbore. U popisu birača nalaze se birači iz Registra ali uz zadovoljavanje uvjeta propisanih zakonom, a to znači da moraju imati važeću osobnu iskaznicu ili da su napravili jednu radnju ukoliko nemaju važeću osobnu iskaznicu da su napravili barem jednu radnju po kojoj su dakle uvršteni u popis birača. Također definirali smo da se adresni podaci Registra birača temelje na Registru prostornih jedinica a na istom registru temelji se i evidencija prebivališta Ministarstva unutarnjih poslova. Također predvidjeli smo mogućnost brisanja birača iz evidencije prebivališta u RH i prebacivanje u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u RH. Smatramo da bi ova tri mehanizma trebala u bitnom utjecati na promjenu percepcije javnosti o nesređenosti popisa birača. Također u odnosu na prvo čitanje, sljedeće smo izmjene uvažili uz saborske rasprave. na zahtjev pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom resornog ministarstva socijalne politike i mladih te većeg broja saborskih zastupnika definirali smo dakle i biračko pravo osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost. Također definirali smo mogućnost glasovanja u ustanovama socijalne skrbi. Također definirali smo da sudionici izbornog postupka mogu dobit adresne podatake imena birača na zahtjev Kluba Hrvatskih laburista. To rješenje je dosad u zakonu. Također produljili smo rokove za uvid u Registar birača uz mogućnost uvida sugrađana u adresne podatke birača u uredu do deset dana prije izbora. Također definirali smo da nema potvrđivanja popisa birača od strane povjerenstva za popise birača po jedinicama lokalne samouprave za sve izbore, referendum na području cijele RH a ne usvojene a ne usvojene zahtjeve rješenjem ministra uprave i kao pravni lijek tužba Visokom Upravnom sudu. Također definirali smo i izvatke iz popisa birača kada se održavaju izbori po osnovi nacionalne pripadnosti i u prijedlogu se pripadnici nacionalnih manjina iskazuju na općem izvatku za sve izbore koji nisu posebni izbori temeljem nacionalne pripadnosti. Što se tiče razlike u odnosu na prvo čitanje, dakle usklađena je terminologija sa Konačnim zakonom o prebivalištu, preciznije je utvrđen osoba koje ulaze u popis birača kako bi bili obuhvaćeni birači koji su poduzeli jednu radnju bilo privremeni upis, bilo prethodnu registraciju i još smo pomakli za nekoliko dana datum isticanja osobne iskaznice kako se ne bi dogodilo da ljudi kojima je od dana raspisivanja izbora do dana izbora istekla osobna iskaznica da ne budu u popisu birača. Također svim sudionicima izbornog postupka što kažem do sad omogućen je uvid u popis birača dok je vijećnicima jedinice lokalne samouprave u odnosu članova predstavničkih tijela to omogućeno tijekom cijelog mandata. Što se tiče dakle zakona uvodno još samo dvije rečenice. Prvo, kada se donese ovaj zakon u Hrvatskoj će biti na popisu birača između 3 milijuna 700 i 3 milijuna i 800 tisuća birača što je broj koji je puno realniji u odnosu na sadašnji broj od 4 milijuna i 100 tisuća. I drugo za hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u RH uveli smo institut aktivne registracije kao preduvjet da na jednim od sljedećim izborima uvedemo i dopisno glasanje za Hrvatski sabor jer zbog ustavnih odrednica znatno je otežano glasanje hrvatskih državljana bez prebivališta u RH. U tom smislu pozivam Hrvatski sabor da podrži ovaj zakon. Zahvaljujem. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Prvi su na redu klubovi. Klub Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Dragutin Lesar. i kolege, gospođo potpredsjednice, ministre. S obzirom da je između prvog i drugog čitanja predlagatelj prihvatio doista ozbiljne i značajne primjedbe koje su u raspravi bile iznijete, svoju ću raspravu skratiti i objasniti samo jedan amandman koji ću podnijeti na na članak 50.predloženog teksta zakona. Naime, u članku 50% je obaveza i DIP-a i lokalnih izbornih povjerenstava odnosno ureda o objavi statističkih podataka o zaključenom popisu birača i to je dobro, u nastavku iz stavka 1.i stavka 2.tog istog članka moramo ugraditi odredbu da se ta objava radi na internetskim stranicama i to u roku od i to u roku od 24 sata po isteku roka iz članka 49.stavka 1. Dakle popisi birača zaključuju se najkasnije 8 dana prije određenog dana za održavanja izbora odnosno referenduma smatram da je 24 sata dovoljno da se podaci predviđeni u članku 50.objave na internetskim stranicama kako bi i birači i svi sudionici izbora mogli znati predvidjeti, vidjeti o kojem broju biračkog tijela se radi. Na ostale predložene odredbe doista primjedbi nemamo. Smatramo ovako poboljšani tekst zakona prihvatljiv i kada ste ministre spomenuli vrijeme buduće o dopisnom glasovanju koje iziskuje ustavne promjene, onda u sklopu toga trebamo razmatrati ne samo državljane RH koji nemaju prebivalište u RH nego i one koji imaju prebivalište ali se na dan izbora zatiču u inozemstvu jer dostupnost biračkog mjesta njima je isto problematična kao i onima koji nemaju prebivalište u RH dakle radi se o kompleksnom pitanju tako da na taj dio biračkog tijela ne smijemo zaboraviti. Nadam se da će ministar prihvatiti ovaj amandman na članak 50. I time pripomoći da se sa što većom većinom glasova konačno usvoji jedan po meni dobar Zakon o registru birača. Hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a i kolega Davorin Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, ministre sa suradnicima, kolegice zastupnice i zastupnici. Na početku želim izraziti zadovoljstvo što je ministar prihvatio primjedbu odnosno prijedlog Kluba zastupnika SDP-a da se razmotri inicijativa pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, a vezano za ostvarivanje biračkog prava osoba s invaliditetom vezano za poslovno nesposobne osobe. Stoga je u tekstu konačnog prijedloga Zakona o registru birača brisan stavak 4.članka 14., a u stavku 17.u stavku 1.brisane su riječi te osobe kojima je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeto biračko pravo. Također je promijenjen članak 64.te je propisano da su sve osobe koje su do stupanja na snagu Zakona o registru birača pravomoćnim rješenjem nadležnog suda u potpunosti lišene poslovne sposobnosti smatraju biračima te će se upisati u registar birača. Također izražavam zadovoljstvo što je predlagatelj prihvatio prijedlog zastupnika Dragutina Lesara da se svim sudionicima u izbornom postupku omogući pravo uvida u podatke o biračima. Stoga je članak 25.dopunjen stavkom 2.te je propisano da će nakon potvrđenih kandidacijskih lista na pisani zahtjev sudionika u izbornom postupku nadležni ured dati podatak s osobnim imenom i adresom birača u roku od 24 sata zaprimanja prijave. Svima je poznato da u Hrvatskoj postoji nesređeno u biračkim popisima, te ako želimo unaprijediti izborni sustav i riješiti probleme koji se pojavljuju tijekom izbora potrebno je ustrojiti popis birača koji se temelji na stvarnom stanju biračkog tijela. Uspostavljanjem registra birača koje elektroničke baze osobnih podataka o biračkom pravu svih birača koji to pravo ostvaruju u RH dobit će se točnost i ažuriranost popisa birača koji će odgovarati istinitom stanju i samim time povećati će se transparentnost vezana uz provođenje izbora ali i same rezultate. Popis birača je tek dio registra birača koji se ustrojava nakon njegova zatvaranja, a zaključuje najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje izbora

i uz drugi dokument kao primjerice putovnicu koja ne mora biti neposredni dokaz o trajnom prebivalištu. Podaci o adresama u registru birača temelje se na registru prostornih jedinica a na njemu se temelji evidencija prebivališta MUP-a tako da će se omogućiti usklađenost podataka iz objave evidencije i više neće biti moguće da … adrese ako se ne radi o višekatnici bude upisano 40 do 50 birača. Registar će se voditi preko tri evidencije, hrvatski državljani s prebivalištem u RH, hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH, te državljani članica EU omogućiti će jasnije razgraničenje, a s obzirom na lakšu mogućnost ažuriranja povećati će se aktualnost podataka kao i njihova dostupnost. U svakom će se trenutku moći znati točan broj birača čime bi se trebale izbjeći situacije kakve su se na posljednjih nekoliko izbora u Republike Hrvatskoj dogodile u čak 6 županija gdje je broj birača u konačnici premašio broj stanovnika, čak i bez uzimanja u obzir broja maloljetnih osoba. Izbjegavanje takvih situacija svakako ide u korist regularnosti izbora. U korist postizanja istih ciljeva ide i mogućnost brisanja iz evidencije birača onih osoba koje su uvrštene među birače sa prebivalištem, a iselile su se u inozemstvo. Time što će se birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj pred svake izbore morati aktivno registrirati kako bi ušli u popis birača izbjegle bi se sporne situacije poput glasovanja osoba koje su već preminule za što znamo da je ranije bio dosta česti slučaj, osobito kada se radi o XI. izbornoj jedinici. Aktivna registracija provodit će se za svake izbore te će samo aktivno registrirani birači ući u popis birača. U inozemstvu će ih obavljati diplomatsko konzularna predstavništva Republike Hrvatske, a u Hrvatskoj nadležni uredi prema mjestu gdje se birači zateći na dan izbora, odnosno referenduma. To znači da u dijaspori više nećemo imati 450 tisuća birača nego onaj broj koji se pred svake izbore registrira. Uz aktivnu registraciju propisuje se institut prethodne registracije te privremenog upisa. Prethodna registracija predviđena je za hrvatske državljane s prebivalištem u Hrvatskoj koji će se na dan izbora ili državnog referenduma zateći u inozemstvu, a privremeni upis za one koji žele glasovati u Hrvatskoj izvan mjesta prebivališta. Zahtjev za privremeni upis za razliku od važećeg zakonskog rješenja moći će se podnijeti u bilo kojem uredu neovisno o mjestu upis u registar birača. Što se tiče popisa birača, ako se izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti prema prijedlogu svi državljani Republike Hrvatske bit će na općem biračkom popisu prema mjestu prebivališta, a pripadnici nacionalnih manjina i na dodatnom biračkom popisu. Na taj način će se ukinuti dosadašnja praksa da se pripadnici nacionalnih manjina moraju na samom biračkom mjestu izjašnjavati, upisivati ili ispisivati iz biračkog popisa čime se na neki način kršila tajnost glasovanja ali i njih dovodilo u neugodnu situaciju. Ovim zakonom ostavlja se mogućnost glasovanja ustanovama socijalne skrbi, produljuju se rokovi za uvid u popis birača na 10 dana prije održavanja izbora, popis birača više neće potvrđivati komisija za popis birača jedinica lokalne samouprave već će to raditi državna uprava u čijoj je to nadležnosti, a uvodi se i jedinstveno programsko rješenje obrade podataka tako da će se u svakom trenutku moći znati točan broj birača. Ocjenjujemo zakon pozitivnim po pitanju usklađivanja s Europskom unijom budući da se njima rješava i mogućnost da državljani drugih država članica Europske unije izađu na izbore u Hrvatskoj kada se nakon ulaska Hrvatske u EU budu birali zastupnici za Europski parlament. Zaključno, držim da ovim Prijedlogom zakona o registru birača uklanjamo svaku sumnju u regularnost izbora u Hrvatskoj i na ovaj način potvrđujemo funkcionirajuću demokraciju u RH kao budućoj članici Europske Hvala gospođo potpredsjednice. Pa kolegice, ne mogu se s vama složiti da će ova aktivna registracija za Hrvate koji žive izvan Republike Hrvatske pridonijeti demokratičnosti našeg izbornog sustava naprosto zbog toga što će zapravo se time otežati pravo glasa Hrvatima, hrvatskim državljanima koji žive izvan granica Republike Hrvatske. a to nije nerijetki slučaj za one koji žive npr. 300 ili 400 km ili više udaljeno, da moraju dva puta puta pristupiti našem veleposlanstvu ili konzulatu, dakle jedno da se registriraju i drugi da idu glasovati. To je zapravo otežavanje njihovog prava glasa i to nije nešto što će povećati demokratičnost sustava nego zapravo smanjiti participativnost našeg demokratskog sustava jer se uskraćuje ili otežava zapravo pravo glasa hrvatskim državljanima koji su u toj kategoriji, dakle koji prebivaju izvan Republike Hrvatske. I zbog toga se ne mogu složiti sa vašom konstatacijom da je to jedan korak koji će omogućiti poboljšanje sustava. Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Već smo u prvom čitanju vrlo opširno diskutirali na temu prijedloga ovog zakona i HNS pozdravlja dosta uvaženih primjedbi znači koje su ušle i u konačni prijedlog zakona. Isto tako pozdravljamo i javnu raspravu koja je prethodno provedena o ovom zakonu i smatramo da postoji jedan vrlo visok stupanj suglasnosti svih političkih opcija, da je potrebno uvesti red, a ovaj zakon upravo to donosi i ne samo ovaj zakon nego i cijeli paket zakona o kojima smo razgovarali jučer i razgovarat ćemo danas, a odnosi se na odnosno registar birača i na utvrđivanje prebivališta, ali isto tako i ukupno na izbore za lokalnu samoupravu i Zakon o lokalnoj samoupravi. Ovaj problem kojeg smo imali, o kojem se dugi niz godina ustvari raspravljamo, uvijek naravno najčešće post festum poslije izbora gdje su stvarni problemi bili vrlo očiti jer su se mogli iskazati brojevima. Za HNS taj problem je problem prije svega regularnosti cijelog postupka u izborima, znači legaliteta ali i ono što je možda još važnije i legitimiteta izabranih ljudi, odnosno izabrane vlasti na izborima. I svi postupci koji su predviđeni ovim zakonom nadajmo se da će bitno doprinijeti da ne bude i da neće biti, znači poslije objavljivanja rezultata nedoumica i rasprava koje smo imali u prethodnim Znači podaci koji govore da mi imamo više od 4 milijuna, znači 4 milijuna i 100000 otprilike upisanih birača u popis, a da čak 340000 340000 osoba nema osobnu iskaznicu kao temeljni identifikacijski dokument. Znači, više od skoro 9% građana nema temeljni identifikacijski dokument je nešto što je potpuno neprihvatljivo za jednu uređenu državu. uređenu državu. Znači, ovim zakonom potaknut će se i sređivanje tog elementa po nama jednog od preduvjeta uopće da naši građani mogu ostvarivat svoja prava, naši građani mogu sudjelovat ne samo u izbornim procesima, nego u općenito regularno funkcionirat unutar jedne pravne države. Drago nam je da je reguliran i znači slučaj sa onim biračima koji nisu trajno nastanjeni, koji nemaju trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj, koji će naravno svojom željom, svojom voljom to iskazati i moći će sudjelovati u procesu izbora. Jer proces izbora jest jedan voljni element prije svega i mi ovo rješenje u Hrvatskoj narodnoj stranci pozdravljamo i mogućnost da se, znači izbori obave na nekim mjestima na kojima je to do sada bilo skoro nemoguće, a to su starački domovi. To su osobe koje nisu bile sposobne ili nisu bile u mogućnosti pristupit biračkim mjestima, osobe koje imaju upitnu poslovnu sposobnost odnosno imaju je ili nemaju je, a koje će i kroz ovaj zakona riješit taj svoj problem. Znači, cijeli je niz rješenja koji koji su i praktični i koji otvaraju mogućnost ipak demokratizacije cijelog procesa, a prije svega transparentnosti ovog procesa. Mislim da ne treba previše politizirati temu. Ona je prije svega praktične naravi. Naravno da se svaka tema može ispolitizirati, ali namjera Hrvatske narodne stranke nikad nije išla u tom pravcu da politizira teme koje su naš konkretni problem. Riješimo problem i izađimo na sljedeće lokalne izbore sa jednom puno transparentnijom, logičnijom, transparentnijim i logičnijim sustavom nego što smo to imali do sada. Mislim da će to i svi naši građani pozdraviti. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Kolegica ima tri replike na vaše izlaganje. Kolega Miroslav Tuđman, izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegica je ovdje u svom izlaganju rekla da postoji u ovom biračkom popisu 300000 ili preko 300000 osoba bez osobne iskaznice i da će samim ovim postupkom unest se više reda. Zavisi kako gledamo na to. Mi imamo znači veliki broj hrvatskog naroda ili hrvatskih državljana koji žive u inozemstvu, koji prema tome po, jesu hrvatski državljani ali ne moraju imati osobnu iskaznicu. Prema tome, ovo će samo uvesti reda utoliko da ćemo brisati, odnosno oduzimati pravo hrvatskim državljanima da imaju pravo ono što im Ustav garantira da mogu izaći na glasanje. Prema tome, ovo pozivanje na osobnu iskaznicu samo je alibi za onu odluku da se može glasati samo u DKP-ima jer bi bilo puno normalnije da se donijela odluka u duhu vremena i onoga što će se dogoditi da bude dopisno glasovanje. Jer za jedan do dva vjerojatno izborna ciklusa će se prijeći i na internetsko glasanje pa će cijela ova odluka i ustavna biti naprosto kontra produktivna, odnosno mimo vremena u kojem živimo. **Zgrebec, Sljedeća replika Davor Ivo Stier. povećati ili demokratizirati ili ići u daljnjem smjeru demokratizacije našeg izbornog sustava. Međutim, demokratizacija uvijek je podrazumijevala povećanje participativnosti zapravo naroda u odlučivanju. kada je nekada demokratizacija izbornog sustava značila da ne mogu glasovati samo oni koji plaćaju određenu svotu poreza nego da se ide na sve građane, demokratizacija je značila povećati izborno tijelo tako da mogu i žene što je nekada bilo zabranjeno. Ovim zakonom ne Ovim zakonom ne ide se u smjeru demokratizacije, nego zapravo sužavanje, dakle otežavanja jednoj kategoriji hrvatskih državljana, hrvatskih građana da mogu izvršiti pravo koje imaju ustavno zagarantirano pravo glasa. Zašto? Jer im se traži zapravo jednom administrativnom mjerom da moraju se i prije toga registrirati što je za mnoge jedna prepreka. Još sam prije to rekao pa ću i sada ponoviti. To nije nerijetki slučaj da bi ljudi trebali i više od 300, 400 km otići da se i registriraju i onda ponovno to učiniti na dan izbora da glasuju. traži se doista previše i glavna je namjera očito ovog zakona da što manje građana koji ne prebivaju u Republici Hrvatskoj izađu na izbore, a demokratizacija bi podrazumijevala zapravo intencija da što više ljudi izađe na izbore, da svi hrvatski državljani mogu ispuniti to ustavno pravo. (HDZ)** Štovana gospođo dopredsjednice, kolegica je rekla da joj je drago da će se na ovaj način regulirati status građana koji su izvan RH u smislu glasovanja. Ne slažem se kolegice s time. Ovo hoće regulirati samo na loš način za Hrvate izvan Hrvatske. Slušajte, meni nije jasno, kažem meni nije jasno dosta toga oko Izbornog zakona. Tvrdim da ovaj zakon izborni generalno misleći na Hrvate izvan Hrvatske, dijasporu i tako i ove nacionalne njene da on ne valja, da nije dobar. Svi mi znamo da je to odmjer snaga 1 naprema 1, recimo nacionalne manjine i Hrvati u dijaspori. I trebalo je tako biti i broj saborskih zastupnika. Koliko dijaspora toliko i nacionalnih manjina i to bi bilo pošteno. To bi bilo pošteno, to bi bilo korektno. I da se biraju na isti način i gotovo. Ovo pregovaranje, sve je to bilo mučno i teško. Ali ono što želim sad reći ako smo sve to na neki način napravili kao što je napravljeno pa zašto smo ograničavali Hrvatima u BiH recimo, u dijaspori ali u BiH konkretno, da prevedemo to što se kaže na praktični jezik da oni ne mogu glasati na 100 mjesta nego u konzulate, u ambasadu. A to je getoizacija. Poslati 300 ili 500 tisuća ljudi da glasuje u 50 kvadrata u jednom danu to vam je poslati ih u geto. I mi smo ih poslali u geto. Bespotrebno smo ih ponizili. Ako smo to fiksirali na tri predstavnika čemu je onda trebala ponižavati te ljude da ih šaljemo u Sarajevo ili što ja znam u Banja Luku u 50 kvadrata? Jesmo li mi normalni narod, imamo mozga i kako razmišljamo? stvarno mi nije jasno čemu je ovo trebalo sve skupa. Eto to je moja primjedba i bez obzira na odgovore na repliku neću promijeniti mišljenje. Bez potrebe to je posljedica hrvatskog kompleksa manje vrijednosti da uvijek ide na svoga i nešto tiska neke Hrvate dole eto da bi se nekome i nečemu u nekom momentu dokazali kao Hvala lijepa. Pa kolega Marasović ni ja neću promijeniti svoje mišljenje ako mi to dozvoljavate, ali ja vama dozvoljavam da vi imate svoje mišljenje. Ono što je intencija ovog zakona u konačnici jest sprječavanje mogućnosti manipulacije. Mi smo imali i imamo katastrofalne disproporcije u brojevima i u tim podacima oko popisa birača, oko broja stanovnika i ja smatram i HNS smatra da ako u ovom trenutku postoji mogućnost manipulacija onda to nije demokracija. I u tom smislu smatramo da je ovo demokratski iskorak. Možda za vas to nije tako, ali za nas u HNS-u sprječavanje manipulacije jest sigurno korak prema demokratizaciji. Hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a i kolega Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, gospodine ministre. Danas dosta po ubrzanoj metodi imamo već u drugom čitanju Konačni prijedlog Zakona o Registru birača, njega je praktički nemoguće raspravljati bez onog zakona koji smo jučer raspravili a to je Zakon o prebivalištu koji je uveo neke nove metode. Jedna od njih je brisanje iz evidencije prebivališta po službenoj dužnosti koje će vršiti policijske uprave i njihove službe. Kao što smo i jučer iznijeli prigovor da taj postupak je vrlo upitan s obzirom na nemogućnost zaštite prava onih koji će biti tim postupkom brisani bez da da se ide u postupak pred upravnim sudovima što se bojimo da će predugo trajati pa će vam time zagarantirano pravo koje će doći možda pravorijekom sudskim prekasno do utvrđivanja da ste nešto imali pravo što vam je država uskratila dodatno će komplicirati ostvarivanje Ustavom zagarantiranih prava. Taj zakon, evo moram se referirati na njega, podloga je za donošenje ovog zakona što i piše u uvodu ovog zakona, a na kojim službenim evidencijama će se temeljiti i Zakon o Registru birača. Kao što smo rekli u prvom čitanju pozdravljamo želju i volju da se uvede više reda u Registar ili popise birača. Isto tako mislimo da se sada dogodilo nešto po prvi puta dobro, a to je da je izmijenjen Zakon o prebivalištu koji uopće omogućava da se uvede reda u Registar birača, međutim kao što smo rekli i u prvom čitanju brinu nas metode na koji način će se to ostvariti. Razumijem da je bilo predizborno obećanje vladajuće koalicije da će uvesti reda u Registar birača, međutim protivimo se da to bude učinjeno isključivo

upravnom postupku, postupku pred tijelima državne uprave, a onda ukoliko tamo nije to riješeno na zadovoljavajući način da im ostane pravo sudske zaštite. I stoga mislimo da ovaj zakon šalje o Registru birača jednu krivu i jednu lošu poruku koju ne možemo podržati. O čemu se radi? Radi se o tome da su svi hrvatskih državljani koji ne žive u RH imali pravo u početku na dvanaest zastupnika u parlamentu. Izmjenama Ustava njihova zastupljenost je s 12 opala 12 opala na samo 3 zastupnika ne uzimajući u obzir činjenicu koliko Hrvata živi izvan Hrvatske, koliko Hrvatskih državljana živi izvan Hrvatske i u kojem omjeru bi oni trebali biti predstavljeni u parlamentu. Međutim izmjenama Ustava njihovu zastupljenost smo ograničili na tri zastupnika, ali to nije kraj. Mi sada idemo jednim novim zakonom za njih uvoditi i dodatne restrikcije. Ta restrikcija se u ovom zakonu zove aktivna registracija. Oni su po svim propisima a pogotovo što se tiče ustava svojim izbornim pravom izjednačeni sa svim ostalim građanima RH. Međutim da bi to svoje pravo ostvarili, oni će sada morati pred svake izbore aktivno se registrirati. To znači pred svake izbore morat će doći samo u Diplomatsko konzularna predstavništva i reći ili to poslati to informatičkim putem, ja želim sudjelovati u idućim izborima i na dan izbora morat ću recimo iz Colorado Springsa doći ne znam koji uopće najbliži konzularni ured, vjerojatno u Los Angeles ili sasvim nebitno, 2000 km da bih mogao glasovati na izborima koji su raspisani u RH. To je ono što su neki već govorili onemogućavanje na ako hoćete na malo suptilniji način ostvarivanja njihovog prava da glasuju na izborima koji se raspisuju u RH. I to je ono zbog čega mi mislimo da ovakav zakon s ovakvim rješenjem se ne može podržati. Drugo je pitanje da li je moguće za jedan dio birača uvesti obvezu aktivne registracije bez koje ne možete sudjelovati na izborima i onaj veći dio koji tu obvezu nema. Svi mi koji živimo u Hrvatskoj i koji smo do sada registrirani nećemo morati proći postupak aktivne registracije nego će se smatrati da smo mi registrirani birači i da kao takvi možemo sudjelovati u izborima. To je ono što mislimo da je ključni prigovor ovom zakonu i to je ono zbog čega ovaj zakon se ne smije podržati jer čini razliku između birača koji žive u RH i svih onih koji žive izvan RH. Nastavno tome imamo primjedbe na nekoliko članaka u ovom zakonu. Članak 10. govori da birač u registru birača može biti upisan za samo jedan grad ili općinu odnosno državu. Ovo odnosno državu govori o namjeri da vi govorite o onima koji žive recimo u Austriji da mogu biti upisani tamo, međutim oni nisu birači za tu državu, oni su birači za određenu jedincu u RH samo žive u toj državi, pa čisto zbog jezičnog izričaja da bude jasno mislim da ovaj termin trebate popraviti. Članak 28. aktivna registracija birača koji nemaju prebivalište u RH je to što držimo da je diskriminatorno u odnosu na sve ostale birače u RH i zbog čega mislimo da ta aktivna registracija koja možda je stvarno s ciljem da jednog dana uvedemo i dopisno glasovanje je dobrodošla tada kada će tehničke mogućnosti biti da svi pod istim uvjetima mogu i dopisno glasovati. Članak 40. govori o privremenom upisu u registar birača onih koji će glasovati izvan mjesta prebivališta. Taj članak mada djeluje benigno krije u sebi jednu vrlo opasnu namjeru. Morat ću ga pročitat da bih mogao obrazložit o čemu se radi. "Birači koji će se na dan izbora odnosno državnog referenduma zateći izvan područja grada ili općine u kojem imaju prebivalište, mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati za grad ili općinu gdje će se na dan izbora odnosno državnog referenduma zateći. Dalje ne moram ni čitati. Dakle, to bi značilo u konkretnom slučaju ako živite u Splitu a na dan izbora želite glasovati u Zagrebu, po ovako sročenom tekstu vi ćete biti dopisani u popis birača za Grad Zagreb da biste mogli ostvariti svoje pravo. Time mijenjate broj birača pojedine jedinice na način da povećavate mogućnost utjecaja na izbore u toj jedinici lokalne samouprave a ne da vi u gradu Zagrebu glasujete za tijela grada Splite. Pročitajte pa ćete razumjet o čemu govorim. Vi ne možete biti u popisu za grad ili općinu gdje ćete biti na dan izbora, nego možete u tom gradu ostvariti svoje pravo ali ćete glasovati i birati za onu jedinicu iz koje ste došli. Članak 49. govori o nečemu što ima veze sa svim ovim o čemu ste govorili, a to je ono što se mijenja u odnosu na dosadašnji zakon i daje pravo ministru Uprave odnosno središnjeg tijela koje se bavi pitanjima uprave da zaključuje popis birača za cijelu državu ako se održavaju izbori na cjelokupnom njenom području. To bi tehnički značilo da će ministar Uprave na idućim izborima morati zaključivati recimo popis birača za grad Grubišno Polje a ja mislim da vi to niste ni htjeli pa si nemojte takvu ovlast ni davati jer ako čelnik tijela državne uprave koji se isto može kontrolirati jer je zaduženo provoditi ovaj zakon zaključuje popis birača onda protiv zaključanog, tako zaključenog popisa birača ne postoji više ni jedan instrument zaštite. I svi oni koji bi htjeli postaviti prigovor na tako zaključeni popis birača neće to moći učiniti jer vi niste ni predvidjeli da imaju pravo zaštite svojih prava nakon što vi zaključite popis birača. A da zaključujete popis birača za svaku jedinicu lokalne samouprave jer će se lokalni izbori odvijati na području cijene države mislim da je prilično besmislena stvar. Druga je mogućnost gdje ste ostavili čelnicima na lokalnoj razini da to rade čime ste izbacili ona povjerenstva. Nešto je o tome bilo govora i u prvom čitanju i pitanje da li je ovakvo rješenje u zakonu dobro. Međutim, vratio bih se na ono što mislimo da je ključno. Aktivna registracija kao ideja je možda dobra ali aktivna registracija koja će se ticati samo jednog dijela biračkog tijela šalje jednu potpuno krivu poruku. Šalje poruku svima onima koji žive izvan Hrvatske. Kada govorimo o investicijama, kada govorimo o obrani interesima zemlje onda ste nam dobrodošli, ali kada govorimo o ostvarivanju vaših prava onda ćemo ih prvo smanjiti učinit ćemo vas građanima drugog reda u odnosu na one koji žive u Hrvatskoj, a nakon toga ćemo vam još probati onemogućiti na svaki način da to svoje pravo uopće ostvarite bez obzira na to da li ćemo to vezati uz osobne dokumente ili uz činjenicu da ćete morati putovati tisućama kilometara kako bi ostvarili svoje ustavom zagarantirano pravo. Sretna okolnost je što se pokazalo i u dosadašnjim izborima da je DIP onda moralo ispravljati zakon na način da je izdavalo obvezne upute kojima su naredili drugačije ponašanje od onoga koje predviđa zakon. pa su tako npr. dozvoljavali svim onima koji su bili u popisu birača da svoje pravo ostvare iako nemaju važeće dokumente. Kod vas je problem u tome što ti ljudi neće se moći legitimirati jer neće više ni biti u popisu birača jer neće stići registrirati se i obaviti ove poslove poslove koje im vi stavljate na teret. A to otvara još jedno posebno pitanje koje je šire od rasprave o Zakonu o registru birača. Ono koji će se aktivno registrirati činit će biračku masu na neki način te države ili te izborne jedinice o kojoj se radi, a onda ćete u odnosu na tako utvrđen broj birača određivati postotak koji određuje njihova prava i to je ono što je potpuno neprimjereno. Dakle ako ćete smanjiti broj birača sa 100 tisuća na 2 tisuće onda će i 10% koji koji može biti postotak za ostvarivanje prava biti sasvim druga veličina od one od 100 tisuća koji su vam bili u popisu. S obzirom na sve to predlažemo ako ništa drugo evo ponovljenim zahtjevom i u drugom čitanju da ideju o aktivnoj registraciji proširite ili za sve birače za što vjerojatno nema vremena jer onda ćete dobiti prave rezultate i onda ćete dobiti činjenicu koju su oni viškovi upisani u sadašnjem popisu birača ili što će vjerojatno biti lakše i jednostavnije da tu primjenu takve metode odgodite za vrijeme kada ćete biti sposobni odraditi. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na replike. Prvi je Davor Ivo Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Pa evo kolega Mlakar spomenuli ste da i ovaj prijedlog zakona je plod jednog predizbornog obećanja. Ali kojeg? Ja vidim da je to zapravo plod onog predizbornog obećanja iz 2007.da se Hrvatima u iseljeništvu i Hrvatima u BiH ukine pravo glasa i da se ovim prijedlogom ide tim tragom. Rekli ste koja je podloga za ovakav zakon. pa podloga je očito politika koja smatra da Hrvati u iseljeništvu i Hrvati u BiH ne mogu voljeti Hrvatsku. očito je to podloga za ovakav zakon koji opet ide diskriminirati i dijeliti hrvatske državljane na različite kategorije umjesto da se ide upravo onim smjerom koji ste vi predložili. te aktivne registracije za sve građane RH ili neće ih biti za nikoga pa na taj način sačuvati i jednakost svih hrvatskih državljana. Uvaženi kolega Stier potpuno ste u pravu. Ustvari ovo je plod politike da se na svaki način onemogući svima onima koji su u percepciji sadašnje vlasti možda biračko tijelo nekih drugih političkih opcija, ne samo da se svedu na tri zastupnika u Parlamentu nego da uopće ti njihovi potencijalni birači ne mogu izraziti svoje političko uvjerenje i uopće se naći u izborima. Probao sam ilustrirati samo putovanjima, a možete si zamisliti i od onakvog malog relativno malog izlaska oko 19% na izborima početkom 2000.godina izlaska naših birača u inozemstvu na koji broj će spasti sada kada smo im još onemogućili da to svoje pravo ostvare na iole pristojan način. Sljedeća replika, Zoran Vinković. Zakon o prebivalištu što je doista i trebao biti. S druge strane u samom Zakonu o prebivalištu, a jučer smo bili svjedoci pa čak i predsjedavajućeg Stazića koji se pravio da ništa ne zna, da ništa ne vidi, ništa ne čuje, kada smo bili optuženi da smo licemjeri, da provodimo i da želimo ne znam ne nastaviti nego da želimo provesti politiku etničkog čišćenja kroz ovaj zakon, činjenica da ova dva vezana zakona dovode u doista diskriminatorni odnos Hrvate koji imaju sve hrvatske dokumente, imaju i državljanstvo hrvatsko, koji imaju i prebivalište u Republici Hrvatskoj što govori i njihova osobna iskaznica, porijeklom su iz države BiH, BiH, ne republike, za razliku od onih koji nemaju niti jedan hrvatski dokument a dolaze isključivo samo na izbore, bili lokalni bili državni. U većini slučajeva. Dolaze autobusima. Dakle i pitanja aktivne registracije koje je vezano, dakle ne morate vi dolaziti iz Colorado Springsa, dovoljno je da npr. krenete iz Gradnića prema određenim veleposlanstvima i konzulatima u BiH i nećete stići se aktivno registrirat kako bi izišli na izbore. Dobro sam preslušao sve ono što je danas bilo u medijima i onaj jučerašnji govor zastupnika Pupovca je bio govor mržnje prema HDSSB-u i prema zastupnicima HDSSB-a,

Kolega Mlakar, vi tvrdite da je uvođenje aktivne registracije birača za birače izvan Republike Hrvatske diskriminatorno i da je cilj ove Vlade diskriminacija tih birača u odnosu na one koji su u Republici Hrvatskoj i tu griješite, ali nastojite i stvoriti jednu zabunu kod građana. Zašto bi aktivna registracija birača u Republici Hrvatskoj bila zapravo jedno nepotrebno maltretiranje građana? Zato što država može kontrolirati svoj popis birača u Republici Hrvatskoj. I predstavljalo bi naprosto ponižavanje, maltretiranje nepotrebno građana, ajd se ti još i aktivno registriraj, a ja kao država imam sve instrumente da kontroliram da li ti uistinu jesi birač i imaš li biračko pravo. Republika Hrvatska kao što znate ne može tu kontrolu provoditi izvan svojih granica, ne može, jer druge države imaju svoj suverenitet pa joj s pravom ne daju da to radi. Ne možemo mi u BiH sravnjivati popise birača recimo sa Maticom umrlih. Kako ćemo mi to raditi kad su oni suverena država. Ali da bismo bili sigurni da će na izbore izaći samo oni koji imaju, koji su živi i imaju biračko pravo traži se njihova aktivna registracija. Možda ovo sve skupa ne bi bilo ni potrebno da promatrači nisu pronašli glasanje mrtvih jer je netko došao sa pet osobnih iz cijele svoje familije pa pet puta glasovao, ali to su promatrači ustanovili. E to se hoće spriječiti, a čini se da to vama smeta

izbore odnosno glasovanje mrtvih koliko god puta hoćete i ja ću vas upozoriti kad ste me tako lijepo podučili da ste ponovo u krivu jer će i po svim ovim propisima biti moguće da se dogodi da na popisu birača bude umrla osoba, ali to naravno ne znači da će ona glasovati na izborima. To što su vaši promatrači mogli utvrditi, utvrdili su da je na popisu birača osoba koja je umrla. Statistički u odnosu na naš broj birača 1000 do 1200 ljudi je umrlo od zaključivanja popisa birača pa do dana održavanja izbora. Svih tih 1200 bit će na popisu i kad vi ovakvim zakonom uredite registar birača a da li će oni glasovat ili ne, to je stvar cirkusa koji vi svaki puta nastojite prezentirat kada se govori o izborima i o popisima birača. I nije istina da je bilo ne znam koliko tisuća mrtvih koji su stvarno glasovali jer time ne dovodite u pitanje ni resorno ministarstvo ni njegovu primjenu zakona nego biračke odbore koji to trebaju utvrditi, a u biračkim odborima ako ste upućeni sjede i vaši predstavnici pa bi ako ništa drugo kad bi uvijek za HDZ bili takvi glasovi bitni onda bi barem vaši kolege u biračkim odborima to vidjeli pa bi to spriječili. Ja se pitam da li su možda ti mrtvi o kojima vi pričate glasovali za vas pa sada nastojite još i smanjit mogućnost onih koji bi živi došli na izbore u stranim zemljama da se jave jer vam ne idu u prilog. Kolega Mlakar, vi svakako imate pravo na svoje mišljenje i to nitko ne osporava ali čini mi se kako zaista onda kad se želi uvesti red u registar birača sa vaše strane dolazi do podmetanja nogu ne bi li se to spriječilo. Vi imate pravo mislit o aktivnoj registraciji što hoćete i imate pravo to iznositi pa i sumnje ove naravi eto da su mrtvi glasali za SDP ili koaliciju, ali me čudi da niste bili zabrinuti i da niste držali tako plamene govore kada je u Kaštelima recimo pored Splita glasalo više ljudi nego što tamo živi, kad je to bilo u Vrgorcu, to vas nije zanimalo nekako. To vam je izgledalo nekako normalno. … /Upadica se ne razumije./… Pa bilo je, ma dajte ne govorim vama nego kolegi Mlakaru. Dajte razmislite o tome kakva je bila percepcija javnosti u Hrvatskoj o tome što se dešavalo. A čuda su se dešavala i nije ih lako danas dovest u red ja vas uvjeravam nije lako jer vi ste bili na vlasti, vaša stranka previše dugo da se u jednom mandatu to može srediti ali se pokušava. Pa nemojmo se na jednoj adresi živilo je ne znam ni ja 100 ljudi, a stan 30 kvadrata.

Hvala lijepa. Pa uvaženi kolega Jurjević, prvo zahvaljujem se da mi dozvoljavate da mogu imati svoje mišljenje koje ne mora se poklapati sa vašim. I u ovom slučaju se ne poklapa. A ovo što ste vi sad u svojoj replici natrpali to je puno šire od onog o čem smo mi razgovarali. Vi govorite o adresama na koje su se prijavljivali ljudi koji na njima stvarno ne stanuju. To je predmet jučerašnjeg zakona. Zakasnili ste s tom primjedbom, ali ću vas upozoriti da grad Hvar ni danas nema donesenu odluku Gradskog vijeća o ulicama i kućnim brojevima, pa će vam se dogoditi da 4200 ljudi živi u Hvaru pa ćete se čudit da li mogu biti svi na popisu popisu birača za izbore, a mogu. Prema tome, problemi jesu puno širi i nisu nastali u vrijeme što vi hoćete inputirati HDZ-ove vlasti, jer ono što je jedino bitno na službenim evidencijama, pa ako hoćete i popis stanovništva koji stalno izvlačite neće vam odgovarat ni novi popis stanovništva prema broju birača koji ćete vi tako uljepšati jer će vam popis stanovništva obuhvatit još manji broj ljudi. To su različite evidencije. Ne možete ih uspoređivati. Ne možete uspoređivati kruške i jabuke, a vi to uporno radite jer mislite da time vaši argumenti dobivaju snagu. Prema tome, ono što je bitno za izbore i ono što nije naša namjera da bilo kome podmećemo nogu je da upozorimo, da ako već radimo reda da napravimo red kako treba, a ne da iz popisa birača brišete ljude koji imaju pravo glasa birati i biti birani, jer administrativnim putem Ustavom zagarantirana prava tih ljudi vi ne smijete brisat. To je ono što mi upozoravamo, a ne na činjenicu da treba uvesti reda. A koliko je nereda bilo u popisu birača to vam govore ispravci koji su ispod razine statističke greške od 0,03% za one koji su prigovarali popisu jer je bio krivo sastavljen. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pokušat ću se osvrnuti na dosadašnje, dakle izlaganje klubova. Znači članak 10. i članak 40. važećeg Konačnog teksta zakona koji smo predložili. Dakle, članak 40. zakona je identičan članku 20. važećeg Zakona o popisu birača. I u njegovoj primjeni nikad nije bilo problema. Dakle, netko tko bi želio, dakle na lokalnim izborima se ne može glasati izvan mjesta prebivališta, a na na izborima gdje je Hrvatska jedna izborna jedinica, dakle za predsjedničkim na referendumu i na izborima za Europski parlament nema veze, dakle gdje se upiše u popis jer glas nema izbornih jedinica. Na izborima za Hrvatski sabor građanin koji je po prebivalištu u Splitu, zatekne se u Zagrebu. Upisuje se na popis birača za posebno biračko mjesto u gradu Zagrebu, ali za desetu izbornu jedinicu. Ali tako piše i u sadašnjem zakonu i tako se provodilo. Pa dobro, dakle to nije bila primjedba i nije došlo do problema u primjeni. Ako postoji bolja formulacija, ali mislim. Dakle, što se tiče članka 10., dakle popisi birača vode se za grad, općinu, odnosno državu. Dakle, ovo odnosno državu odnosi se na državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj jer i njih možemo negdje voditi. Dakle, imamo 500 i nešto općina, 100 i nešto država u svijetu u kojima imamo hrvatske državljane i vodi se, dakle po državama za njih popis. Ukoliko se netko nalazi na dan izbora ima prebivalište u Hrvatskoj, u inozemstvu, prethodno se registrira doći će u konzulat gdje se prethodno registrirao i glasat će za tu izbornu jedinicu kao što je i do sad glasao. Dakle, tu mislim da neće doć' do problema u primjeni. Što se tiče same identifikacije na samom mjestu uvažili smo sugestiju Državnog izbornog povjerenstva na Zakon o lokalnim izborima i važeća isprava nije uvjet za identifikaciju, nego je ona isprava po kojoj birački odbor može nedvojbeno utvrdit da se radi o toj osobi, a na popisu birača će biti pod uvjetima sukladno zakonu. Dakle, mora bit punoljetan hrvatski državljanin, prebivalište ili važeća iskaznica ili ova potvrda koju će dobiti. Prema tome, tu isto vjerujem da neće bit problema. Te prijedloge smo uvažili. prijedloga gospodina Lesara, dakle analizirat ćemo amandman kluba Laburista. Vidjet ćemo, dakle ukoliko on popravlja tekst očitovat ćemo se o njemu. I sada bih želio reći par riječi o ovome što svaki put kada se raspravlja o bilo kojim izbornim temama ili nečem šta ima veze sa izbornim temama ili nečim šta ima veze sa nečim, šta ima veze sa izbornim temama uvijek se dođe na tri stvari, a to je glasanje manjina i glasanje dijaspore ukratko. Iako je u Ustavu, dakle deklarirano opće i jednako biračko pravo mi moramo reći jasno da to opće biračko pravo u Hrvatskoj nije opće i jednako biračko pravo. Imamo tri vrste biračkog prava. Jedna je dakle za državljane Republike Hrvatske s prebivalištem u Hrvatskoj koji imaju opće biračko pravo i ono je jednako ali samo među njima. Drugo je biračko pravo pripadnika nacionalnih manjina koje osim općeg mogu ostvariti i dodatno biračko pravo. I treće je biračko pravo državljana koji nemaju prebivalište u RH. I ta tri prava nisu jednaka, bez obzira što su deklarirani u Ustavu i to moramo jasno reći. I to je tako iz određenih okolnosti koje možemo nazvati povijesnim ili bilo kako drugo. To je posljedica, dakle nekih okolnosti u kojima su ustavna rješenja donošena uključujući i ova zadnja iz 2010. godine. Ali o tome smo raspravljali u prvom čitanju. E sada, što želimo postići aktivnom registracijom? Dakle, ja sam tu i u, dakle i u uvodnom izlaganju rekao da želimo stvoriti uvjete da se na izborima za Hrvatski sabor hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH dopisno glasaju. I ukoliko oko toga možemo postić konsenzus napravit ćemo one potrebne predradnje da se to i ostvari. U tom slučaju državljani neće morati ići iz Colorado Springsa u Los Angeles, neće morati ići ne znam iz mjesta A u mjesto B nego će to moći napraviti u jednome trenutku i dobit će pismo, odnosno u nekom tehničkom obliku od države Hrvatske glasački listić i on će ga vratiti tamo gdje treba. To je nešto što bi trebalo napraviti i to neće imati utjecaj niti na broj niti na bilo što jer tri zastupnika su tri zastupnika koliko god ljudi glasalo. Kako će u ovom trenutku izgledati aktivna registracija? Tako da neće otežati ostvarivanje biračkog prava državljana RH jer će oni moći to napraviti na dan izbora u veleposlanstvu gdje dođu glasati kao što su, dakle dobit će, bit će aktivno registrirani i dobit će listić. Što s time dobivamo? Dobivamo dvije stvari. Prvo, točno je da se smanjuje biračka masa što je posebno bitno za referendum. Dakle, nama ukoliko u Zakonu o referendumu imamo sada cenzus broja izašlih ukoliko budemo imali bilo koji cenzus koji se tiče broja birača nama će aktivnom registracijom se olakšati donošenje odluke u RH jer će broj birača koji je potreban za nešto biti daleko manji. Ako je to pola to je negdje za skoro 200 tisuća u Hrvatskoj, a ako je to trećina kao što smo recimo predložili u Zakonu o lokalnoj samoupravi onda će to biti negdje za još više, dakle za 260, 270 tisuća. Dakle, to je točno što ste rekli i to je upravo napravljeno zato da bi se broj birača u Hrvatskoj na referendumu umanjio da bi se donijela odluka. Dakle, to ide u korist instituta referenduma. Također, na izborima za predsjednika Republike i na izborima za Europski parlament bi se dobila realnija slika o izlasku na izbore, a i dalje nikome ne bi bilo niti oduzeto niti otežano biračko pravo jer ponavljam dakle osoba koja dođe, koja je u Registru birača dođe na biračko mjesto u veleposlanstvo ili u konzulat bit će registrirana na licu mjesta. Međutim, nećemo imati u popisu birača 450 tisuća, imat ćemo ih u registru, nego ćemo imati onaj broj koji se aktivno registrirao. Time će nam se cenzus u Hrvatskoj nešto smanjiti, bit će realniji. Kada bude, dakle drago mi je da ste rekli da prepoznajete dobru ideju oko mogućnosti dopisnog glasanja, dakle kada za to budu stvoreni uvjeti i ako se na prvim sljedećim izborima na kojima bude primijenjen ovaj institut pokaže da je to primjenjivo idemo onda da dobijemo to da se može dopisno da se može dopisno glasati. Također, što se tiče ovoga što je zastupnik Tuđman rekao o važećim dokumentima, dakle svi oni koji su u popisu birača sada, svi hrvatski punoljetni državljani su i dalje u Registru birača i svi oni mogu ostvariti svoje biračko pravo i sada. Dapače, mislim da se ovim postupkom aktivne registracije ne otežava ostvarivanje biračkog prava u bitnome, a i nebitnome jer to mogu napraviti na licu mjesta kad dođu na biračko mjesto gdje bi inače došli i da nema aktivne registracije. A oni koji se mogu identificirati na biračkom mjestu to mogu napraviti s bilo kojim hrvatskim dokumentom, nije nužno da bude važeća osobna iskaznica tim više što državljani koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj nemaju važeću osobnu iskaznicu, a državljani koji imaju prebivalište u Hrvatskoj a nemaju važeću osobnu iskaznicu mogu imati neki drugi dokument, primjerice putovnicu s kojom se također mogu identificirati. držim da donošenje ovog zakona predstavlja dakle poboljšanje izbornog procesa. Hvala i na ovim primjedbama koje ćemo još pokušati do glasanja razmotriti, a što se tiče instituta aktivne registracije dakle njega treba gledati s namjerom da se u daljnjem postupku poboljšanja poboljšanja izbornog procesa u Hrvatskoj stvarno uvede dopisno glasanje jer za nas je priča o glasanju dijaspore završila ustavnim promjenama 2010. godine. Postigli smo jedan kompromis za koji mislim da ga nema potrebe dalje otvarati o broju zastupnika, o mjestu glasanja itd. I tako sada u okviru toga mi predlažemo nešto što može biti provedivo. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Imamo tri replike. Davorin Mlakar. Poštovani gospodine ministre vrlo je ovako poduzetno i hrabro vaše razumijevanje Ustava, ali vi nažalost niste ovdje pozvani tumačiti Ustav. To da li postoje tri vrste biračkih prava ili ne to može biti teoretska rasprava, ali Ustav vam garantira jednako biračko pravo svim hrvatskim državljanima s navršenih 18 godina života i tu distinkciju koju vi vršite u nekakvim svojim raspravama ne možete potvrditi ustavnim normama niti na temelju onoga kako vi razumijete Ustav možete pisati zakone, to je moje duboko uvjerenje. Stoga je moja sugestija bez obzira kako vi iščitavate Ustav mislim da rješenje u kojem postoji različito biračko pravo za hrvatske građane nije ustavno rješenje. I zbog toga smo protiv ovih ovih mjera o kojima vi govorite. I ima još jedan argument, ovaj zakon kojim uvodite aktivnu registraciju nekih birača stupa na snagu 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, pretpostavljamo nakon što vaša većina izglasa uskoro taj zakon. A vaša namjera da se dogodi dopisno glasovanje je samo u nadi da će se jednog dana dogoditi. vrijedit će norme koje ima ovaj zakon, a mogućnost dopisnog glasovanja neće postojati. Prema tome, mi samo možemo biti na razini vjerovanja da će se jednog dana uvesti nešto drugo, tada bi bilo logično da onda imate i aktivnu registraciju, a ne prije toga. Sljedeća replika Zoran Vinković. oličenje diskriminacije. Dakle, s jedne strane onemogućava prije svega izlazak uopće na izbore hrvatskim građanima bez obzira da li imaju dvojno državljanstvo ili ga nemaju, ali imaju hrvatske dokumente. A stavlja iznimku koja je vezana za osobe koje su obuhvaćene programom obnove i stambenog zbrinjavanja. Dakle, odgovorno tvrdim, ne radi se ovdje o nikakvoj politici etničkog čišćenja i svjedoci smo da jedina dodirna veza sa Hrvatskom je onih 30 autobusa za vrijeme bilo koje vrste izbora i to je jedina stvar koja veže za Hrvatsku. Jer većina tih ljudi nemaju osnovne dokumente koji ih vežu za RH. S druge strane jednu metodu dopisnog glasanja ili glasovanja smo imali tamo negdje sredinom 90.-tih godina kada je jedan trgovački brod ili tanker iz Karakasa dolazio i uslijed razlike u vremenskim zonama ti birači su glasali na samom tom brodu brodu koji je išao dakle iz Latinske Amerike i upravo su ti glasovi obzirom da je bila tako velika kontrola na izborima, a to će se desiti i u ovom slijedu dopisnog glasovanja jer ukoliko je činjenica. Nije činjenica da i mrtvi glasuju, onda bi ostale i ove stranke na vlasti ne bi živi ljudi mijenjali stranke na vlasti tom metodom dopisnog ili prijevoznog glasovanja jel u Sabor ušao Ante Đapić. Na svu sreću ga više nema danas. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I zadnja replika, kolegica Ana Lovrin. Hvala lijepa. Gospodine ministre rekao je kolega Mlakar da je hrabro od vas da tumačite Ustav, ja ću reći da je hrabro ili gotovo nepristojno da nama kažete da mi prepoznajemo sada ideju dopisnog glasovanja kao dobru ideju koju vi nama danas prezentirate. Bili ste ovdje u Saboru, ne znam da li ste bili u radnoj grupi za pripremu izmjena Ustava ili u Odboru za Ustav, ali moram vas podsjetiti da je SDP tada sindignacijom odbijao bilo kakvu pomisao na dopisno glasovanje prezentirajući nama i slikovito opisivajući kakve moguće zloporabe bi primjenom tom instituta bile. Moram reći da ste to tada sindignacijom odbijali, da vam je jedini cilj i smisao bilo to, sada kažete da je postignut kompromis za tri zastupnika za Hrvate koji imaju prebivalište, odnosno hrvatske državljane koji imaju prebivalište izvan RH. To je To je bilo uvjetovanje. Išli smo u ustavne promjene jer su bile nužne radi pristupanja Hrvatske EU potpisnoga pristupnoga ugovora i referenduma i jedno od tih kompromisnih rješenja kako kažete je bio i to da je uvjetovano da se broj zastupnika iz kolokvijalno rečeno dijaspore ali tu su i hrvatski državljani s područja BIH svede na tri jednako kao i za nacionalne manjine i da se u Ustavu ograniči mjesto gdje oni mogu glasovati a to su Diplomatsko konzularna predstavništva i broj birača na posebnim izborima vam je jasno pokazao koliko su ti ljudi obespravljeni naravno jer nisu imali ni sredstava ni mogućnosti prevaljivat kilometre da bi došli do svoga Ustavnog prava. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, ministar Arsen Bauk. jel po Poslovniku smijem odgovoriti na prvu repliku, ali nisam htio. Dakle što se tiče tumačenja općeg i jednakog prava, dakle ne držim da sam nešto previše krvio izrekao jer imamo zastupnike u Saboru koji su izabrani sa 15 tisuća glasova, imamo izabranih sa nekoliko stotina glasova i imamo dakle zastupnike sa 11 izborne jedinice koji bi bili izabrani bez obzira koliko bilo glasova, mogli su sa 400 tisuća a mogli su i sa 3 tisuće, prema tome ako gledamo u tom brojčanom dijelu, to apsolutno nije jednako i u tom kontekstu sam govorio i baš je na drugačiji način njihovo pravo i regulirano, a deklaratorno svi imamo opće i jednako al to je sad za filozofsku raspravu slažem se. Što se tiče ideje o dopisnom glasanju nisam rekao da je prepoznata dobra ideja o dopisnom glasanju nego da je aktivan registracija prepoznata kao dobra ideja ako vodi dopisnom glasanju. Mislim da sam taj tu izraz upotrijebio, ali potpuno ste u pravu kada ste rekli da nismo bili za dopisno glasanje 2010. jer za dopisno glasanje mora biti uvjet sređeni birački popisi što mislimo da će aktivna registracija napraviti. Mi smo tada raspravljali o promjenama Ustava i nije točno da smo se mi zalagali da bude 3 zastupnika u dijaspori, mi smo se zalagali da ne bude ni jedan. To smo jasno rekli u izborima 2007. kao što ste se vi, govorim mi zalagali da ostane kao dosada. A ova tri je kompromis, dakle tu su svi uložili određeni napor da odustanu od svojih početnih pozicija zbog višeg cilja koji je bio dakle ulazak, dakle ustavne promjene koje bi dakle omogućile ulazak u EU i moram priznat da je u tome bilo puno teže vama nego nama. I to je još, to mislim da je napor koji treba cijeniti i uvijek kada budem raspravljao o tome, to ću i naglašavati. ovo je kompromis, a kompromis je bio između toga da ostane kao što je sad i da bude nula i to kompromis sadrži. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavku 2. Poslovnika u 10.37. minuta isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od deset minuta. I nastavljamo s raspravom klubova. U ime Kluba HDSSB-a kolega Josip Salapić. uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici pred nama je Konačni prijedlog zakona o registru birača. Prije svega možda bi bilo dobro da se kompromis može postići kod ovakvog jednog zakona jer je cilj zakona sređivanje popisa birača i konačnog utvrđivanje stanja tko u RH na bilo kojim razinama izbora ima pravo zajamčeno Ustavom, pravo glasa na izborima. Međutim od prvog čitanja do sada vidimo da taj kompromis baš ne možemo postići. Ako ćemo se iskreno podsjetiti rasprava o promjenama Ustava 2010., onda treba reći da je taj kompromis postignut ne zbog traženja EU kada je u pitanje glasanje Hrvata izvan granica RH u dijaspori nego je to bio kompromis političkog natezanja oko promjene Ustava. Ne bi bilo promjene Ustava jer to trebamo postići dvotrećinskom većinom zbog inzistiranja tada SDP-a u oporbi i partnera da se ograniči broj zastupnika iz dijaspore na samo tri, što je danas dobro da je to zajamčeno Ustavom barem na tri, a ono što nije dobro to je potpuna bezvoljnost birača izvan granica Hrvatske jer može izaći i 30 birača i 300 i 300 tisuća ili 450 upisanih uvijek će biti tri. Mi smo to tada smatrali da to nije dobro, a da je politička volja biračkog tijela kroz povijest u tom dijelu dijelu 11 izborna jedinica bila drugačija nego do sada vjerojatno ne bi bilo inzistiranja na takvom čvrstom kompromisu nego bi ostalo kako je bilo. Tako to treba istini za volju reći što se zaista tada događalo i treba reći to nije bio uvjet za ulazak Hrvatske u EU nego je to bilo političko nadmudrivanje, natezanje i da bi došlo do promjene Ustava 2010.godine. Mi se ne možemo složiti gospodine ministre da ova aktivna registracija birača da će donijeti bolje rješenje kada su u pitanju prava birača birača koja ne žive u RH. to će stvoriti dodatne probleme i dodatno nezainteresiranost tog dijela biračkog tijela da uopće izlaze na izbore. Zašto? Zbog nekoliko razloga. Mali broj državljana izaći će na to aktivno registriranje za svake izbore zbog glasovanja jer poznato je da naši iseljenici žive u u udaljenim područjima od mjesta rada do mjesta gdje se trebaju registrirati. Već samim time gube volju da dolaze do diplomatsko-konzularnih predstavništava kako bi se registrirali za glasovanje. Već tu vidimo mogući manjak interesa za one radnike kojima je to nezgodno i zbog posla koji rade i zbog mjesta gdje žive da će se zbog bilo koje razine izbora povući ka mjestu diplomatsko-konzularnog predstavništva da bi se aktivno registrirali. Diplomatska predstavništva RH postat će puki bilježnici oni koji budu htjeli glasovati odnosno neće se aktivirati baš previše oko prikupljanja podataka u hrvatskim zajednicama u iseljeništvu ako to oni sami ne budu htjeli. Dakle ta naša diplomatska predstavništva bit će samo puki izvršitelj volje onog dijela biračkog tijela koje hoće ili neće doći u diplomatsko predstavništvo da se registrira za određene izbore. Oslabit će interes hrvatskih iseljenika i Hrvata u BiH za jaču povezanost sa RH, a samim a samim time i za gospodarsku povezanost za sve one veze koje kroz povijest povezuju naše dvije države. Stvorit ćemo dvije kategorije hrvatskih državljana i hrvatski državljani koji će moći raditi i moći koristiti svoja prava temeljem članka 32. Ustava i koji će konzumirati prava iz toga članka i hrvatski državljani koji će na temelju tog istog članka neće moći ostvarivati svoja prava. Treba podsjetiti da ovaj sam zakon po sebi bez izmjena Zakona o prebivalištu koji smo raspravljali jučer ne bi imao smisla. A da li je Zakon o prebivalištu usklađen sa člankom 32. Ustava RH vidimo da baš i nije jer se člankom 32.jamči da svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju RH ima pravo slobodno se kretati i birati boravište, da svaki državljanin RH ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu, pravo kretanja na teritoriju RH pravo ulaska i izlaska iz nje moći će se iznimno ograničiti samo zakonom ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka ili zdravlja prava i sloboda drugih. Dakle to se apsolutno ovim dijelom članka ne radi o tome. Mi ovim prijedlogom zakona istina u dijelu državljana RH koji imaju stalno prebivalište u RH rješavamo ta pitanja, uređujemo biračke popise na jedan kvalitetniji uvodimo informacijsku tehnologiju, kvalitetniji i bolji način nego što je do sada bilo, rješavamo pitanje prava glasa za one koji ga do sada nisu imali kao što je bilo po zahtjevu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom to je dobro, rješava se rokovi, duži se rok ostavlja građanima da mogu imati uvid u popise birača, rješava se pitanje ureda državne uprave i Središnjeg državnog ureda državne uprave na način koji je možda ovim zakonskim rješenjem je bolje. Ali ono što je opasno i što mi smatramo da nije dobro ne momo prihvatiti ovaj konačno prijedlog zakona zbog upravo ove aktivne registracije. Ako je razina aktivne registracije registracije na razini ideje o dopisnom glasovanju, razina ideje i razina nadanja da će nešto sutra biti bolje nego što je danas ne može biti zakonskim tekstom predviđena kada to nije predviđeno. Predviđeno je ono što se predviđa iako sumnjam da su vaše namjere loše po tom pitanju. Zaista nužno je da se taj popis sredi, da samo oni koji imaju pravo glasa izađu na izbore i svoje pravo glasa ostvare u RH bilo za izbore za Sabor bilo za izbore za EU parlament, predsjednika RH, lokalne izbore. Mi moramo omogućiti svima jednako pravo glas. Ali upravo ovom aktivnom registracijom koja u fazi buduće ideje možda ima pitanje dopisnog glasovanja ostavlja jednu pravnu prazninu i veliku sumnju da li je zaista predloženi tekst zakona za sve

konstatacije u prvom čitanju. Mi smo postavili ova pitanja o aktivnoj registraciji i o kršenju Ustava na temelju toga pitanja. Nismo dobili adekvatan odgovor i klub HDSSB-a u ovakvom obliku ovaj konačni tekst prijedloga zakona ne može podržati. Hvala lijepo. Imamo tri replike na vaše izlaganje. Zoran Vinković prvi. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Kolega Salapić je spomenuo kompromis oko donošenja Ustava 2010.godine i doista to je bio kompromis koji je bio vezan za zastupnike iz dijaspore koji se smanjio s onih 12 na 3. Međutim još jedan kompromis se valjao među tim kompromisima na koje je tada pristao i HDZ i SDP, sve dok se u jednoj raspravi koja je nazvala pravu stvar pravim imenom nisu sazvali klubovi prvo zastupnika HDZ-a onda i svih ostalih. Moram priznati da je netko pričao i o novoj arhitekturi države. Naime, radi se ako se sjećate onom Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, gdje jedna nacionalna manjina tražila pravnu osobnost, teritorijalno ustrojstvo i poseban način financiranja dakle tri osnove stvaranja države u državi. To je ono što se htjelo i '90.-tih godina, '91. pa sve do '95. godine agresijom na Republiku Hrvatsku, etničkim čišćenjem koje je provodila ta velikosrpska politika, genocidom, uništavanjem hrvatskih sela i gradova. Dakle to je ono što se trebalo desiti kompromisom velikih stranaka i donošenjem Ustavnog zakona o pravim nacionalnih manjina ovdje u Hrvatskom saboru sve dok to nismo nazvali pravim imenom da je to stvaranje nove SAO Krajine. I to je također bio jedan gospodin Salapiću od kompromisa koji je trebao praktično izmijeniti sliku Hrvatske kao Republike Hrvatske, kao države i stvoriti para državu odnosno novu državu u Republici Hrvatskoj.

Kolega Vinković, ja bih samo rekao da bi svi naši građani, državljani Republike Hrvatske pred našim zakonima i Ustavom trebali biti jednaki. Kompromis je postignut zbog promjena Ustava, ne zbog traženja Europske unije 2010. godine nego zbog toga, možemo tada biti sretni da su i ta tri ostala u Ustavu zastupnika jer je bilo, evo i sam ministar je rekao, mišljenja da ne treba niti jedan pa mi smo tada bili zadovoljni i sa tri. A da je politička slika izbora, da je izbore dobivala neka druga opcija u dijaspori sigurno bi ostalo 11. Kompromisi su nekada bili nužni zbog viših interesa Republike Hrvatske, nažalost ovaj kompromis promjene Ustava 2010. godine išao je na štetu hrvatskog hrvatskog naroda u BiH i nadamo se da će neki drugi, ja se osobno nadam, neki drugi sazivi Sabor to promijeniti i vratiti na pravdu ono što je hrvatski narod u BiH zaslužio od Hrvatske države. **Filipović, Ilija (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Dakle jednostavno jučerašnja rasprava, dat ću jedan zaključak i referirat ću se na ovo što sam čuo prvi puta da je bilo i pokušaja da se 2010. briše mogućnost uopće izbora zastupnika iz dijaspore i BiH u Hrvatski sabor. Jučer je praktično udaren temelj da se ovakav Zakon o registru birača danas donese jer je sve što je trebalo u strukturi projektiranom u odnosu na članak 45. i donošenu izmjenu Ustava 2010., dakle učinjeno je jučer, danas je ovo sad jedna formalnost kad će se praktično dići ruke od Hrvata izvan Republike Hrvatske. Dakle to ide sve u tom pravcu i nadam se toplo da će doći jedan dan kad ćemo imati dovoljnu parlamentarnu većinu i ispraviti sve ove da tako kažem sulude poteze ove parlamentarne većine u odnosu na Hrvate Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvate iz BiH. Jer molim vas, jučer smo imali žestoku raspravu i replike i prepucavanje oko neke jedne činjenice koja ne drži vodu. Ja ne znam zašto nismo svi ustali replicirati na to da je Hrvatska učinila etničko čišćenje. Pa tko onda bira nacionalne manjine i predstavnike Srba u ovom Saboru ukoliko je Hrvatska napravila etničko čišćenje prema Srbima. Pitam ja vas na koji način su izabrani svo ovo vrijeme u Sabor. A diskriminirajuće su odredbe dakle te iznimke u jučerašnjem zakonu, danas iznimke u aktivnoj registraciji za sve izbore u Republici Hrvatskoj, iznimke prema svima koji imaju dvojno državljanstvo čime se praktično opstruira u ovom Saboru svaki bilateralni sporazum o dvojnom državljanstvu između Republike Hrvatske i drugih zemalja. Molim vas to je neodrživo, to je neoprostivo i trebalo bi ovim zakonom situirati odnos,

Ovdje se ne donose sulude, nema suludih ideja, raspravlja se o jednom zakonu i molim vas da bez puno emocija raspravljamo o zakonu. Nitko ne oduzima nikome pravo glasa i nitko nikoga ne diskriminira.

Hvala potpredsjednice. Evo imam želju odgovoriti na repliku. Ja se slažem s vama u potpunosti kolega, ono što u jednom dijelu bojazan ne treba biti, to je da je ustavom zajamčeno ta tri zastupnika i to smo 2010. godine snažno savili u Ustav. Slažem se sa vama, vi se emotivno govorili o tome jer se emotivno i osjećate, jer dolazite iz tog kraja. Ne treba nikada zaboraviti da ne bi bilo ni ovog saziva danas Hrvatskog sabora, niti zastupnika u Hrvatskom saboru, niti europske države Hrvatske 1. srpnja da nije bilo dijaspore, da nije branitelja koji dolaze iz BiH, Hrvata koji su na bojištima i u Vukovaru i u Osijeku i oko Knina dali svoje živote za samostalnost i slobodu Hrvatske. Tako da vaše emotivno izlaganje i vašu emotivnu bojazan dijelim sa vama i vjerujem da će novi saziv Sabora tada već u Europskoj uniji znati više cijeniti Hrvate nego što je cijenio tada, danas ovaj saziv Sabora.

treba konstatirat da je žalosno da evo u 21. stoljeću danas s obzirom na milijune Hrvata više generacija koji žive po cijelom svijetu u Hrvatskom saboru ne sjede predstavnici sa svakog kontinenta. Ja mislim da bi i mi ovdje u Hrvatskom saboru mogli smo profitirat kao i cjelokupna javnost kada bi u raspravama sudjelovali Hrvati iz Argentine, Australije, Sjeverne Amerike. mislim da i to ću ponoviti i ponovit ću još vjerojatno mnogo puta, danas za Hrvatsku državu hrvatska dijaspora iz cijelog svijeta predstavlja jedan od najvećih i gospodarskih i demografskih potencijala i mislim da je ključna svaka poruka, a biranje to svakako jest, da se želi privući hrvatsku dijasporu ne samo da ulaže nego da se i vrati u Republiku Hrvatsku. Nije mi promaklo u predloženom proračunu za iduću godinu ako sam dobro zapamtio, jedno tridesetak milijuna kuna je predviđeno više novaca za Državni ured za Hrvate izvan RH pa se nadam da i nova Vlada to razumije i da ćemo svi zajedno ovo o čemu sam sad govorio promijeniti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Josip Salapić. Kolega Milošević, slažem se u onom dijelu sa vama da se trebamo okrenuti budućnosti. Prošlost ne treba zaboraviti, jer naša prošlost nije tako baš jednostavna i laka. To ostaje u srcima. To najbolje razumiju oni koji su nešto izgubili u Domovinskom ratu. Ali budućnost Hrvatske bez dijaspore, bez Hrvata koji žive izvan granica RH, bez kapitala s kojim raspolažu naši državljani u raznim državama i raznim zemljama mi baš nećemo dobro proći. Pred nama su teška vremena. Vjerujem da ćemo od 1. srpnja stati čvrsto na temelje europske Hrvatske, a da do nekih novih izbora za Hrvatski sabor treba razmišljati o promjenama koje će dati doprinos boljem gospodarskom, političkom položaju bilo kojeg državljanina RH bez obzira gdje on živi u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske. Mi bi svi trebali biti jednaki jer naša Domovina je jedna, jedna jedina je Republika Hrvatska. Kad bi govorili o uvjerljivosti i o tome kako je došlo do nekih rješenja ja ću samo pročitati prebivališta kandidata na listi koje je dobila jedina zastupnike iz dijaspore na prošlim izborima a to su Makarska, Zagreb, Osijek, Zagreb, Zagreb, Živinice i Škabrnja. Dakle, od tih državljana samo je jedan bio kandidat na listi i sedmorica državljana s prebivalištem u RH. Toliko koliko želimo o tome da se nečiji glas čuje. Zahvaljujem.

da imaju, bilo bi dobro da imaju. Ako nemaju neka prijave prebivalište u RH. Dakle, doći u Hrvatski sabor ne znači samo reći dobar ja sam iz dijaspore. Znači ovdje zasnivati radni odnos. Bez osobne iskaznice ne možete doći na platni popis Hrvatskog sabora, ne možete dobiti zdravstveno osiguranje, ne možete ostvariti neka temeljna prava, da ne govorimo što to daje osobna iskaznica kao dokument. Vi sad čitate iz kojih su sve sredina izabrani zastupnici iz Hrvatskog sabora. Pa zar mislite da bi mogao zasnovati radni odnos ovdje netko da je došao iz Australije, iz Kanade, iz Njemačke. Zar mislite da bi on dopisno radio ovdje i preko linka rasprave vodio ovdje u Hrvatskom saboru kao izabrani zastupnik dijaspore? Onda to treba definirati na jedan drugačiji način. Ne treba uzet gumicu i ponižavati Hrvate izvan RH, oduzimati im pravo aktivnom aktivnom registracijom da ne mogu imati osobnu iskaznicu. Drugim riječima niti mogu investirati, niti mogu ulagati, niti mogu graditi, niti mogu raditi. Dakle, mi smo rekli hvala vam gospodo vi nama ne trebate. dakle u najozbiljnijoj formi odupirem takvoj jednoj politici Hrvatskog sabora prema Hrvatima izvan RH.

Treba podsjetiti da smo mi imali ovdje kolege iz dijaspore koji su živjeli u Kanadi, u južnoj Americi i nisu imali nikakvih problema kad su bili izabrani. U ime kluba Hrvatske stranke umirovljenika kolega Željko Šemper. Hvala gospođo potpredsjednice, poštovani ministre da suradnicama, kolegice i kolege. Jučer smo završili raspravu o Zakonu o prebivalištu koji je jedan od uvjeta za ustroj registra birača. Zakon o registru birača utvrđuje sadržaj i način vođenja registra kojim se propisuje uspostavljanje registra birača kao jedinstvene elektroničke baze podataka svih državljana RH koji imaju biračko pravo a u registar se vodi po službenoj dužnosti kroz tri evidencije – onih građana sa stalnim prebivalištem u RH koji ima važeće osobne iskaznice.

Podaci o adresama u registru birača temelje se na registru prostornih jedinica, a na njemu se temelji i evidencija trajnog boravišta u MUP-u, tako da će omogućiti usklađenost podataka iz obje evidencije. Tako više neće biti mogućnosti da na istoj adresi ako se ne radi o višekatnici bude upisano i više od 100 birača. Registar birača vodi se za svaki grad, odnosno općinu, a unutar njih vodi se po naseljima, ulicama i trgovima. Propisana je i nadležnost za vođenje registra birača, a to su tijela državne uprave u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu. Nadležna su za upis u registar birača, za ispravke podataka, za brisanje osoba i registra birača, te izradu izvadaka iz popisa birača. Propisan je i sadržaj evidencije birača kao i obveza policijskih uprava ili postaja, Porezne uprave, nadležnih sudova i matičnih ureda o dostavi podataka. Nakon raspisivanja izbora građanima se omogućuje uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača i to u nadležnim uredima do zatvaranja baze podataka, ali uz nadzor službene osobe. Jedno od novosti je i Institut aktivne registracije za hrvatske građane koji nemaju trajno boravište u RH, a žele glasovati na izborima. To je u prvom čitanju izazvalo najviše primjedbi ne samo zastupnika već i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, te Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Kako predlagatelj nije prihvatio primjedbe više u dijaspori vjerojatno nećemo imati 450 tisuća birača već samo broj koji se registrira pred svake izbore. Takvom procedurom uz manji broj glasača ipak se otklanja mogućnost da se na popisu birača nađu i pokojnici. No, nisu baš sve primjedbe ostale neprihvaćene. Drago mi je da je prihvaćena i moja primjedba pomognuta i inicijativom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom vezanom uz poslovno nesposobne osobe i njihovo biračko pravo. To je riješeno člankom 64. kojim je propisano da se sve osobe koje su do stupanja na snagu Zakona o Registru birača pravomoćnim rješenjem nadležnog suda u potpunosti lišene poslovne sposobnosti ipak smatraju biračima te će se moći upisati u Registar birača i ostvariti svoje biračko pravo. Osim uvođenja reda u popise birača ovaj zakon će utjecati na promjenu percepcije javnosti o nesređenosti popisa birača koji u najvećoj mjeri odgovara istinitom stanju. Tako će se njegovom primjenom vjerojatno smanjiti broj birača s 4,1 milijun na realan broj od 3,8 milijuna birača. Ovim rješenjem ovog zakona ne ispunjava se samo izborno obećanje već je dobiven delikatan instrument, popis birača, koji je dosad bacao sjenu i sumnju na regularnost izbora u RH. Klub HSU-a

Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima. Dakle, više je nego očito da je krenula izborna kampanja, da su krenule predizborne aktivnosti i da su nam lokalni izbori vrlo blizu. Zašto kažem Osim ovih aktivnosti koje provodi ministarstvo u namjeri da iskoristi zadnji trenutak zakonskog roka pa da promijeni sve bitno izborno zakonodavstvo u paketu prije godine izbora što je nekakvo ustavno određenje i danas i jučer i prethodnih dana u saborskim rasprava po tonu, intonaciji, po retorici, po cilju kakvom su uperene određene rasprave je krenula izborna kampanja. I dobro je što je ministarstvo krenulo u ovaj posao da ovim setom izbornih zakona uredi bolje predizbornih aktivnosti na način kao što mi danas raspravljamo. Ali nije dobro da sve predizborne aktivnosti pred svaki izborni ciklus kreću sa oštrom retorikom sa oštrom retorikom u odnosu između većinskog naroda i pripadnika srpske nacionalne manjine. To nije dobro, ali je to definitivno obilježje gotovo svakog predizbornog ciklusa ovih godina. Dakle, ovo je drugo čitanje i konačno čitanje pred usvajanje Zakona o Registru birača. Mi smo potpuno svjesni da se ovaj zakon morao donijeti, dakle trebalo se uvesti red u biračke spiskove. To smo i mi i u svojim raspravama i van rasprava govorili. Jer ukoliko se zbog nesređenih biračkih spiskova dovodi u sumnju vjerodostojnost pojedinih biračkih mandata onda to nikome pa čak ni nama nije u interesu. Mislimo da je ministarstvo imalo dobrog posla da nam ovdje prezentira, odnosno da nam kreira model koji bi zadovoljio sve ove naše, sva sva naša viđenja i zadovoljio sve naše primjedbe. Da li je u tome uspjelo ne znam, mislim sasvim je normalno očekivati da se u tome ne uspije potpuno. Mi smo imali u prvom čitanju određenih primjedbi, neke primjedbe su prihvaćene, većina nije prihvaćena uz obrazloženje koje smo dobili koje bi nas iz nekih pragmatičnih razloga moglo i zadovoljiti. Međutim, ono što je nama bitno u cijeloj ovoj stvari jeste model. Dakle, kolege su rekle metode provođenja ovog modela. Mi smo model ovdje konstruirali, metode provođenja ovog modela su nešto na čemu mi inzistiramo. Dakle, da li će postojati volja društvene zajednice da se ovi izbori shvate ozbiljno, da li će svi pojedinci u tome nizu događaja i zadataka i zaduženja od najmanjeg biračkog mjesta u zemlji pa do konzulata u inozemstvu ili tako dalje da li će oni svi maksimalno korektno i profesionalno raditi svoj posao za što se pretpostavlja da hoće, iskustvo govori da nije tako bilo na svim prethodnim izborima, jednostavno da bi se otklonila određena sumnja u nekakve zle namjere na nekim biračkim mjestima. Dakle, to govorimo da nam je vrlo bitna stvar za provođenje i realizaciju ovoga modela. Mi smo u prethodnoj raspravi u prvom čitanju rekli da je prebivalište prejudicijelno pitanje za ovo zakonsko rješenje koje je pred nama. Dakle, po nama prebivalište, a u prethodnom modelu je bilo trajno boravište, ono determinira kvalitetu konzumiranja biračkoga prava određenih grupa građana. I to je stvar koja je za nas vrlo bitna. Dakle, tko nema prebivalište u RH po ovom modelu je upućen na aktivnu registraciju. I o tome mi uglavnom danas u najvećem dijelu i raspravljamo. Mi smo jučer pokušali o raspravi o prebivalištu što jasnije definirati sam pojam prebivališta ne iz nekakve maliciozne namjere da nekog stavimo u kategoriju povlaštenih pretplaćenih sa nekim duplim pravima, nekim drugim stečevinama itd., nego jednostavno da bi zaštitili jednu kategoriju koja se zove kategorija građana koji su još uvijek u statusu povratka. Povratak je jedna kompleksa stvar. Povratak nije samo obnovljena kuća i priključak struje. Povratak je suštinski ali i kvalitativno u životu ljudi koje se vrate u jedan kompleksan proces. Prema tome, da bi zaštitili te ljude od činjenice da oni na kraju svoj života ne mogu biti imati prebivalište u mjestu u kom su rođeni. Mi smo potegnuli za onom raspravom jučer. I mislimo da, dakle rekli smo o tom zakonu o prebivalištu koji je temelj ovog zakona o kom danas raspravljamo zato o tome govorim. Rekli smo o tom Zakonu o prebivalištu da će taj zakon samo ponuđenim modelom dovesti do brisanja iz iz prebivališta odnosno iz evidencije prebivališta određene kategorije ljudi. Neki to zovu kvalificiraju kao diskriminatorski, ja neću tako oštro kvalificirati ali se bojim da sam u pravu kada govorim o kakvim posljedicama će se raditi. I druga stvar govorili smo o tome da taj model treba doraditi. On je čak i predug, dakle preduga je ta pravda od činjenice da vam se briše prebivalište pa rješenje, pa rješenje, pa izlazak na teren, provjera, rješenje, upravni postupak to je stvar koja traje. I ta pravda će biti za neke pojedince veoma duga i veoma bolna. Mi kada smo govorili dakle i o toj stvari, u toj raspravi jučer mi nismo bili shvaćeni na način kako smo mi mislili da ćemo biti shvaćeni. Bojimo se da kad govorimo i raspravljamo o ovom zakonu, isto nismo u prvoj raspravi shvaćeni jer smo govorili da će aktivna registracija biti velika prepreka za izlazak na izbore, dakle za konzumaciju svog izbornog prava i građanima koji su u dijaspori ali i ovoj kategoriji ljudi koji su u statusu povratnika. To smo govorili. Velika će prepreka biti, iz iskustva kažem broj malih konzularnih predstavništava, velika će prepreka biti njihova udaljenost, iskustvo nam govori, ja sam to zadnji put rekao i ponovit ću. Dakle, na zadnjim parlamentarnim izborima kroz konzularna predstavništva za 12. izbornu jedinicu, za pripadnike, za predstavnike Srpske nacionalne manjine je glasalo svega 400 ljudi u dva dana koliko su trajali izbori, što iz nezainteresiranosti a najvećim dijelom i činjenice uskog grla tih konzularnih predstavništava. U tehničkom smislu, kadrovskom smislu a tako će vjerojatno biti i sad. Ovo je velik posao, evidentiranje tolikog broja birača svaki put, pa čak i pred ponovljene izbore će biti usko grlo. Da li mi to možemo riješiti zakonom? Ja ne znam, na predlagatelju je da nađe model kako da to usko grlo na neki način čini čini protočnijim, velika je prepreka i financijska obaveza građana izvan RH da pred svake izbore se idu registrirati. Dakle ovdje se ovaj model za fino srednje situirane građane, birače koji mogu sjest u auto, otići par 100 km, prijaviti se deset dana pred izbore, pa ponovo otići par 100 km dati svoj glas, iskazati svoju građansku dužnosti i tako svaki put i tako i pred ponovljene izbore. Ja ovdje govorim u ime populacije građana koji nemaju tu financijsku mogućnost koji se nalaze na rubu životne egzistencije jer još uvijek žive u nekim izbjegličkim kampovima nakon 15 ili više godina ispod svakog nivoa ispod svakog nivoa ljudskog dostojanstva. U svakom slučaju zaključak je, to smo i zadnji puta rekli i mislimo i sada da će se ovakvim modelom koji je napravljen iz poštene namjere, dakle mi uvažavamo sve intencije ministarstva, sve potrebe, činjenično stanje, al definitivno on je napisan na način koji će dovesti opadanja interesa za glasanje izvan RH. Definitivno će kod svakog glasovanja interes za glasanje na ovakav način opadati i mi ćemo na taj način te izbore činiti sve težim i sve neinteresantnim za tu kategoriju građana. Posebno je pitanje način kako će biti korišten tzv. izvadak iz popisa za nacionalne manjine. Mi mislimo da osim što je koncipiran u tekstu članka tako kako jeste u tehničkom smislu, odnosno onom tehničkom smislu trebalo bi raditi tome da se nacionalne manjine ne osjećaju nelagodno na određenom glasačkom mjestu zato što traže nekakav poseban glasački listić, odnosno stvoriti takvu jednu atmosferu na biračkim mjestima, educirati pojedine predsjednike biračkih odbora da ne dođemo u situaciju da netko se osjeća nelagodno, diskriminirano ukoliko je želio iskazati svoju građansku obavezu. Prema tome nekakav širi širi kontekst, društveni kontekst treba biti akcija stvaranje klime da uzimanje manjinskog listića je jednako vrijedna građanska obaveza izlaska na izbore kao i uzimanje većinskog listića. Dakle, to je jedan problem jedne društvene da ne kažem hospitalizacije prije izbora i na tome moramo raditi. Sve u svemu ovaj zakon nije po nama idealan ali je sada izuzetno bitan jer on je osnovica za provođenje lokalnih izbora a svi imamo dakle sve stranke imamo interes da se kvalitetno i kvalitetnije odrade izbori, lokalni izbori koji su 19. 05. pred nama definirani. On će svakako u praksi doživjeti određene korekcije ali to će biti mandat nekog budućeg vremena. Dakle, mi pored ovoga što smo rekli i istakli kao primjedbe smo potpuno svjesni da se ovaj set propisa propisa ovakav kakav je mora usvojiti da bi se mogli provesti izbori. I na kraju zbog javnosti i zbog činjenice da se stalno manipulira sa tzv. autobusima, ja imam potrebu ovdje reći ja imam potrebu ovdje reći prvo dakle svi građani RH koji su autobusima dolazili na glasanje i za parlamentarne izbore i za lokalne izbore su građani RH i imaju imaju validne dokumente na osnovu kojih su ušli u RH, bili u RH par dana i koristili svoje biračko pravo. Dakle ne radi se o ilegalcima, ne radi se o ljudima bez dokumenata. To je prva stvar. Druga stvar, ajmo zapisati pa da otklonimo svaku sumnju. Dakle na prošlim parlamentarnim izborima izvan RH glasalo u konzulatima 400 ljudi. Došlo je u RH negdje oko 20 autobusa na parlamentarnim izborima. Izračunajte sa prosjekom od 40 ljudi plus vođa puta koji je to broj tih tih glasača, koji je to opasan broj tih glasača, dakle 20 autobusa. Na lokalnim izborima 2009.godine na prostor cijele RH je ušlo negdje oko tri hiljade ljudi koji su koji su građani RH i vratili su se u svoje lokalne samouprave da glasuju jer očekuju povratak, jer imaju dokumente sa sjedištem u toj lokalnoj samoupravi i smatraju svojom građanskom obavezom da učestvuju u političkom životu ove zemlje jer se misle vratiti u trenutku kada društvo bude stvorilo pretpostavke. Ovo sam imao potrebu reći zbog činjenice da se stalno govori o famoznim autobusima kao nekakvoj opasnoj stvari na političkoj sceni RH. Hvala vam. Hvala. Prelazimo na replike. Dujomir Marasović. Izvolite kolega. je izričito rekao da je počela predizborna kampanja pa da je i retorika zbog toga ovakva kakva jest i ja se s tim slažem. Ali bih želio reći sljedeće, moja je replika u smislu da ova retorika nije dobra sa stane kolege PUpovca kojeg nema ovdje. Žao mi je što ga nema ovdje, nisam taj koji govori čovjeku iza leđa. Nije dobro. Smatram da nije samo SDSS predstavnik srpskog naroda. Ja se kao zastupnik u Saboru isto smatram zastupnik srpskog naroda i zastupnik srpskih interesa u ovom Saboru, zašto ne? Smatram da srpskom narodu treba vratiti osmjeh u Hrvatskoj. Kako ćemo ga vratiti osmijeh Pupovac ja ga nisam nikad vidio sa se smije niti u Saboru niti u hodniku niti u kafiću. … /Govornici govore u isto vrijeme, Retorika je takva da nije dobro da je u smislu i u interesu predizborne kampanje da gospodin Pupovac produbljuje jaz između Srpske nacionalne manjine i hrvatskog naroda. To je smisao moje replike, da se Srbima reče ovo je i vaša država, ovdje sunce i vas grije, treba im omogućavati materijalna sredstva da stvaraju firme, poduzeća, da bolje žive da im se razvija komunalna infrastruktura i da svi zajedno na tome radimo. A ne na neki način ta retorika predizborna da bi SDSS dobio 100 ili 5 tisuća više glasova i tako neka mjesta da se na neki način opet stvara ozračje i klima da se Srbima kaže vi ste ovdje progonjeni, vas se ovdje etnički čist. Pa kako ćemo hoćemo li se ovdje svađati tisuću godina sljedećih? Ja smatram da bi trebali i predstavnici SDSS primarno mislim na gospodina PUpovca, evo ja bih sa gospodinom Horvatom čini mi se za 24 sata sve stvari dogovorio. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku kolega Mile Horvat. Kolega Marasović dakle prvo ja ne bih govorio o prof. Pupovcu jer nije ovdje. To je nekorektno to vi njemu recite onda kada je on ovdje da vam može odgovoriti. On je jedan uvaženi sveučilišni profesor koji je u ovom Hrvatskom saboru puno mandata, puno puta je položio prisegu ili zakletvu Hrvatskom saboru, hrvatskom Ustavu, puno puta je u praksi potvrdio svoje demokratske principe i demokratske stavove, puno puta je bio u svojim raspravama dakle imao rasprave koje su ostale zapisane ovdje, ne u smislu fonograma nego u smislu svoje težine. Mi kao stranka nemamo potrebu krenuti u izbore na način kao što to vi hoćete reći. Dakle mi ne krećemo u izbore na način da zaoštravamo odnose sa većinskim narodom, niti nam trebaju te vrste glasova. Mi jednostavno pokušavamo svaki puta u svojoj raspravi artikulirati grupu problema koja se već 20 godina ne završava. Dakle se ne završava se grupa ozbiljnih problema i mi nećemo postupak povratka završiti ako ovako nastavimo još desetak godina. A ja vas podsjećam, upravo stvar o kojoj mi govorimo je bio glavni preduvjet jedan od glavnih preduvjeta za dobijanje određeni pozitivnih mišljenja u procesu završetka europskih pregovora. I mi smo očekivali da se ta stvar tako i postavi. I zato i gospodin Pupovac kada govori stalno se vraća na tu činjenicu, činjenicu nezavršenih stvari, nezavršenih poslova. To nije u smislu naše predizborne kampanje jer nama to ne treba. mi imamo svoje biračko tijelo koje nama vjeruje i da ništa ne kažemo ono će glasati za nas. Mi ovdje smo tu da zastupamo interese jedne vrlo osjetljive građanske populacije. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Miroslav Tuđman, replika. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Horvat je u svom izlaganju rekao da je zapravo postoji opadanje interesa za glasanje onih koji su u statusu povratnika. Ja mislim da je zapravo intencija ovoga zakona da opadne taj interes s time što ovi koji su u statusu povratka, nisu samo ovi koje ste vi spominjali nego i iseljena Hrvatska koja je otišla iz Hrvatske za poslom ili iz gospodarskih ili političkih razloga, ona je na neki način ili barem u nadi u statusu povratka, a sa ovim zakonom i njima se isto tako onemogućava da steknu barem, osiguraju to elementarno pravo, prvo pravo glasa kako bi se stvorilo i raspoloženje i uvjeti da taj povratak bude što bolji. I u tom smislu zapravo umjesto da idemo za jednim načelnim rješenjem koje će biti podjednako za sve hrvatske državljane mi ovdje radimo taj raskol da se zapravo ne bi vidjelo koliko je ovaj zakon i po svojim po svojim posljedicama nedemokratski i diskriminirajući za niz kategorija hrvatskih državljana, a skriva se iza zakona koji bi trebao navodno biti demokratski. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Uvaženi kolega Tuđman, dakle ja sam u svojoj raspravi spomenuo da postoji jedan opravdani strah da će ovo zakonsko rješenje dovesti do opadanja grupe hrvatskih građana pa sam tad spomenuo i dijasporu. Nisam se time bavio ali mislim da sam je spomenuo jer mislimo da će se stvarno na njih to i odnositi. Da li je namjera da se to desi, namjera predlagatelja mislim da nije, ne mogu reći da se radi o namjeri, mislim da je namjera suprotna, da se iznađe jedan korektan i efikasan model koji bi sanirao sve ove stvari o kojima mi govorimo. Drugo je pitanje da li će za ovaj izborni ciklus model koji je novi i koji kao svaki novi model treba proći neko svoje praktično brušenje, da li će on zadovoljiti sve ove naše interese Zoran Vinković, replika. Kolega Horvat, rekli ste da jučer niste bili shvaćeni. Ja mislim da sam ja dobro shvatio riječi vašeg predsjednika kada nas je optužio za etničko čišćenje i koješta još za licemjerje itd., a činjenica je da bi svi hrvatski građani trebali biti jednaki i prema Ustavu i prema svim hrvatskim zakonima. I ne vidim razloga zbog čega se iz prebivališta, iz Zakona o prebivalištu izdvaja skupina hrvatskih građana koja su obuhvaćena programom obnove i stambenog zbrinjavanja. I činjenica je da nekad niste bili shvaćeni u ovom Saboru, trebali ste biti shvaćeni od strane SDP-a i od strane HDZ-a kada je tražen je tražen onaj Ustavni zakon o nacionalnim manjinama, kad ste tražili pravnu osobnost, teritorijalno ustrojstvo i poseban način financiranja. Nažalost, niste u tome uspjeli kao politička opcija u Republici Hrvatskoj jer je netko prepoznao te namjere. To nije bio ni HDZ ni SDP nego upravo HDSSB nazvavši to pravim imenom, SAO Krajina. A što se tiče glasova iz dijaspore, pa evo vam gospodo ovdje izjave i slike premijera, sadašnjeg premijera Milanovića i bivše predsjednice Vlade Jadranke Kosor koja kaže da su dogovorom dobili svi Hrvati, … sada mi iz HDZ-a posipat pepelom i tražiti 12 zastupnika iz dijaspore. Pa vi ste se dogovorili sa SDP-om, oni su tražili nula, vi ste tražili 12 pa ste se našli ko na pijacu na 3 i sada prodajemo maglu tim ljudima. E pa ne može to tako proć'. S druge strane, sadašnja ministrica vanjskih poslova izjavi da je to bolje nego krađa glasova jer je i ona tražila nula. Kažimo istinu hrvatskom narodu ma gdje bio i gdje god živio, a to je istina. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mile Horvat. Izvolite. **Horvat, Mile predsjedniče Hrvatskoga sabora. Dakle kolega Vinkoviću, ja ću vama pokušati odgovoriti na dvije stvari. Vi ste ovdje mene dvije stvari pitali. Prvo, mi smo apsolutno za to da svi budu jednaki u ovom zakonu, zato smo i razgovarali jučer ne tonom nego suštinom suštinom kako smo razgovarali. Obnova i stambeno zbrinjavanje nije završena, dakle da bi se netko fizički vratio, da bi stanovao kažem u Kistanjama, mogu reći nešto drugo, da bi ušao u sistem odnosno da bi se izvršila njegova kontrola stanovanja, da bi se donijelo rješenje o prebivalištu on mora biti fizički tamo. Ne mogu ljudi koji nemaju završen povratak, obnovu, povrat stanova fizički biti tu i ispunit osnovni uvjet da bi se steklo prebivalište. To znate i vi jer to je racionalna stvar, to nije politička stvar. Druga stvar, ajdemo razgovarati i konačno reći, Erdutski sporazum proizvod je zajedničko vijeće općina kao lokalna samouprava. Međunarodni dokument 2010. godine se slavilo 15 godina Erdutskog sporazuma, slavilo se 15 godina elemenata svih koji proizlaze iz tog Erdutskog sporazuma, čak i formiranje zajedničkog vijeća općina kao lokalne manjinske samouprave, kulturne, ne političke. Tad su bili prisutni na toj proslavi gospodin Josipović, gospođa Kosor, predsjednik Sabora Leko, američki ambasador gospodin Peter …, ne vidim šta je sporno. Jedino je vama to sporno. Ne radi se o teritorijalnom ustrojstvu, radi se samo, mi smo tražili pravnu osobnost, ne može biti zajedničko vijeće općina proizašlo iz međunarodnog dokumenta jednako kao pecaroško društvo udruga jednake kvalitete. Tražili smo da bude sui generis i da ima svoje financiranje definirano u proračunu, a ne da se moljaka i svaki puta bude stvar političke nagodbe. To nije dobro, gubi se suština lokalne samouprave date Erdutskim sporazumom. I da vam još nešto kažem, i Osječka županija i Vukovarska županija učestvuju i učestvovali su u financiranju tog zajedničkog vijeća općina. Zašto ste to radili ako je to paradržava? Izvolite poštovani zastupniče. **Crnogorac, Dragan (SDSS)** Hvala predsjedniče Sabora. Pa evo ja bih hteo da kažem kao pre svega pravo na mogućnost glasanja i učešće na izborima nam između ostalog daje pravo odnosno proizlazi iz prava koje imamo putem državljanstva Republike Hrvatske. Državljanstvo Republike Hrvatske daje određena prava, poput prava na glasanje itd. Ali isto tako daje i određene obaveze. Recimo plaćanje komunalne naknade, doprinosa, plaćanje određenih drugih računa režijskih vode, struje itd., poreza na kraju krajeva. I izgleda da što se tiče pogotovo u kontekstu Srba kolega Horvat je u ovom drugom dijelu obaveza. Dakle, može se uzeti, može se naplatiti od Srba za imovinu i komunalni doprinos i komunalne naknade i sve ove takse koje sam spomenio ili nisam spomenio. Ali im treba oduzeti određena prava, odnosno ne treba im priznati pravo. Od jedne grupacije to čujemo i u stvari od više grupacija u ovom Hrvatskom saboru. Dakle, pravo na povratak. Da li svatko ima pravo na povratak? To smo ustanovili određenim zakonima ja mislim da većinom u ovom Hrvatskom saboru je Hrvatska na jedan civilizacijski način pokušava riješiti to pitanje koje se evo dugi niz godina rešava, još uvek na kraju nije rešeno. Pravo na svoju imovinu, a na kraju normalno pravo i na glasanje. Pravo na izbor onoga koga želimo da nas vodi. Ja ću podsjetiti kolege iz HDSSB-a da u općini Šodolovci koja je blizu Đakova, predsjednica općinskog vijeća je iz HDSSB-a. To je pluralizam, iako je ta opština većinom srpska. I hteo bih na kraju još jednu stvar reći mislim što se tiče etničke pripadnosti. Što se tiče zajedničkog veća opština.

gospodin Glavaš je to pravo priznao kada je imenovao dožupana gospodina Horvata jer je morao da imenuje jer su to međunarodne bilateralne obaveze i Republike Hrvatske. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Dobit ćete drugu Hvala lijepa i vama svima na sugestijama. Idemo na sljedeću repliku i poštovani zastupnik Ante Babić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa gospodine Horvat, pravo da branite prava Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj naravno to je vaša glavna zadaća u to ja podržavam. I mislim da svi u ovom Hrvatskom saboru podržavamo, jer nacionalne manjine u svakoj državi su blago te države. Međutim, druga vaša zadaća bi trebala biti također da vi dijelom branite i pravo nacionalne manjine, odnosno Hrvata kao nacionalne manjine u Republici Srbiji. Jer ako bismo to stavili u nekakav reciprocitet, onda biste vidjeli koja prava ima Srpska manjina u Republici Hrvatskoj u odnosu na Hrvatsku manjinu u Republici Srbiji. To jednostavno danas nije mjerljivo. Nije mjerljivo isto tako, a i nije ni dobro, da recimo aktualna Vlada šalje hrvatskog građanina srpske nacionalne manjine kao konzula u Suboticu hrvatskim građanima. To bi bilo kao da Republika Srbija nekog Hrvata iz Vojvodine stavlja kao srpskog konzula u Vukovaru, a vjerujem da mislite da to nije dobro. Evo, Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Mile Horvat. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Kolega vi ste otvorili jedno, dakle jedno vrlo interesantno pitanje, dva interesantna pitanja. Dakle, naš odnos kao pripadnika Srpske nacionalne manjine sa pripadnicima Hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji. I drugo pitanje o kom se tada razgovarati je položaj Hrvata u Republici Srbiji. Ja o tom položaju Hrvata neću govoriti jer nisam kvalificiran da to govorim. Ima institucije, postoje političke stranke ispred Hrvatske zajednice u Republici Srbiji pa neka o tome govore. Ono što vam hoću reći mi imamo trajne i stalne kontakte sa predstavnicima vojvođanskih Hrvata, sastajemo se, razgovaramo. Predsjednik gospodin Petar Kuntić je naš i privatni i politički istomišljenik i prijatelj i poznanik i mi takvu vrstu saradnje održavamo, prenosimo naša iskustva iz ove sabornice, iz ovog parlamentarnog života, iz zakonodavne sfere i nastojimo njih na neki način educirati u tom smislu kako doći do svoje količine prava kao nacionalne manjine. Prema tome, to su stvari o kojima se može razgovarati, ali evo da znate da ta veza i ta konekcija postoji. Oprostite, meni nisu ostavili zapisano ovdje. Ali nema razloga da vam ne vjerujemo. Izvolite, poštovani zastupnik Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Mislim, uistinu je bila replika. Dakle, poštovani kolega Horvat. Vaša konstatacija o autobusima nisu opasni autobusi. Ja se slažem. Nije opasnost u autobusima, opasnost je u diskriminirajućem odnosu ovakvih zakona i onog jučerašnjeg i ovog današnjeg, u odnosu na hrvatske državljane hrvatske nacionalnosti koji ne žive u Republici Hrvatskoj, prije svega u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim zemljama u odnosu na hrvatske državljane srpske nacionalnosti koji žive u Republici Srbiji. Ovi zakoni favoriziraju hrvatske državljane srpske nacionalnosti u pogledu koji žive u Republici Srbiji, u odnosu na hrvatske državljane hrvatske nacionalnosti koji žive u Bosni Ako hrvatski građani hrvatske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini svoje ustavno pravo na glasovanje mogu ostvarit odlaskom samo u konzularna predstavništva onda ako želimo bit jednaki onda i hrvatski državljani srpske nacionalnosti u Republici Srbiji to isto pravo trebaju ostvarit ne dolaskom autobusima jer sutra će se netko sjetiti da ako bude lošije vrijeme da im valjda i čarter letove trebamo još osigurati i platiti za dolazak u Hrvatsku nego isto konzularna predstavništva u Srbiji pa neka glasaju i odlučuju na isti način kao što će državljani hrvatske nacionalnosti izvan RH odlučivati o tome tko će vladati u RH. U tome je opasnost ovih zakona, a ne u autobusima. Nismo mi o tome pričali. I moram još evo imam vremena reći što se tiče zajedničkog Veća opština. Zajedničko Veće opština jest zamišljeno kao kulturna autonomija, a ne politička autonomija i nemojte je upoređivati sa pecaroškim društvom jer članovi pecaroškog društva nisu pucali po RH za razliku od mnogih članova zajedničkog Veća opština koji su razarali RH. **Leko, Ne mislim ih stvarati i ja ću pokušati konkretno odgovoriti na ovo što je sad rečeno. Zakon ne diskriminira nikoga, odnosno ne favorizira Srbe u odnosu na dijasporu. Kad se govorilo o dolasku tzv. autobusa radilo se o ljudima koji su došli da u svojoj izbornoj jedinici izvrše svoje građansko pravo jer su građani RH i jer imaju validne dokumente koji im to i omogućavaju i dokazuju njihov status građana građana RH. Došli su da glasaju na lokalnim izborima. Kad moraju glasati u Općini Gračac, u Općini Korenica jer su odande rodom, jer tamo imaju prebivalište, jer im na to glase dokumenti i jer su na tim biračkim spiskovima i jer im je obaveza da glasaju. Došli su ne čarter letovima, nemamo novaca to da platimo. Ne treba to karikirati. Dakle, došlo se organiziranim autobusima, ali je 50% njih samo izašlo na izbore. To treba reći. 50% je otišlo da obiđe grobove, rodbinu u ta dva dana i nije izvršilo svoju obavezu. I ne mislim da je ovo favoriziranje nikakvih glasača srpske zajednice, oni samo imaju svoj poseban status za koji se mi borimo, a vama nitko ne zabranjuje niti ne priječi da se vi borite za status određene grupacije grupacije za koju mislite da imate interes. Ja to uvažavam i uvijek ću uvažavati takvu vrstu političkog dijaloga. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Za riječ se javio poštovani ministar uprave Arsen Bauk. vidjevši strast s kojom zastupnik Vinković govori o ustavnim promjenama i zalaganju HDSSB-a želio bih reći sljedeće. Ustavne promjene donesene su u lipnju 2010. godine, gospodin Vinković je tada bio član SDP-a, iz SDP-a je izašao u listopadu 2010. i u HDSSB je ušao u travnju 2011. godine. U trenutku donošenja ustavnih promjena bili ste član kluba SDP-a, to čisto da kažemo. Ukoliko želite neka vam HDSSB-a antidatira pristupnicu i nema nikakvih problema, ali mislim da se retroaktivno u političku stranku ulaziti ne može. A na ustavnu odredbu o zajedničkom Vijeću općina reagirala je tada zastupnica, a danas ministrica vanjskih poslova gospođa Vesna Pusić podržana od strane kluba SDP-a koji ste vi bili član i na kraju je u ime vladajuće većine gospodin Pupovac predložio dakle da to izađe iz Ustavnog zakona o pravima manjina i Sabor je donio zaključak da se riješi na drugačiji način financiranje zajedničkog Vijeća općina. Prema tome, toliko zbog povijesne istine obzirom na broj puta koji ste se javili da govorite o zalaganju kluba HDSSB-a, pustite bar one koji su tad bili u klubu HDSSB-a da o tome govore a nemojte vi, ili bar ne u svoje ime. Zahvaljujem. Poštovani ministre na ovo kratko izlaganje dobili ste dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Dragana Crnogorca. Izvolite. izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega, bivši stranački kolega, Zoran Vinković tada nije glasao za ustavne promjene kao što nije glasao za onaj smiješni Sporazum sa Slovenijom. Budući da postoje dakle ovdje i kamere i da je to sve snimljeno gospođa Pusić je pričala o novoj arhitekturi države. Zoran Vinković je pričao o SAO Krajini. Ja znam da se to mnogima i tada u SDP-u pa i u klubu zastupnika nije svidjelo. Isto tako Vinković nije glasao ni za ZERP i za niz još drugih stvari, i u međuvremenu kad su nekog bolile prepone itd. A što se tiče pravne osobnosti to može i kolega Furio Radin je imao sličan amandman na Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Sličan, vrlo sličan amandmanu SDSS-a SDSS-a koji je praktično značio ozakonjenje pravne osobnosti teritorijalnog ustrojstva i posebnog načina financiranja koji nema veze sa Erdutskim sporazumom. A kad sam spomenuo Ustav iz '74. pa sad je srpskom predsjedniku Vlade jasno da nije bilo onog Ustava iz '74. ne bi izjavio da više nemaju što izgubiti jer su izgubili i Kosovo i Vojvodinu i ne znam što. Pa izgubit će i sami sebe. Toliko o vjerodostojnosti onog što ste rekli. I radi povijesne činjenice pregledajmo zajedno tu sjednicu Sabora. Prvi koji je tražio stanku u ime kluba jer ste dogovorili sve sa HDZ-om, SDP i HDZ radi navodnog ulaska u EU. To ste bili dogovorili i bio sam protiv takvog dogovora. Jer taj dogovor je donio ovo. Tri zastupnika hrvatske dijaspore. pozivam sve novinare pregledajmo zajedno snimak te sjednice Sabora pa ćemo vidjeti tko je u pravu ministar Bauk ili zastupnik Vinković. sve ste rekli. Odgovor na repliku, poštovani ministar uprave Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Ja sam samo iznio datume koje sam našao na internetu jer hvala Bogu dostupno je. Dakle, Ustav je promijenjen u 6. 2010., vi ste iz SDP-a izašli u 10. 2010. a ušli u HDSSB u 4. mjesecu 2011. ako ste to i govorili niste govorili u ime Kluba HDSSB-a a cijelo vrijeme govorite o klubu HDSSB-a. Ne, tad ste govorili kao član kluba SDP-a, mi smo dosta široki bili da to, međutim ima nešto što je točno. Vi ste bili jedini zastupnik koji je glasao protiv izbora Luke Bebića za predsjednika Sabora na prvoj sjednici. Time ste odmah dali do znanja da će vaš saborski mandat bit osebujan da će završit tako kako je završio. To smo mi koji smo vaši stranački kolege, koji vas dugo znamo itekako vidjeli i točno je da ste cijeli mandat funkcionirali kao nezavisni zastupnik iako ste bili član Kluba. I to je jedna vrsta lepršavosti i to je dakle vaš politički imidž i na kraju krajeva na temelju toga izlazit na izbore dobijte ili ne dobijte glasove jer vrijednosti za koje se danas zalažete i po pitanja prava istospolnih zajednica i po pitanju prava nacionalnih manjina duboko odudaraju od onoga što su temeljne vrijednosti SDP-a i jednostavno želim samo reći, dakle apsolutno i meni vrlo logično da ste završili tamo gdje ste završili bez obzira što ste ušli u klub SDP-a na izborima 2007. na kojima je plakat bio odlučimo o Hrvatskoj. Toliko o vjerodostojnosti o glasanju dijaspore a bili ste ispod tog plakata i zalagali se za taj program 2007. Zahvaljujem. Poštovani zastupnik Zoran Vinković, povreda Poslovnika. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Članak 216. je povrijeđen. Ovo je uvreda zastupnika, vi bi trebali iznijeti jednu opomenu

Hvala lijepa. Mislim da je zastupnik zavrijedio suptilniji odnos. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Nedžad Hodžić. Izvolite vjerojatno treba ići, a mi da branimo tu poziciju iako je RH preuzela određene obaveze u određenom trenutku kada je vjerojatno većina od nas ovdje nije bila politički aktivna 95., 96. 97. itd. Ja bih samo jednom riječju pokušao ministru da kažem evo, pošto je rekao da je tada Hrvatski sabor glasovao odnosno donio odluku i obavezao Vladu da riješe financiranje zajedničko vijeće opštine što i jeste. što i jeste. Ali druga stvar to je registracija odnosno pravna osobnost koja se ovdje danas ne znam koliko puta jučer ponovila. Dakle, problem je to koji je imao vlast i HDZ kada je imala većinu i sada SDP-a, problem registracije odnosno pravne osobnosti i znaju jedni i drugi da zajedničko vijeće opštine ne može biti registrirano po Zakonu o udrugama kao što do sada jeste. Mi nismo tražili nikakav novi teritorijalni preustroj RH ni …/Govornik se ne razumije…/ itd. ovdje je sve zapisano među javnim dokumentima. Problem je u tome što ima vijeće određene nadležnosti koje se ne mogu registrirati, ne mogu bit u okviru Zakona o udrugama i to pokušavamo čitavo vrijeme da razriješimo i to je problem. Mi smo predlagali da se to izmjenama i dopunama Ustavnog zakona pošto se kaže da je erdutski sporazum bilateralni sporazum. Mi smo htjeli da te stvari razriješimo unutar Ustavnog zakona kada su bile izmjene i dopune Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. No međutim nije uspjelo. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupniče, nemojte ometati druge zastupnike. Pustite da govori. govori. Izvolite poštovani zastupniče govorite kako ste naumili. Izvolite. **Crnogorac, Dragan (SDSS)** Jeste i ja sam znači upravo mi je na kraju poanta bila da ljudi koji najviše govore o tome učestvuju u tome, bili su u zajedničkom vijeću opština, dogovaramo se u nekim stvarima, a kada je ovdje da tako kažem prisutni mediji u Hrvatskom saboru pokušavaju na tome stvoriti neke političke poene i to nije u redu. I ja vas molim gospodine predsjedniče, kada dođe kod konstatacije da su članovi vijeća pucali, ubijali, itd. da reagirate u tom trenutku. **Leko, Josip (SDP)** Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Arsen Bauk. točka dnevnog reda zove se : Konačni prijedlog zakona o registru birača. A koliko je to kompleksna tema pokazuje koliko se rasprava malo raširila. Što se tiče dakle zajedničkog vijeća općine, kao prvo želim reći da je reintegracija hrvatskog Podunavlja jedan od velikih uspjeha politike hrvatske hrvatske Vlade i hrvatskog predsjednika u tom trenutku dr. Franje Tuđmana i predstavnika srpske zajednice na okupiranom području da je taj dio RH vraćen u ustavnopravni poredak RH čime poredak RH čime su izbjegnute mnoge žrtve, razaranja i sve ostalo što bi nosio drugačiji način povratka teritorija u ustavnopravni poredak RH. I ono što se jedna država obavezala da to treba ispoštovati. Što se tiče pravnog okvira zajedničkog vijeća općina, ukoliko on jest trenutno registriran kao po Zakonu o udrugama, ukoliko u izmjenama Zakona o udrugama budemo mogli pronaći formu po kojem to ne bi bilo onako preko prsta onako kako je to napravljeno kada je napravljeno pa onda ne možete upisivati promjene jer vam Statut nije, dakle poznato vam je o čemu se radi. Dakle to ćemo pokušat riješiti na jedan regularni način a što se tiče političkih i drugih konotacija sirove strasti nažalost nećete moći izbjeći još neko vrijeme. Nažalost kažem

Jedan od prvih sastanaka nakon presude generalima bio je sastanak u Zagrebu između predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj, i hrvatske manjine u Srbiji da bi radili na smirivanju nekih tenzija koje je ta presuda izazvala. Prema tome vjerujem da kolege iz, zastupnici iz SDSS-a dakle znaju o čemu se tu radi. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Dinko Burić. Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre dobro ste sada rekli treba vratiti rasprave u okvire teme o kojoj raspravljamo danas, a to je Zakon o registru birača koji je vezan i uz onaj jučerašnji Zakon o prebivalištu. I upravo zbog toga što imamo primjedbe na određene odredbe i onog zakona i ovog današnjeg dolazi evo i do toga da se u argumentaciji možda i strasti više izraze. Nije sporno mi branimo pravo svakog hrvatskog Klub zastupnika HDSSB-a brani pravo svakog hrvatskog državljanina neovisno o njegovoj nacionalnoj pripadnosti na konzumiranje svakog ustavnog prava pa tako i pravo na glasovanje ali pod jednakim uvjetima. Ne mogu hrvatski građani jedne nacionalne pripadnosti biti favorizirani u odnosu na hrvatske građane druge nacionalne pripadnosti u ovom slučaju većinskog hrvatskog naroda ni iz kojih razloga. Pa ne bi bilo ne bi bilo nikakvih problema u ovim zakonima jer su čak i prihvaćene mnoge primjedbe između prvog i drugog čitanja i to je za pozdraviti da je eliminiran članak 12.stavak 5.podstavak 2. koji je dao za pravo hrvatskim državljanima Srpske nacionalnosti koji žive u Republici Srbiji drugačije pravo i mogućnost konzumiranja prava na glasovanje u odnosu na sve ostale hrvatske građane u ovom slučaju pričam hrvatske nacionalnosti koji žive izvan RH. i nema tu nikakvog spora, sve bi bilo uredu da nije bilo toga. I odgovor na repliku poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Dakle u vašoj replici ako sam shvatio govorili ste o Zakonu o prebivalištu koji je bio jučer. Ali kakav god bio Zakon o prebivalištu Zakon o registru birača će biti vrlo sličan jer on ustvari ide iz evidencije prebivališta. Prema tome neovisno o tim rješenjima ovakva rješenja ne mogu biti puno drugačija, vrlo vjerojatno se slažete. E sada ja vam mogu što se tiče Zakona o prebivalištu izreći svoj stav i to ću napraviti jer još imam vremena. Svaki hrvatski državljanin koji živi u Hrvatskoj trebao imati prebivalište u Hrvatskoj. Ukoliko netko zbog toga što mu je u ratu srušena kuća ne može živjeti tamo gdje mu je kuća, onda mu je treba što prije napraviti ukoliko je to obaveza države. Do tada postoji određeni izuzetak. Kada se kuća napravi nema više pravo na izuzetak, a ako se jednog dana želi vratiti i živjeti u Hrvatsku dobro je došao, ima svoju kuću neka tamo živi. A ako ne neka živi ja bih volio u Hrvatsku ali gdje svatko od ljudi izabere svoje mjesto života. Inače meni je ja se čudim ustvari da netko pored ovako lijepe zemlje ima potrebu živjeti negdje vani, ali to je sada druga stvar. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Završili smo sa replikama, idemo sa raspravom po klubovima zastupnika. Sada je na redu napokon Klub zastupnika nacionalnih manjina i poštovani zastupnik Furio Radin. gospodine predsjedniče. Zakon o registru birača kao osnova za popis birača trebao bi biti povod za jednu raspravu o jednom tehničkom zakonu. Očito ovdje to nije tako i očito ima i razloga zašto to u ovome Saboru nije tako. Kada se god govorilo o tematici koja je bliska izborima u ovom Saboru uvijek je bilo polemike i uvijek je bilo naravno i ideoloških razlika i bilo je također napada protiv zastupnika nacionalnih manjina. Ja bih mogao reći sada i ja ću govoriti tehnički da pokažem da sam različit od ostalih, ali nisam različit od ostalih. Ja ću doprinijeti ovoj politizaciji ove rasprave i kao prvo zahvalit ću se gospodinu ministru i za napor koji je uložio u ovom prijedlogu zakona. Ovdje ima puno novina koje su dobre, neke po našem mišljenju nisu još dobre pa ćemo onda predložiti kako ih doraditi, ali sigurno postoji dobra volja da napokon se u jednome segmentu izbornog zakonodavstva unese jedan red. Naravno to nije onaj red koji mi svi bismo mogli očekivati u 20.stoljeću kada u nekim zemljama sjeverne Europe Znači da svi ti problemi su apsolutno riješeni i ušli u program ušli u softver i nema nikakvih problema oko glasovanja više. U nekim drugim zemljama dio izbora provodi se internetski, što znači također da su to uređene zemlje. Zemlje južne Europe po definiciji nisu tako uređene kao zemlje kao zemlje sjeverne Europe i neki put onda rasprava o jednoj takvoj normalnoj tematici kao što bi trebala biti registar birača i popis birača naravno ovo se zapravo pretvara u raspravu o 19.stoljeću i o tome što se svašta ili onoj ovom ili onom dijelu hrvatskog korpusa da tako kažemo, političkih Hrvata kao što neki žele naglasiti odnosno svih onih građana oni koji žive u Hrvatskoj i građana Hrvatske. Ja bih htio reći samo jednu stvar. Ovdje je kaže se da su i ustavnim zakonom favorizirane, da se pokušalo favorizirat određene grupacije. Ja kažem da sramota ustavnoga zakona zapravo nije bila u donošenju ustavnog zakona koji je bio i častan i dobar nego je u svemu onome što se dogodilo kasnije, a kasnije se dogodilo da 4 mjeseca prije izbora zapravo su promijenjena izborna pravila za za zastupnike nacionalnih manjina. Želim naglasit ovdje da nitko osim manjina na to nije reagirao. To želim i ne samo u ovom Saboru nego općenito i u društvu i u civilnom društvu nitko se nije našao, gotovo nitko se nije našao na našoj strani da kaže 4 mjeseca prije izbora protivno Ustavu promijenjena su izborna pravila. To nek ostaje na savjesti svih onih koji nisu reagirali. Vi dobro znate da ono što ja govorim je istina. Neosporno o tome što se mijenjalo i neosporno o tome kakav je bio ustavni zakon. O tome da li su manjine favorizirane ja često naglašavam jedan podatak, naglasit ću ga i ovdje i s time ću završit ovu malu polemiku koju sam imao, koja naravno datira ne u 19., ali sigurno u 20. stoljeću, doprinijet ću znači politizaciji i reći ću sljedeće. O tome koliko su manjine favorizirane pokazuje podatak da od '45. godine do danas na popisima stanovništva, znači i u registrima birača fali milijun pripadnika nacionalnih manjina, samo ako se uzmu u obzir Talijani, Nijemci i Srbi. Zovite to kako hoćete ali to je istina. Nisam dodao još druge manjine, ali međutim milijun pripadnika nacionalnih manjina nedostaje na popisima stanovništva. Nećemo to kvalificirati, nek svatko kvalificira kako god to želi. I s time završavam svoju raspravu o tome tko je favoriziran i tko je oštećen ovdje. Oštećeni su i Hrvati izvan domovine. Slažem s onim što je rekao profesor Tuđman milijun i 180 tisuća državljanstva dodijeljeno je u '90.-im godinama, to je jako puno državljanstva. Određeni broj ljudi u svijetu, mi ne možemo znati koliki podatak i danas sebe smatra hrvatskim državljanima, drugi možda, neki drugi su to i zaboravili ali ja mislim da veći dio to smatra. Danas kad smo nažalost ja sam govorio protiv toga, jer ne možete zastupat prava nacionalnih manjina a da u istom paketu ne dajete vašu solidarnost i Hrvatima izvan domovine. To je moje mišljenje o tome kako treba i s time se slažem onima, gospodin Babića mislim, oni koji su stavili u relaciju dvije dvije grupacije. Ja se slažem, oni nisu u relaciji, jedni su građani Hrvatske a drugi su izvan domovine ali stavljaju se u relaciju jer psihološki se to stavlja u relaciju. Ja to razumijem i ja to prihvaćam. Meni nikad nije bilo jasno zbog čega u Saboru broj zastupnika Hrvata izvan domovine mora biti manji od njihovog broja glasova koji inače imaju. Po broju glasova bi trebalo biti negdje 5 ili 6, a po ustavu ima tri. To ste se vi dogovorili, ja takav dogovor mislim da nije bio nešto čime bi se stranke koje su sudjelovale u tom dogovoru morale ponositi. Ali dogovor je takav. Sad kad već ima tri zastupnika po po Ustavu Hrvata izvan domovine, kad ih već ima tri pa ajde doprinosimo tome da bude demokratski izabrani, a kako će bit demokratski izabrani, tako da što više ljudi glasa za njih. A kako će glasati više ljudi za njih ako ne dopisnim putem. Svi ovi problemi će nestati ako će se glasat dopisnim putem. Neće se povisiti niti smanjit njihov broj, ali će moći glasati i svi oni koji inače ne mogu doći do konzulata i svi oni koji za to imaju potrebu, a nemaju mogućnost. I sada dođemo do jednog jednog amandmana koji je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina usvojio, a klub Nacionalnih manjina podržava. Radi se o tome da, radi se o problemu anonimnosti. I prije gospodin Horvat je govorio o tome da anonimnost mora biti zajamčena, da nitko ne smije imati neprilike prilikom glasovanja, ali ja smatram da prije bilo kojih problema koje netko može imati zato što se kaže ili zato što on mora reći da je Srbin ili da je Talijan ili da je Mađar je sigurno važan problem koliko će ljudi doći glasati. Demokracija ovisi i o broju ljudi koji će glasati. Demokracija ovisi i o tome da li je svima dozvoljen na isti način pristup glasovanju. Znači prije nego anonimnost važno je i to da se svakoj manjini dozvoli da može glasati u što većemu broju. Zato smatramo da ono rješenje gospodine ministre koje ste vi izabrali u dogovoru sa DIP-om piše u vašem prijedlogu i o tome da svi će se nalaziti na istom popisu pa onda će bit gotovo ostavljeno ovome, izbornoj komisiji, ljudima koji tamo moraju odabrati, koji tamo moraju paziti na način kako se glasa da će biti ostavljeno njima kako će se obratiti nacionalnoj manjini. Mi smatramo da se mora zadržati staro rješenje. Ono rješenje koje je i sada i dalje u zakonu i znači da za pripadnike nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj koji imaju pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru i pravo da svako i pravo da svako biračko mjesto zapravo da se mora izraditi izvadak po osnovi nacionalne pripadnosti. Znači, ne da budu u istome popisu birača, nego da budu kao do sada na posebnim popisima. Jer sami taj čin traženja određenog birača nacionalnih manjina nama daje garanciju da će biti njemu ponuđena oba rješenja. Znači, da glasa za da glasa za političke stranke, na primjer na političkim izborima ili da glasa za zastupnike nacionalnih manjina. Samo na taj način i tim redoslijedom biti će omogućeno, jer inače to ćemo ostaviti Izbornoj komisiji i neće biti jasno na koji način će se oni ponašati, a ponašaju se svakako. Znači podržavamo taj amandman koji je inače usvojen na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao klub nacionalnih manjina. Na kraju želim pohvalit to što je predlagatelj prihvatio prijedlog pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom vezano za osobe lišene poslovne sposobnosti i njihovo biračko pravo. Te je u tekstu konačnog prijedloga zakona o registru birača brisan stavak 4. članka 14. a u članku 17. u stavku 1. brisane su riječi: "Te osobe kojima je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeto biračko pravo." Isto tako promijenjen je članak 64. te je propisano, to je bitno da sve osobe koje su do stupanja na snagu Zakona o registru birača pravomoćnim rješenjem nadležnog suda u potpuno lišene poslovne sposobnosti smatraju biračima. I to je naravno dobro. Ono što nije dobro i da ostaje taj sustav koji se već ponavlja ovdje 20 godina i to je da na primjer osobe koje su možda zastupnici to ni ne znaju, ali osobe koje su u bolnici na primjer i koje nemaju mogućnost da dođu do biračkoga mjesta ne mogu glasati. Ja sam bio na izborima kao promatrač na izboru u Ukrajini i prvo biračko mjesto koje je našoj delegaciji zapalo je bilo baš u bolnici. U bolnici je bilo izborno mjesto, jer se tako omogućuje barem jednom broju bolesnika oni koji su pokretni ili koji su pokretni uz pomoć nekoga da mogu glasat. Ovdje kod nas morate znati da bolesnik, na primjer netko slomi kuk i u bolnici je i ne može doći do biračkoga mjesta. On je lišen zapravo prava glasovanja. Ja mislim da je to protu ustavno Ja mislim da je to protu ustavno i mislim da je takva stvar zapravo prije ustavna materija nego materija jednoga zakona. Ovdje iz Zakona o popisu, o registru birača se to ne vidi. Ali način promjene biračkog popisa, način uvrštavanja nekoga u popis birača, jel' da znači u konačnom činu popisu birača je takav koji ne dozvoljava osobi koji u krajnjoj u krajnjoj konsekvenci ne dozvoljava osobi koja je u bolnici da glasa. Kolik je to broj ljudi ja to ne znam, ali činjenica da sigurno veliki broj ljudi koji u određenom trenutku, koji su građani Hrvatske, koji su državljani, građani, koji nisu lišene nikakve poslovne sposobnosti ne mogu glasati. To je točno. Da. To je ako

i pravovremenoj informaciji da se, da netko dođe kući doma kod nekoga koji koji je bolestan doma, a da može glasati je doma, onda to mora biti organizirano i u bolnicama. Nema nikakvog razloga da u bolnicama ne postoje stožeri

Hvala i na tome. Bez obzira ili podržavate ili ne podržavate ili podupirete ili ne podupirete na vaše izlaganje prijavljeno je 5 replika. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi kolega Radin. Imam dva elementa u vašem izlaganju koja su mi se učinila relevantnim za repliku s obzirom na današnju temu i na raspravu. Prva je vi ste spomenuli da u uređenim demokracijama postoji glasovanje internetom. Ja se slažem s vama, to je jako dobro i tako bi, vjerojatno će tako i u budućnosti tako biti u Hrvatskoj. Međutim, danas 2012. ovaj Prijedlog zakona o registru birača kada je riječ o uvođenju instituta aktivne registracije birača ne da ne vidi Internet, nego se vidi da su ga pisali ljudi koji nisu proveli niti sekunde ni minute rada u bilo kojem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske. Kada zahtijevamo osobni dolazak hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj da se aktivno registriraju, a postoje već u evidenciji birača u tom veleposlanstvu ili konzularnom uredu. Vi njima radite trošak od dva putovanja koja mogu biti od 10 km do 1000 km. Kad biste ministre Bauk znali kakve posljedice to ostavlja na hrvatske državljane koji su sretni da imaju putovnicu, sretni mnogi da imaju i prebivalište ovdje i dokumente, koji investiraju u Hrvatsku, koji dolaze ovdje sa srcem i žarom u očima i vi njima sa ovakvim institutom dajete dupli posao i dupli trošak. Zamislite situaciju da imamo za redom izbore za Europski parlament, referendum o nekoj temi, izbore za Hrvatski sabor, izbore za predsjednika teoretski u 6 mjeseci možete ljude navesti da vam prelaze na desetke tisuća kilometara. To mislim ne da nije normalno, nije pristojno, nije logično. Što će biti sljedeći korak? Ukinimo glasanje dijaspore. Tu nema nikakve dileme. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Furio Radin. Pa naravno, postoji rješenje za takvo nešto. Više nego aktivan Registar birača, zapravo bi trebalo postojati nešto što bi se zvalo Registar hrvatskih državljana izvan Domovine. Kompletni jedan registar koji bi omogućio onda da se glasa iz inozemstva. Ja ponavljam, ja ću reći svoj, Ja sam, imam kao što i znate i talijansko državljanstvo i kao talijanski državljanin i glasač glasam pismenim putem za Talijanski parlament, za Europski parlament i za regionalne izbore. Samo za lokalne izbore moram ići glasati na licu mjesta. Znači, postoje mogućnosti, postoje metode da se glasa pismenim putem i ja bih to toplo preporučio jer to su sigurni načini glasanja. Hvala. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Deneš Šoja. Izvolite. **Šoja, Deneš (Nezavisni)** Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Radin je u jednoj rečenici spomenuo favoriziranje određenih manjina, ako sam to dobro registrirao i dalje nije baš razradio to favoriziranje a po meni favoriziranje može imati i politički smisao i u političkom smislu o čemu se ovdje jako dugo raspravlja i to je osjetljiva problematika, o tome se inače dugo raspravlja, ili favoriziranje kroz ovako da budem vrlo jednostavan kroz pojedine stavke u proračunu. I to nije za zanemariti. Prema tome, ja zbog toga smatram potrebnim da kažem samo dvije, tri riječi i da reagiram u tom pogledu jer je ovdje bilo puno danas riječi i konstatacija o položaju Hrvata van granice, znači u drugim zemljama. I povijesne činjenice su htjele valjda ne slučajno da upravo u mojoj matičnoj zemlji ima gotovo isti broj Hrvata pripadnika hrvatske nacionalnosti koliko nas pripadnika Mađara ima u Hrvatskoj. I naravno zgodno je to komparirati, imamo saznanja oni o našem položaju ovdje, mi neka saznanja o položaju Hrvata u svakom pogledu u matičnoj zemlji i što bi se reklo hvala Bogu zadovoljavajuće je stanje. Međutim, moram reći jednu činjenicu, unatoč tome što mnogi pokazatelji govore govore o tome da je standard građana u nekom smislu u nekim pokazateljima u mojoj matičnoj zemlji niži od standarda stanovnika RH, a mi kao manjina ovdje u Hrvatskoj što se tiče našeg društvenog standarda znatno smo rekao bih, bio bih slobodan se tako izraziti, ispod standarda standarda te manjine u mojoj matičnoj zemlji. I zato sam i tražio riječ da naprosto uputim jednu veliku zamolbu da se o toj činjenici malo povede računa jer je gotovo 90% pripadnika manjine koju ja zastupam živi na području posebne državne skrbi.

određenih nacionalnih manjina naravno nisam mislio na proračun niti sada imam namjere govoriti o proračunu, Hrvatska koliko može pomaže nacionalnim manjinama. Nama to nije dovoljno, ali ni ekonomska situacija nije onakva kakva bi trebala biti. Znači, moramo se zadovoljiti sa određenom situacijom i više nego biti zadovoljni. Ja sam govorio o tome da se određenim nacionalnim manjinama inputira da su namjeravale sebe favorizirati preko Ustavnoga zakona. To ne odgovara apsolutno istini i onda sam iznio ono što zapravo je bila sramota. Sramota je bio način kako je Ustavni sud na to reagirao. Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite poštovani zastupniče. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani kolega moram priznati da, ukoliko sam dobro razumio, onda ste vi dali jedan vrlo konstruktivan prijedlog kad ste govorili o dopisnom glasovanju. Međutim, bilo koji oblik glasovanja, bilo koji oblik bi trebao biti jednako i dostupan i primjenjivan za sve hrvatske državljane. Dakle, neovisno o tome jesu li oni u BiH, u Australiji, Novom Zelandu, u Republici Srbiji. Dakle, bilo koji model, i mi cijelo vrijeme o tome govorimo, svi hrvatski državljani svoje pravo glasa trebaju konzumirati pod jednakim uvjetima i na jednake načine. Načini mogu biti i višestruki. I zato ovo što ste bili govorili o tome treba razmišljati kao što treba i posebno razmisliti o vašoj konstataciji da i kad se dogovaralo smanjenje broja, odnosno određivanje broja zastupnika u Hrvatskom saboru iz hrvatske dijaspore da li je baš nužno a davala se mogućnost da bude pet ili šest bilo nužno učinit to, zaustavit brojku na brojci sad je to već gotova stvar i o tome ne treba više trošiti vrijeme. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Furio Radin. Izvolite. Pa ja mislim da bi se, mogao bih se složiti s vama i mislim da bi na jedan drugi način pripadnici manjine, u ovom slučaju srpske manjine, govorim samo o njima sada koji još nisu ostvarili pravo na povratak, mogli bi glasati tako ne bi morali, tako bi se i uštedilo i na određenim kompanijama koji ih potiče da dođu ovdje glasati glasaju i oni dopisno, zašto ne? Ali na drugačiji način nego Hrvati izvan domovine jer su u specifičnom procesu povratka uvršteni danas dok to traje. To će trajat određeno vrijeme. Ali slažem se s vama što sam rekao. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo do sad se nije samo javljala makar se puno raspravljalo o tome kako se izmijenio Ustav 2010, kako se došlo do tri zastupnika hrvatskih državljana koji žive izvan domovine, a budući da je kolega Radin to isto tako spomenuo u kontekstu to ste se dogovorili vi veliki i ne bih se mogli ponositi time, tako nekako ste rekli. Dakle kad se govori o toj brojci tri, odnosno o tri zastupnika koji mogu biti izabrani želim podsjetiti da ste bili dio vladajuće koalicije tada i da ste bili svjedokom kako je bio teško, mučno i na trenutke nemoguće doći do bilo kakvog dogovora. Naime, Ustav smo morali promijeniti ne zbog glasovanja hrvatskih državljana koji žive izvan domovine nego smo morali hrvatski Ustav izmijeniti kako bismo završili pregovore jer smo imali naravno obaveze koje su bile vezane za acquis, obaveze o dodatnom osnaživanju neovisnosti Državnog odvjetništva, Hrvatske narodne banke, Državnog sudbenog vijeća, odvjetničkog vijeća itd., tadašnja opozicija je ultimativno stavljala na dnevni red i izmjenu broja zastupnika koji moraju biti izabrani kao državljani hrvatski koji žive izvan RH i početna pozicija nakon što smo se uopće mogli dogovoriti da sjednemo za kakav takav stol je bila nitko. To je bila početna pozicija vladajuće koalicije sa tadašnjom opozicijom. Tražilo se ultimativno nitko. Ovo je bio konačni nekakav dogovor koji je bio kompromis ali samo zbog toga da izmijenimo Ustav za zavšni pregovor. I ja sam ponosna što smo uspjeli postići konsenzus, što smo uspjeli zatvoriti pregovore, potpisati ugovor jer

Kolegice Kosor prihvaćam da sam bio dio vaše koalicije, ali u nekim trenucima nije bilo ni tako loše, u nekima je bilo gore, ali u nekim nije bilo ni tako loše. I prihvaćam i to da ste tada prihvatili jedan kompromis, al ostaje činjenica da ste ga prihvatili. Šteta je što i drugi sudionici tih rasprava sada ne mogu replicirati, ali takav je poslovnik, pa ćemo progutati. O.k. Hvala lijepa. Idemo na petu repliku i poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, pa kolega Radin, evo moji su prethodne kolege rekli već nešto što sam ja htjela sam sad evo jedan mali ispravak reći već i u prošlom zakonu bilo je riješeno pitanje bolesnih osoba, nepokretnih osoba, dakle u bolnicama, u domovima umirovljenika. Tamo su izborne komisije dolazile da bi mogli ljudi ostvariti svoje pravo glasa, vi ste rekli da toga nema. Spomenuli ste da ste bili u Ukrajini gdje je to riješeno, ali bilo je riješeno i kod nas. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Poštovani zastupnik Fulio Radin. da nema toga što, ima u domovima za umirovljenike, ali u bolnicama toga nema, nama je rečeno da toga nema. Ja iskreno rečeno nisam vidio takve nisam vidio takve slučajeve da u bolnicama imate te velike komisije koje idu od kreveta do kreveta da se glasa. Ja to nisam vidio, a odgovor predlagatelja je bio da nema toga. Hvala lijepa. Završili smo s replikama. A predlagatelj u ime predlagatelja, poštovani ministar Arsen Bauk. najbolje razumjeli odgovor predlagatelja. Dakle, u domovima ljudi koji su tamo su tamo ne privremeno, oni su se doselili i tamo su de facto trajno i tamo im je prebivalište i tamo im je onda i biračko mjesto. im je prebivalište i tamo im je onda i biračko mjesto. Što se tiče ljudi koji su u bolnicama oni su u bolnici privremeno i ne mijenjaju svoje prebivalište na mjesto bolnice i tamo se ne može otvoriti biračko mjesto. barem postoji barem tri načina kako ti ljudi mogu glasat, prvo ukoliko su došli u bolnicu prije ovoga roka, onda mogu se privremeno upisati u mjesto gdje su, ako nisu lokalni izbori, ako su lokalni izbori onda ne mogu, mogu se privremeno upisati i onda će birački odbor kako ide do nemoćnih tako će birački odbor po mjestu doći do njih i oni će glasati. Drugo, ukoliko su pokretni mogu se također privremeno upisati i otići će na biračko mjesto, glasati i vratiti se u bolnicu ako je takvo stanje da je to moguće. moguće. Ukoliko je moguće, dakle ukoliko se može kretati i ukoliko je dozvoljeno da izađe izvan bolnice. Međutim za ljude koji od dana zaključenja biračkog popisa do izbora završe u bolnici to nismo mogli na taj način riješiti. To je slično ono što je gospodin Mlakar u ime kluba govorio za ljude koji budu umrli od dana zaključenja popisa do izbora. Oni će isto ostati u biračkom popisu, neće glasati. Prema tome najvećem najvećem broju ljudi se omogućava glasanje, a postoji jedan dio gdje jednostavno ne možemo omogućiti glasanje na taj način ako neko dva dana prije izbora završi u bolnici, nažalost ne možemo ga prebaciti iz jednog popisa u drugi jer bi onda morali i sve druge iz bilo kojeg razloga budu izvan mjesta prebivališta prebaciti isti dan. To smo rekli da je to 10 ili 8 dana pred izbore i onda zaključujemo birački popis i time na neki način smanjujemo mogućnost zlouporaba. Dakle maksimalno koliko je moguće ili koliko je razumno moguće izlazimo u susret i tim ljudima, a oni će moći glasati ako obave predradnje koje trebaju obaviti ili se privremeno upišu pa birački odbor dođe kod njih kao i kod ovih koji su nemoćni ili obave privremeni upis i odu na biračko mjesto ako su pokretni u mjestu gdje se zateknu. Ukoliko nisu lokalni izbori onda nažalost onda ne mogu gdje su lokalni izbori samo u mjestu prebivališta. gospodine ministre imam ustavno pravo glasa vi to ustavno pravo vi meni morate omogućiti. Ja u subotu slomim nogu, završim u bolnici u nedjelju izbori. Svi imaju pravo glasa ja ga nemam, a a imam ustavno pravo zajamčeno mi je. Zar nema zakona da se može nekako povjerenstvo da može otići u bolnicu i to ispraviti i to popraviti. Jer znači izborili smo se da govorili smo na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da oni koji imaju smanjenu smanjenu poslovnu sposobnost za njih se izborilo da mogu izglasovati i za one koji rade i plaćaju porez i sve i završe slučajno u bolnici oni jednostavno ne mogu glasovati. I onda kažete da nismo zakinuti. Hvala. Odgovor na repliku poštovani ministar Arsen Bauk. ukoliko bih ja otišao glasati i ne vozi trajekt zbog bure ili ukoliko bi vi otišli glasati i ne vozi trajekt zbog bure. Dakle nažalost postoji nešto što se zove viša sila kada se ne može u potpunosti to osigurati. Dakle osigura se u nekakvoj razumnoj mjeri jer bi u tom slučaju mogli onda svi glasati na bilo kojem biračkom mjestu kada nam je to ustavno pravo, ne bi trebalo ni privremene registracije ni aktivne registracije ni privremenog upisa nego bi došli na biračko mjesto i država bi nam morala osigurati bilo gdje da se zateknemo Pa opet ljudi moraju ići na svoje biračko mjesto u mjesto prebivališta ako žele glasati i to svi imaju i to je osiguravanje ustavnog prava. Svi imaju i svi imaju mogućnost. Ove dodatne mogućnosti tehničke mogućnosti nažalost države ne može predvidjeti i osigurati sve slučajeva dakle uključujući ukoliko netko završi u bolnici dan prije izbora. Nažalost ne može i ne vidim dakle oni i dalje ostaje ustavno pravo glasanja na mjesto gdje ste u popisu birača. Međutim to je nešto što se najblaže može reći viša sila i nažalost toliko detaljno nažalost nije moguće predvidjeti jer bi onda mogli doista ukinuti bilo kakvu vrstu biračkih popisa koja biračko mjesto glada neovisno o tome gdje je prebivalište gdje je na popisu birača jer ima ustavno pravo. Dakle to je malo preširoko tumačenje ja bih rekao ali vjerujem da ćemo u jednom vremenu čak i takve slučajeve moći riješiti. To je nešto gospoda su govorila o internetskom glasanju o nekim drugim vrstama glasanja. Ali ajmo mi srediti biračke popise za početak pa ćemo onda razmišljati o kako se to hrvatski kaže apgredanju biračkog postupka. jer smo se malo počeli gubiti u ovoj raspravi. Dakle nadam se da se nitko neće ni razboliti iako uvijek se to događa. Ima onih koji se zateknu u bolnici svojom voljom i mimo svoje volje. Međutim to nije problem uopće ovog zakona. Izborno povjerenstvo određuje biračka mjesta pa može odrediti biračko mjesto u bolnici. Naša praksa je takve zahtjeve do sada pokazivala ali teško je bilo odrediti jer se onda počne raspravljati da li su to samo županijske bolnice, da li su to samo sveučilišne bolnice i da li u bolnicama možete garantirati na neki način dovoljno dobre uvjete da ne štetite ni bolesnicima, a da im omogućite da ostvare svoje biračko pravo. izborno povjerenstvo može odrediti biračka mjesta i u bolnicama, isto tako članovi biračkog odbora mogu otići i do bolesnika i uzeti njihove glasove. Koliko se to često koristilo koristilo u praksi to je drugo pitanje ali moguća rješenja postoje. Evo da pomognemo ministarstvu i nije uopće predmet ovog zakona. **Leko, Josip (SDP)** Šta da zaključimo da je pravno sve uredu, a praktički nema? Dobro. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Miroslav Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodin ministar je rekao da tehničke mogućnosti država ne može osigurati u pojedinim slučajevima i i uvijek će jasna stvar biti neki slučajevi gdje se neće moći osigurati. Međutim ovdje postoji jedno rješenje na koje očigledno aktualna vlast nije spremna riješiti. Zašto ne bi bilo dopisno glasovanje? Pisano? Pisano? Taj standard čak i BiH ima. Prema tome postoje ti standardi i zašto se onda takvo rješenje ne bi moglo primijeniti. A ne želi se primijeniti, a ne da ne postoje tehničke mogućnosti. A zašto se ne želi primijeniti trebat će malo više vremena pa ću reći u svojoj diskusiji. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani ministar Arsen Bauk. u svom uvodnom izlaganju sam ustvari izrazio spremnost da se uvede dopisno glasanje. Ne znam jeste bili u dvorani, ali dakle jedna od zadnjih rečenica je bila otprilike, ne znam dal ću je točno citirati ali smisao će ostat, to je da aktivna registracija će stvoriti uvjete da na jednim izborima uvedemo i dopisno glasanje. Prema tome, to je sada puno drugačiji kontekst nego što je bio 2010. kad su bile ustavne promjene jer je onda dopisno glasanje, barem smo ga mi tako gledali, gledali smo ga kao sredstvo za enormno povećavanje broja zastupnika iz dijaspore, a kada smo rekli da je to fiksna kvota onda dopisno glasanje više nema tu funkciju i nama je ono prihvatljivo. Obzirom na ustavnu odredbu o tome da se glasuje na biračkim mjestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima za uvođenje dopisnog glasanja, trebala bi određena intervencija u Ustav, naravno ne samo vjerojatno zbog toga ali jednom kad to dođe na dnevni red onda se sasvim sigurno to bi moglo, tom intervencijom bi se moglo osigurati dopisno glasanje. O vremenu ne znam, ne mogu, mislim ustavne promjene, ne bih sad to želio otvarati kao temu. Ali nesumnjivo je dakle da je stav Vlade, stav vladajuće koalicije i stav većine stranaka u vladajućoj koaliciji je to da smo otvoreni za dopisno glasanje za Hrvatski sabor za građane, za državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i institut aktivne registracije vidimo kao jedan od uvjeta sređivanja biračkog popisa ali onda bi on imao jedan drugi mehanizam, dakle trajao bi duže, vrijedio bi možda za jedan izborni ciklus i regulirali bi ga na jedan način koji bi onda vjerojatno konsenzusom bio prihvaćen. Tako da ipak što se tiče dopisnog glasanja mi smo tu otvoreni i podržavamo tu ideju. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Nezavisne liste i poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče.

Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolege i kolegice sabornici. Ne bih želio niti da me se shvati niti imam tu namjeru da ova iznošenja i nastupe se shvati u vidu promidžbene propagande Saveza za građansku etičku Hrvatsku pred lokalne izbore. Svakako bih istaknuo da je ovo jedan pozitivan pomak, ovaj zakon o kojem raspravljamo i u tom vidu ga pozdravljamo i prihvaćamo ali sa nekim rezervama. Ne sviđa mi se u načinu povećanja broja zastupnika u gradskim vijećima i u županijskim skupštinama s obzirom da su to donekle honorirana radna mjesta, a nalazimo se u velikoj krizi. Želio bih da se to ne povećava jer to šteti proračunu, bilo na lokalnoj razini, bilo na državnoj. Drugo što bih naglasio, da kad se radi o promjenama u skladu ovoga zakona, volio bih da smo ušli u širu raspravu, a to je da pred zakonom moramo biti svi ravnopravni, jednaki, svi građani Hrvatske, za to se zalažem. U tom vidu mi smo kao nezavisni zastupnici Saveza Saveza za pozitivnu diskriminaciju da se nacionalnim manjinama omogućava duplo pravo glasa jer se to završi kasnije sa određenim, kako god to shvatio, trgovinom. Smatram da su Hrvatskoj potrebne strukturalne promjene i novo izborno zakonodavstvo s kojim je trebalo započeti, ali evo neki su mišljenja da ima vremena do predsjedničkih i parlamentarnih izbora pa da će i to doći na red. Mi smo za to da jedan birač ima samo jedan glas, pravo glasa dakle, protiv smo pozitivne diskriminacije. Ne bih se opredjeljivao ni za lijevu ni za desnu opciju jer sam puno toga čuo dobroga i sa desne strane, a puno toga sam upitnoga čuo uvjetno rečeno i sa lijeve strane. Zato sam za to, zalažem se za to da svi zastupnici smo zato tu da tražimo što bolja rješenja, a kad se radi o ovom zakonu, a savršena rješenja nećemo postići, takvih rješenja naprosto nema. Moramo biti ustrajni da ih tražimo, ali moramo biti svjesni da ih je teško naći. I još bih nešto zaključio što ulazi u širu raspravu, a to je da birači biraju neposredno ljude s liste, a ne da liste ubiru glasove i koga odredi politička stranka taj ide u vijećnike ili zastupnike, a ne oni kojega bi ljudi željeli birati. To su neke napomene koje nas čekaju da ih riješimo u skladu Ustava da smo pred zakonom svi građani jednaki, bez obzira na političku stranku, ideologiju, nacionalnu pripadnost ili svjetonazorsko opredjeljenje. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje poštovani zastupnik Josip Borić prijavio je repliku. Izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupniče. Moram priznati i ste u potpunosti falili temu o kojoj mi danas pričamo, sada trenutačno ja. Govorili ste o druga dva zakona i odredbama koje donose druga dva zakona, a niste ni riječju takli registar birača. Samo sam to htio reć' da ne dižem povredu Poslovnika. Jer zaista čovjek je govorio o odredbama druga dva zakona cijelo vrijeme. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Ja sam mislio da je vaš interes daleko širi, pa dobro. Odgovor na repliku? Ništa. Hvala lijepa. Idemo dalje. Sada prelazimo na raspravu, pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicama. Dio rasprava današnjih je zapravo prštao od licemjerja i to onaj dio koji se odnosi na brigu o dijaspori. Najviše se o tome govorilo. Zapravo treba se zapitati kome je u Hrvatskom saboru stalo do dijaspore. Da li je to stalo SDP-u ili je to stalo HDZ-u? Mislim da je malo kome. Da vam je stalo do dijaspore ovdje u sabornici bi sjedili sasvim sigurno predstavnici sjeverne i južne Amerike, predstavnici Australije, predstavnici Novog Zelanda. Međutim, stalo je jedino se vodi briga godinama i bitka oko toga koliko će saborskih zastupnika sjediti u ovom Saboru iz Bosne i Hercegovine i tko će pojačati svoj klub. Ništa drugo. Nema brige o dijaspori! Mnogi utjecajni predstavnici dijaspore, a slažemo se da

da je nepristojno živjeti izvan Republike Hrvatske u odnosu bilo koje države ne plaćati poreze u toj državi i utjecati na to tko će vladati u državi u kojoj žive. I oni su se sami zalagali da sjede nekoliko zastupnika dijaspore u Hrvatskome saboru, a ne da se raspravlja u Hrvatskome saboru i da se određuje na način kako se određuje danas tko će sjediti u ime te dijaspore u Hrvatskome saboru. Neprincipijelna brojka je i 3 zastupnika, neprincipijelna brojka je 12 zastupnika zato što ne predstavljaju ti zastupnici dijasporu o kojoj mi danas govorimo. Druga stvar je ono što je ministar Bauk govorio tko zastupa dijasporu a i tko zastupa građane Hrvatske koji žive u Bosni i Hercegovini oni koji žive u Hrvatskoj. tome, kad se govori o tom problemu nemojmo biti licemjerni, pogledajmo sebi u oči i vidimo, pogledajmo što se do sada dogodilo. Kažu predstavnici kluba HDZ-a mi smo bili primorani na ucjenu SDP-a. To nije točno. Znači, pristajete igru i pristajete da je reketarenje, ako je to bilo reketarenje. Pa što ste pristali? Kao SDP ne bi bio za to da Hrvatska uđe u EU. Oni su istog trenutka sjeli za stol i rekli su ništa. Vi ste znali da će oni reći ništa. Vi ćete reći 12, naći ćete se na brojci 3. I vi ste pristali? Ma dajte, dobacujte samo gospođo Kosor. To je bila vaša politika nagodbenjaštva. To je čista trgovina i na tu trgovinu ste pristali. I sad nemojte svaljivat na drugoga odgovornost i krivicu. Nije vam stalo do dijaspore. Stalo vam je do 3 ili onih 12 prije što ste imali prije saborskih zastupnika. I to je istina o tom. Kao što će i klub Hrvatskih laburista podržati ovaj Zakon tako ću ja osobno podržati zakon. Ali imam jednu zamjerku a to je dopisno glasovanje o kojem smo govorili. Manjkavost je u 21. stoljeću ne možemo naći model koji se primjenjuje u mnogim državama Europe dopisno glasovanje. Dopisno glasovanje jest prijepor, nemogućnost dopisnog glasovanja mnogih ovih rasprava kojih je bilo i mnoge bi rasprave drukčije bile i manje bi bilo netrpeljivosti da uvedemo dopisno glasovanje. Zbog čega se dopisno glasovanje ne može u 21. stoljeću i zakonodavac ne pristaje na dopisno glasovanje. Ne znam, nije niti jedno obrazloženje. A aktivna registracija kaže da jest put prema dopisnom glasovanju. Zašto se ne napravi odmah, prione tom poslu, zašto se ne vide prakse ostalih zemalja i da dopisno glasovanje postaje sastavni dio ovoga zakona. Hvala. Hvala i vama na izlaganju poštovani zastupniče. Ali na vaše izlaganje prijavljeno je 7 replika. Prva je i poštovani zastupnik Furio Radin. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa. Moja replika kao prvo ide u smjeru slaganja sa onim što je rekao gospodin Vukušić. Ali ako oko dvije stvari bih se htio replicirati na sljedeći način. Ako želite tražiti okolo komu je stalo da zastupnici dijaspore imaju svoja prava u hrvatskom Parlamentu i u hrvatskoj politici ne morate ići previše daleko. Meni je stalo da ima iz dva razloga. Prvi je razlog taj što zbog svog dvojnog državljanstva i sam sam na neki način dijaspora, iako se ni ja ni moja obitelj od pamtivijeka nismo micali od naše kuće ali smo dijaspora i znam što psihološki znači participirati u politički život kulturne Domovine, Domovine tvoje kulture. Ne tamo gdje si politički čovjek jel'da kao politički Hrvat u Hrvatskoj nego tamo otkud potječeš kulturno. A drugo, zato što, a to sam rekao i u Saboru, zato što je moj strah uvijek jedan da negdje između velikog i malog mozga stoji, čuči činjenica da su prava dijaspore i prava nacionalnih manjina u zemlji ipak povezana. Toga se ja bojim. **Vukšić, Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Vrlo kratak odgovor, da pitao sam kome je stalo i rekao sam malo kome je stalo. Ja se ispričavam, nije stalo ni SDP-u ni HDZ-u. Hvala lijepa. Idemo sa drugom replikom i poštovanu zastupnicu Jadranku Kosor molim da je iskaže. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa apsolutno odbijam insinuaciju zastupnika Vukšića da je kod ustavnih promjena SDP reketario HDZ-e. Ovo stajalište o glasovanju državljana izvan RH je bilo političko stajalište prije svega SDP-a. Dakle, njihovo političko stajalište. Vaše političko stajalište koje ste isticali i u kampanji za parlamentarne izbore je bilo vrlo jasno. Naše stajalište je bilo potpuno drugačije i da bismo izmijenili Ustav morali smo doći do nekakvoga rješenja jer bez naravno zastupnika tadašnje oporbe nismo mogli promijeniti Ustav. I to je tako, nasreću ili nažalost u političkom životu. Dakle, niti je bilo reketarenja, niti je bilo politike nagodbenjaštva nego smo činili što smo mogli da bismo završili pregovore. I kolega Vukšiću da nismo promijenili Ustav ne bismo nikada završili pregovore. I sljedeće godine Hrvatska ne bi bila članica EU. Ja se zalažem da u ovoj sabornici raspravljamo isključivo ako znamo ponešto o temi koja je na dnevnom redu i da raspravljamo argumentima. Naime, kad vi kažete da je nama stalo do zastupnika dijaspore onda bi ovdje sjedili i predstavnici sjeverne i južne Amerike, Australije, Novog Zelanda i Kanade. Gospodine zastupniče iz tih zemalja … /Upadica se ne razumije./… Dobro netko je prije spomenuo, ali ako izuzmemo Kanadu ali svi ovi kontinenti koje spominjete zajedno ili bolje rečeno na svim kontinentima zajedno živi 5 tisuća državljana RH. Pet tisuća onih koji imaju pravo glasovati.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 Zapravo niste odgovorili na moje pitanje, replicirali ste. Prvo, rekli ste da SDP ne bi pristao na promjene potrebne za ulazak u EU da vi niste pristali na ovo. Što je to nego ucjena? Pristao bi SDP, ali SDP je znao koga ima s druge strane pa je tako mudro postupio vjerojatno. Druga stvar, ako je više od milijun Hrvata izvan Hrvatske dobilo državljanstvo '90-ih godina onda vaša činjenica od 5 tisuća nije točna. nije točna. Druga stvar je, nemojte onda govoriti o dijaspori i misliti na BiH jer državljani BiH nisu dijaspora. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Nedžad Hodžić. Izvolite poštovani zastupniče. **Hodžić, Nedžad (BDSH)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Naime, kolega Vukšić ja vas apsolutno podržavam u vašem stajalištu Hrvati u BiH nisu nikakva dijaspora RH. I dobro bi bilo zbog budućnosti tih ljudi i njihovih sudržavljana, dakle i ostalih konstitutivnih naroda i ostalih građana BiH da se s tim prestane ja bih rekao jer ti ljudi trebaju svojoj Domovini BiH. Slažem se i s tim da određene političke opcije to vjerojatno rade ne iz stvarne brige nego zbog vlastitih političkih interesa s tim da bih tu napravio jasnu digresiju između velikih političkih stranaka koje tamo izlaze na izbore ili ne izlaze. Dakle, one koje imaju jasan stav prema Hrvatima u BiH ja mislim da tamo niti neće izaći. Dakle, držat će se ozbiljno svojih političkih stajališta, a one koje vjerojatno računaju na podršku mislim da čine sebi političku sreću uvjetno rečeno ali i nesreću pripadnicima ili sunarodnicima Hrvatima u BiH. Hvala. građani RH koji su ujedno i građani BiH kao što bi rekao na lijepom srpskom jeziku kolega koji je desno sjedio pa ga više nema oni su bili dosad vrlo često moneta za potkusurivanje. Hvala lijepa. Moram upozoriti da hrvatski Ustav govori o hrvatskim državljanima i tu ne pravi razliku. Nažalost, u današnjoj raspravi se izgubila činjenica da hrvatski državljani u Ustavu imaju jedan jedinstveni naziv. Pa bojim se da se i u zakonu to izgubilo. Idemo sa sljedećom replikom. Poštovana zastupnica Ana Lovrin, izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Vukšić ne znam čemu toliko jala, jara ili već čega u vašem govoru. Naime, znate dobro je da Ustav kao temeljni politički akt bude rezultat političkog kompromisa. Na kraju krajeva zato je i uvedena potrebna dvotrećinska većina za donošenje i izmjenu Ustava upravo zato da bi osigurala da taj temeljni pravni i politički akt bude rezultat kompromisa svih političkih opcija. Ako vi to nazivate reketarenjem onda dobro, to je vaša politička razina. Ja to nazivam dobrim političkim kompromisom i da, kolega, točno je promjene ustavne bile su u tom trenutku nužne radi mogućnosti ulaska Hrvatske u EU. Točno je i to da je u odnosu na pitanje biračkoga prava hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište na području RH a to da vam pojasnim da bude jasno se odnosi i na dijasporu i na Hrvate u BIH. stav stav je SDP-a bio jasan da njima uopće ne treba dat biračko pravo, stav je HDZ-a bio jasan da im treba dat više nego ga oni trenutno imaju. trenutno imaju. I rezultat kompromisa je ono što je sada propisano odredbama Ustava RH. Ti politički stavovi kao što vidite se dalje razrađuju zakonom u okviru odredaba Ustava. Obzirom da je politička opcija koalicija Kukuriku u poziciji da donosi zakone. Ti zakoni se razrađuju na način da toga prava bude što manje. Vjerojatno da politička opcija HDZ-a na vlasti bi razrada zakonom išla prema tome da ih bude što više, odnosno da budu u zakonskoj provedbi što lakše provedivi. i to je to. Dakle ne treba se ljutiti i ne treba se jedit zato što je Ustav političkog kompromisa jer to tako treba i biti. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Gospođo Lovrin, ovo nije jar nego strast političara koju vi nemate, jednostavno ono što ste vi ja prevodim, naime nemojte brinut o mojoj razini, vi brinite o svojoj razini. Mi smo vas prodali zbog ulaska u EU. To je vaš odgovor. Štovani gospodine predsjedniče, replika na gospodina, na kolegu Vukšića. On je rekao nitko se ne brine o dijaspori, pa niti HDZ, neću govoriti druge stranke koje je spomenuo. Kolega Vukšić dosta, rekao bi kolega Furio Radin basta blaćenja više po HDZ-u vas i bilo koga na glup način, na glup, nekorektan, neprincipijelan, demagoški način dosta, basta. Inače ćemo razine razgovora u ovom Saboru podignuti na malo veću razinu, malo jaču, žešću ili kako god hoćete jer vi reć HDZ-u da se ne brine o dijaspori uz sve ono što je HDZ i druge stranke, al što je HDZ što od 90.-te na ovamo napravio za dijasporu i sve to je nemoralno s vaše strane, nemoralno. A gospodin predsjednik Sabora mi je uzeo drugu misao, pa kako ćemo mi iz ove kolegijale, mi je zovemo kolegijalno Hrvate izvan Hrvatske dijaspora. Kako će mi definirat Hrvate u BIH, ako nisu dijaspora a moraju bit državljani RH. To možda vi zagovarate veliku Hrvatsku do Drine, onda bi trebali na neki način obuhvatit Hrvatsku sve da bi oni bili, šta, ja ne znam na koji, ne razumijete stvar. Oni su državljani RH izvan Hrvatske, imaju isti status kao i oni u Americi, slučajno su u Bosni to što jesu i nemamo drugog modela. Ako imamo drugi model onda ga iznađemo al nemojmo sad govorit da nisu dijaspora, što su onda? Predsjednik Sabora mislim da vam je odgovorio. Prije nego što dam odgovor na repliku, poštovani zastupniče Dujomir Marasović mislim da ste bili vrlo vjerodostojni u svojem zahtjevu da se razina rasprave podigne na višu razinu, pa vam neću dati opomenu.

Prvo, ne možete govoriti nikome dosta, kao što ni ja vama neću govoriti dosta, a druga kad je u pitanju vaš moral i moral vaše stranke dovoljno o tom moralu govore bezbrojni sudski procesi koji se upravo Hvala, idemo sa replikama dalje, poštovani zastupnik Dinko Burić. Nemojte iz klupa molim vas. Moja replika se odnosi također na onaj dio kad ste govorili o varijanti dopisnog glasovanja, ali i na konstataciji koji je poštovani predsjednik Hrvatskoga sabora dobro rekao, ja sam želio podsjetiti upravo na članka 45. hrvatskoga Ustava koji govori o Hrvatskim državljanima s navršenih 18. godina, birači koji imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike, Hrvatski parlament. kad govorimo o svim hrvatskih državljanima, onda je neovisno o tome jesmo li upotrijebili riječ dijaspora ispravno ili neispravno konkretno za hrvatske državljane koji žive u BIH oni imaju pravo konzumirati svoje ustavno pravo na glasovanje jednako kao i svi ostali i pod jednakim uvjetima i ako je u tom istom članku 45. opet vezano na temu zakona o kojem sada raspravljamo točno propisano Ustavom RH kako se konzumira to pravo za sve hrvatske državljane koji ne žive u RH, da to mogu jedino na način da to koriste u konzularnim predstavništvima RH, onda to mora za sve hrvatske državljane RH bit univerzalno. I postavlja se pitanje i ustavnosti ovakvih zakonskih rješenja koja pojedinim pripadnicima Hrvatske, hrvatskim državljanima izvan RH daju za pravo konkretno o čemu smo bili govorili,

slažem se s vama i jednako tako se zalažem za jednako pravo svih Hrvatskih državljana kao što Ustav kaže. Međutim slažem se i sa SDP-ovim nastojanjem glasovanje da svih hrvatskih državljana ali posebna izborna jedinica ne. Zahvaljujem. Uvaženi kolega u hrvatskoj politici je bilo puno trgovine, a ja bih čak nazvao i tržnice, ne samo trgovine u onom nekom općem smislu općem smislu ili kompromisa adje da ga nazovemo kompromisom. Nažalost EU je Hrvatskoj postala jedini izlaz i jedina perspektiva nažalost ili na sreću zavisno kako se gleda na to upravo ju je hrvatska politika dovela da imamo samo ta jedna vrata za spas. Drugih vrata nemamo, nemamo više ni prozore. Kompromis je bio i onaj sporazum arbitražni sporazum sa Republikom Slovenijom jer tim sporazumom prije svega smo se odrekli prava na svoje granice i o granicama RH će odlučiti arbitraža. Ta arbitraža može odlučiti između ostalog da granica s Republikom Slovenijom ide tu dolje na Ilici i mi ćemo to morati prihvatiti. Ne, ne može pravno formalno ne, ali pravno da. Kompromis je bio i onaj ZERP e sada zna se tko je bio za takve kompromise tko je bio protiv takvih kompromisa koji su uostalom Hrvatsku i doveli do toga. I ovdje imamo lijepi stisak ruke jednog džentlmena jedne dame i između ostalog naslov da su dogovorom dobili svi Hrvati. A ja tvrdim da nisu. Najmanje Hrvati u Hrvatskoj a još manje Hrvati van RH. i to je činjenica i to je istina **Leko, Josip (SDP)** Poštovani kolega u demokratskom društvu vrlo važno je poštovati pravilo demokracije. Ništa nisam rekao ja govorim načelno da je vrlo važno poštivati pravila. U ovom slučaju oprostite imam neko pravo i neku obvezu sa ovog stola. Oprostite ali koristit ću se Poslovnikom u ovom slučaju sam bio obvezan ovo izgovoriti. Hvala lijepa. Idemo sa raspravom.

Za kompromis su potrebne dvije strane i kada se postigne kompromis onda se druga strana ne optužuje da je ona morala nešto napraviti. Ona je pristala na to. ja sam samo o tome govorio, o principijelnosti. Politika treba biti principijelna. Hvala lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Pozivam poštovanog zastupnika Antu Babića da raspravu počne. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Jučer smo zapravo imali konačni prijedlog Zakona o prebivalištu što je preduvjet za registar birača. Svakako pozdravljamo sređivanje registra birača ali napominjemo da je u široj javnosti naglašeno stvorena percepcija o nesređenim popisima birača, a o čemu je nešto govorila i kolegica Ivčević danas u ime kluba SDP-a. Upravo zbog te negativne percepcije žurilo se osigurati što više mehanizama za ažuriranje birača. Jeli se u tome uspjelo? Vidjet ćemo. No osvrnut ću se na nekoliko stvari koje će sigurno stvoriti nedoumice ili probleme prije i za vrijeme izbora. O nekima smo danas slušali tijekom ove rasprave. Problemi koji će nastati kod otočkih općina a i nekih drugih manjih općina vezane su zbog adrese prebivališta. Pojedine općine donijele su odluke o imenovanju ulica i trgova, ali zbog financijskih zapreka stanovnika pojedinih općina nije se prisiljavalo da promijene svoje identifikacijske isprave već prilikom isteka. Što će se onda dogoditi s popisima birača? Hoće li na popisima birača biti ime i prezime sa ispravnom iskaznicom ali netočnom adresom pa će biračima biti onemogućeno glasovanje? Može li se recimo u tom slučaju na samom glasačkom mjestu napraviti samo zabilježba, bilješka? U članku 14.stavka 2.navodi se sa smo i slušali sinoć kod Zakona o prebivalištu MUP dužno je odmah nakon raspisivanja izbora odnosno referenduma nadležnom tijelu dostaviti podatke o hrvatskim državljanima s biračkim pravom kojima je datum valjanosti osobne iskaznice veći od datuma provođenja izbora ili referenduma. Nakon zatvaranja baze podataka dostavit će i podatke o hrvatskim državljanima s biračkim pravom koji su podnijeli zahtjev za izdavanje osobne iskaznice. Trebalo je onda zajedno sa prijedlogom novog Zakona o boravištu i Zakona o registru birača raspraviti odgovarajuće i izmijeniti Zakon o osobnoj iskaznici što smo često govorili i na odborima ako se sjećate poštovani ministre. Upravo taj zakon stvara mnoge probleme hrvatskim državljanima koji nemaju trajno boravište u Hrvatskoj nego u Hrvatsku dolaze boraviti privremeno ili povremeno, iseljenici primjerice iz prekooceanskih zemalja. Trebalo je izmjenom zakona omogućiti davanje iskaznica i hrvatskim državljanima koji nemaju stalno boravište u Hrvatskoj te odrediti da se iskaznicom dokazuje identitet osobe, a druga prava s naslova trajnog boravišta ostvaruju ispunjavanje uvjeta koje postavlja npr. Zakon o dječjem doplatku, Carinski zakon i sl. U konačnom prijedlogu Zakona o registru birača nisu nam jasni članci 19. i 20. o upisu i evidenciji birača državljana članica EU koji ostvaruju biračko pravo u RH. u članku u članku 19.stoji da državljani država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj upisuje se u evidenciju birača prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj u roku i uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim zakonima. A u članku 2. piše: državi države članice Europske unije koji žele glasovati na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i lokalnom referendumu upisuju se u evidenciju birača prema prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj na temelju zahtjeva. Znači li to da će državljani država članica moći sudjelovati na izborima za predstavnička tijela lokalne i područne samouprave i lokalnom referendumu i kad nemaju trajno boravište u Republici Hrvatskoj dok to isto pravo neće imati Hrvati, hrvatski državljani koji u Hrvatskoj imaju privremeno boravište, odnosno boravište. K tomu valja dodati da je zadnjim izmjenama Ustava stvarno ograničeno pravo o čemu smo danas slušali, glasovanje birača XI. izborne jedinice jer bez obzira koliko izišlo na izbore zapravo se mogu dobiti najviše tri zastupnika i mogu glasovati samo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima o čemu je danas bilo puno rečeno, o toj protočnosti zapravo u konzularnim predstavništvima. Neželjene posljedice koje će nastati bude li Hrvatski sabor usvojio ovaj Konačni prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu te Konačni prijedlog o Registru birača bez odgovarajuće izmjene Zakona o osobnoj iskaznici uzrokovat će posebno uvođenje instituta aktivne registracije državljana koji nemaju trajno boravište u Republici Hrvatskoj. Poštovani ministre, o aktivnoj registraciji smo puno govorili na odborima, a ovo vam je jedna od najvećih anomalija ovoga zakona, zapamtite. Posljedice tog instituta su sljedeće. Prvo, mali broj državljana registrirat će se za glasovanje što vam je posve jasno. Poznato je da u iseljeništvu imamo većinom radnike kojima je teško napustiti posao da bi putovali u udaljena diplomatska predstavništva kako bi se aktivno registrirali. Drugo, diplomatsko predstavništva bit će puki bilježnici onih koji budu željeli glasovati. Neće se aktivirati oko prikupljanja podataka o hrvatskim zajednicama u iseljeništvu. jako će vam oslabit interes hrvatskih iseljenika i Hrvata iz BiH za jaču povezanost s Hrvatskom za sudjelovanje u njenom gospodarskom, kulturnom i političkom životu. Država koja svoje državljane briše, tretira kao strance, neda im čak ni osobnu iskaznicu sigurno nije država u koju će hrvatski iseljenici željeti ulagati, a o tome smo danas dosta govorili. Stvorit će se zapravo dvije kategorije hrvatskih državljana. Prvo, hrvatski državljani koji mogu raditi i temeljem članka 32. našeg Ustava imati prava iz tog članka zakona i hrvatski državljani koji će za rad i boravak u svojoj domovini morati ishoditi radnu dozvolu i stvarno će im biti uskraćeno pravo iz članka 32. Ustava. Mnogi se, podsjećam vas na to, još sjećaju vremena kad je bivša država za Hrvate u iseljeništvu i Hrvate tretirala na privremenom radu u Njemačkoj, Austriji itd., koji su živjeli pod jednim pritiskom i prijetnjom oduzimanja putovnice, tada pasoša. Iako vjerujem predlagatelj Zakona o Registru birača tako ne misli, stječe se dojam da i dalje imamo nekakvo neprijateljsko iseljeništvo kojemu organi prijete brisanjem iz evidencije, oduzimanjem ili uskraćivanjem osobne iskaznice. Takva vam se percepcija stvara u javnosti. I peto, Hrvatska će imati manje birača za izbor zastupnika iz Hrvatske u Europski parlament, a to je izgleda cilj onih koji Hrvatskoj izvana sugeriraju brisanje viška birača. Je li interes Hrvatske da u izborima za zastupnike iz Hrvatske u Europski parlament Hrvatska što većem broju svojih državljana oduzme biračko pravo te time smanji kvotu zastupnika iz Hrvatske. Stječe se zapravo dojam kao da se natječemo u oduzimanju prava Hrvatima dok drugima dijelimo kako to naš narod kaže šakom i kapom. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Prijavljena je replika poštovanog zastupnika Dinka Burića. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani kolega Babić, evo vi ste jedan od rijetkih koji je dotakao vrlo važno pitanje, a to je što će biti s primjenom ovog zakona kad Hrvatska postane punopravna članica. Podsjetit ću vas na onu knjižicu "101 pitanje o Europskoj uniji" koju je delegacija na čelu sa gospodinom Paulom Vandorenom ovdje izdala, pod 5 ili 6 pitanjem je bilo i to postavljeno pitanje i odgovor na to. Kad postanemo članica Europske unije tada će državljani bilo koje članice Europske unije moći sudjelovat na izborima za jedinice lokalne i regionalne samouprave, ne za Hrvatski sabor, ali će svakih pet godina moći sudjelovat i na izborima za naše predstavnike u Europskom parlamentu. Prema tome, konstatacija koju ste sada rekli, pitanje da li je s jedne strane težnja ovog zakona smanjit broj hrvatskih građana kao birača za predstavnike u Europskom parlamentu je samo jedna strana priče. Ne zaboravimo da će svakom državljaninu Europske unije svakih 5 godina kad budemo birali svoje predstavnike za Europski parlament bit omogućeno da se prijavi samo u Registar birača ovdje, u Registar birača tako piše, i da će imat pravo. Može nam se teoretski dogodit da nam dođe prijavi se 100 tisuća Talijana u Zadar i da imamo situaciju da imamo zastupnika i gradonačelnika Zadra Talijana, ali i zastupnika u Europskom parlamentu koji neće biti hrvatski državljanin. Teoretski, ja postavljam pitanje. Tako piše u onome. Vi me razuvjerite i ja ću onda mirnije spavat. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo dalje sa raspravom. Pozivam poštovanu zastupnicu Anu Lovrin.

Evo ja ću se vratit malo na detalje ovoga zakona. Naravno u obrazloženju ste rekli da je potrebno donijet ovaj novi Zakon o registru birača, jer u provedbi dosadašnjeg zakona je ostala jaka percepcija u široj javnosti o nesređenosti popisa ili registra birača. Točno, ali nismo sigurni da će to donošenjem ovog zakona, a pogotovo donošenjem zakona onoga koji smo jučer raspravili u Hrvatskom saboru, a to je Zakon o prebivalištu koji je usko vezan uz ovaj zakon to doista tako i biti, odnosno u kojem roku će tako biti. Zato ukazujem na povezane odredbe Zakona o prebivalištu i ovoga zakona. Svakako ako govorimo o osobama koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali stvarno na toj adresi i ne žive, a to je poglavito važno za lokalne izbore. Dakle to prebivalište je za ove državne izbore i državni referendum nije toliko važan jer će oni ostvarivati izvan RH svoje biračko pravo. Ali je izuzetno važno za lokalne izbore. I ako već uvodimo Zakonom o prebivalištu ono čega do sada nije bilo, a to je brisanje iz evidencije prebivališta ex ofo osoba za koje se utvrdi da one tamo ne prebivaju onda svakako nije dobro da smo tim zakonima prijelaznim i završnim odredbama ostavili rok od godinu dana da se one prijave. Što to znači? To znači da ti popisi birača ono što je ključno neće bit sređeni za predstojeće lokalne izbore. I da me se krivo ne razumije puno se govori o autobusima. Jednu stranu smetaju samo autobusi u Vrgorcu ili negdje tamo, drugu stranu smetaju autobusi primjerice u Kninu, Benkovcu, Gvozdu itd. Ali da bi to sve riješili samo je trebalo ovaj rok skratit jer se radi o roku koji jednako tako vrijedi i za osobe koje su obuhvaćene programom obnove ali i za sve druge osobe koje se na dan stupanja na snagu tog zakona nađu izvan RH da imaju o razlozima izbivanja vremena godinu dana se očitovati. U toj godini dana neće bit brisani iz evidencije prebivališta. Dakle, naglašavam. Popisi birača za sljedeće lokalne izbore neće biti uređeni u tom smislu. Druga mjera kojom nastojite riješit ili uredit popis birača kako kažete je aktivna registracija. Već sam nešto govorila o tome u replici. Naravno određene političke pozicije i stavovi iskazuju se u razradi ustavnih odredaba ustavnih odredaba na način da se očito želi to ustavno pravo učiniti teže dostupnim. Čini mi se da je kolegica u ime Kluba zastupnika SDP-a vrlo nekako zadovoljno rekla da eto sad, šta će se sad dogodit nećemo mi imat više 450000 birača onih koji nemaju prebivalište u RH. Imat ćemo ih toliko koliko će se za svake izbore, a to znači svako neko vrijeme dolazit osobno u konzularna i diplomatska predstavništva i prijavit se. Naravno da će njih bit daleko, daleko manje čime će im biti onemogućeno njihovo ustavno pravo kao svim drugim državljanima RH, jer će imati fizičke prepreke da putuju na velike razdaljine do 10 dana prije izbora da se prijave, da žele glasovati, a onda za 10 dana ponovo da i ostvare to svoje pravo. Predlagatelj bi puno učinio da je eksplicite u zakonu odredio da je ta registracija moguća i elektroničkim putem i u tom smislu obvezao konzularno-diplomatska predstavništva da i osiguraju i provedu to na taj način. Dakle, toliko o ovome, o aktivnoj registraciji. Ona će svakako drastično smanjit broj broj osoba koje će glasovati izvan RH iz jednostavnog razloga jer će teške fizičke i materijalne prepreke tomu biti. Naglasila bih još nešto u odnosu na članak 40. Ja sam uložila i jedan amandman u tom smislu. Dakle, on govori o privremenom upisu u registar brisača, birača. Lapsus. Obzirom da da je to moguće i po dosadašnjoj praksi samo za tzv. referendum i državne izbore, znači za zastupnike u Parlamentu, za predsjednika i za Europski parlament potrebno je to jasno i ovim člankom i reći, a ne se pozivat na druge izborne zakone. Ja sam pregledala recimo Zakon o lokalnim izborima. Nigdje ne piše eksplicite, ja nisam našla ali ne postoji odredba koja kaže da se ne može glasovati izvan mjesta prebivališta. Budući da to nije u tom Izbornom zakonu zabranjeno, odnosno nije dopušteno, onda ovim Zakonom treba to stipulirati i u tom smislu sam uložila amandman. Ja predlažem zbog jasnoće i molim da se on i prihvati. Još nešto treba uskladit naše zakone bez obzira što Zakon o prebivalištu predlaže u ime Vlade Ministarstvo unutarnjih poslova, a ovo Ministarstvo uprave ali recimo kada govorimo o OIB-u i matičnom broju građana dali ste obrazloženje da je potreban matični broj građana iz razloga što njega imaju samo fizičke osobe itd. Međutim, vi u odredbama ovoga zakona govorite da je potrebno da u evidenciji bude OIB i matični broj, a recimo kod prijave prebivališta se kaže da treba imati OIB i/ili matični broj građana. Jedan zakon koji kaže i/ili je zakon koji se ne zna kako će se provoditi jer kad dođe građanin onda ne zna jel' to mora biti kumulativno ili alternativno. Dakle, mora pisati ili i ili-ili. Dakle, to su dva principa, kumulativno ili alternativno. I nije dobro da se to u zakonima koje mi donosimo cjelovito za RH da se to ne ujednači. Rekla bih još nešto o jednoj odredbi koja je također evo kako kaže predlagatelj prihvaćena u drugom čitanju, u obrazloženju kaže i mislim da treba pažljivo tome pristupiti. Dakle, kaže se da su uvažene kritike pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te prihvaća njezin prijedlog da se svim poslovno nesposobnim osobama osigura biračko pravo. Ništa dalje nije razrađeno. Dakle, mi sada imamo osobe s invaliditetom, naravno, kojima treba osigurati to pravo, to je razrađeno ovim zakonom. Radi se o određenom fizičkom nedostatku. Međutim, upozoravam da osobe sa oduzetom poslovnom sposobnošću prvo da ima različitih stupnjeva oduzimanja poslovne sposobnosti pa naravno da nekom kome je primjerice zbog rasipništva djelomično oduzeta poslovna sposobnost da mu se ne smije uskratiti biračko pravo i s time se apsolutno slažem. Slažem se da i u nekim lakšim invaliditetima sa mentalnim oštećenjima se to može dozvoliti međutim postavljam pitanje što je sa osobama sa teškim mentalnim oštećenjima ili poteškoćama koji su zaista nesposobni za rasuđivanje što je utvrđeno u sudskom postupku, birati i otići na izbore je jedna odluka. Dakle, to je netko tko mora biti sposoban donositi odluke. Ako damo takvim osobama biračko pravo pitanje je tko će zapravo umjesto njih odlučiti jer biračko pravo je odluka a u teškim slučajevima mentalnih oštećenja i poteškoća je oduzeta poslovna sposobnost upravo zato jer ti ljudi nisu mogli donositi. I bilo bi zanimljivo, ja znam da je dosta su civilne udruge o tome govorile, ne znam nisam čula osobno pravobraniteljicu ali bilo bi zanimljivo čuti kakva je europska praksa, kako je to u drugim zemljama Europe da li se to tako prakticira ili ne. Evo to bi mene osobno zanimalo. Ali, mislim da je tu trebalo napraviti ipak neku razliku jer se radi o odlučivanju. Evo, to su sve razlozi o kojima bih još, nažalost ovo je konačni prijedlog. Možda negdje može još i Vlada intervenirati amandmanom, primjerice da kod aktivne registracije barem obveže da se osiguraju uvjeti uvjeti za registraciju elektroničkim putem i da se na taj način ustavno pravo tih građana ne onemogućava. Vi ste u obrazloženju rekli da ste konzultirali ustavne stručnjake u pogledu ovog pitanja aktivne registracije i da su rekli da se može zakonom urediti uvjete za ostvarivanje prava. To apsolutno da, ali ono što je ustavno pitanje i koje vam je i Odbor za Ustav postavio da li je ustavno da se to određuje u odnosu na jednu grupu birača,

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo žao mi je što nema ni kolega iz SDSS-a jer cijelo vrijeme govore da želimo biti ravnopravni, a pošto je ovo Hrvatski sabor i ovdje se govori hrvatski ja bih kolege molila da govore hrvatskim jezikom. Jer neke riječi ja uopće ne razumijem. Samo vrlo kratko par stvari. Što se tiče iseljenika, iseljenici godišnje negdje šalju oko 2 milijarde kuna u Hrvatsku. Dakle, što pomoć svojoj rodbini, što za izgradnju svojih objekata. Itekako su oni prisutni u životu u Hrvatskoj ovdje. Ali kad dođe do izbora onda za neki razlog oni postaju građani drugog reda. Kažu, sad sam čula da ima negdje 5 tisuća državljana u iseljeništvu. Pa nije to njihova sramota, to je naša sramota. Znači da im nismo omogućili normalnim putem ili lakšim putem da dođu do svojih isprava. Mi imamo veleposlanstva, imamo konzulate koji su većinom svrha sami sebi, a to vam govorim iz iskustva jer znam da je meni uzelo 2,5 godine da dobijem putovnicu a već sam imala hrvatsku putovnicu. Dakle, trebala sam je samo produžiti u Vancouveru, 2,5 godine mi je uzelo da dođem do te putovnice. I naravno da će puno ljudi dići ruke od te Hrvatske koju su sve te godine pomagali i za vrijeme rata kad je najviše trebalo. Neki od njih su i revoltirani, jednostavno zato što će im putovnica kad ne mogu glasovati. Imate Hrvate koji žive u Vancouveru koji je 5 tisuća km daleko od Toronta. Imate u Torontu prvi konzulat. Kako će oni doći tamo glasovati? Zašto ne elektronskom poštom? Pa neka u Torontu ili u Ottawi skupljaju sve te glasove pa neka nam odavde pošalju. Znači, idemo izaći u susret tim ljudima koji se itekako trude. I nemojte zaboraviti oni dolaze jednom godišnje, oni imaju svoje kuće tu i oni dolaze. Do nas je taj novac izvana, ulažu ga u Hrvatsku. Znači, značajan dio doprinose u našoj privredi. Pa idemo malo biti pošteniji, malo biti susretljiviji prema tim ljudima da im omogućimo pravo glasa. I ovo što se tiče isto bolnica, to ponavljam ponovno, gospođa koja je završila u bolnici prije 4 godine za 2 glasa je izgubila a ona se kandidirala. Prva ona nije mogla glasovati za sebe. Pazite, ona je dan prije slomila kuk i završila u bolnici. Ona ima to ustavno pravo i to se njoj ustavno pravo trebalo garantirati. Ja mislim da se može na način možda Izborno povjerenstvo jer svaki ravnatelj bolnice svaki dan ima imena ljudi, žena, osoba koji su završili taj dan u toj bolnici. Nije to multimilijunska bolnica da se to ne može napraviti. Znači, može se samo malo više volje. I želimo da naši građani vjeruju u vlast, da vjeruju da je to sve transparentno pa nije, Jer a idemo izračunati koliko bolnica ima u Hrvatskoj, idemo izračunati koliko ljudi par dana prije izbora završi u tim bolnicama, onda ćemo znati koliko ljudi zapravo ne može konzumirati to svoje Ustavom zagarantirano pravo. I kad radimo onako neke zakone ili nove zakone, prijedloge novih zakona ja mislim da bi trebali baš razmišljati o tome svemu i razgovarat s ljudima i možda baš one ljude koji na taj način žive, možda ne samo političare, možda ove obične ljude koji

naprosto konstatacija gospođe Tomašić kada je rekla, ne znam netko je iz redova srpske zajednice odnosno zastupnika srpske nacionalnosti govorio je srpskim jezikom a gospođa Tomašić je rekla da ona ga ne razumije i da ga traži da se govori u Hrvatskom parlamentu hrvatskim jezikom. Pa ja apsolutno, apsolutno gospođo Tomašić, u uporabi temeljem Ustava je hrvatski jezik, latinično pismo ali u uporabi su i jezici nacionalnih manjina manjina odnosno i čirilićno ovaj pismo. Reći nekome da se ne razumije jezik pripadnika srpske zajednice u RH po mom sudu je krajnje, krajnje opasno. Ovo nije godina 91. niti 41. Mi danas živimo u 2012. godini. Nije stvar da li tolerirati nekome da govori srpskim jezikom u Hrvatskom parlamentu ili u Hrvatskom saboru nego se to vis a vi samoga Ustava podrazumijeva. 45. godine u ovoj sabornici pripadnici talijanske zajednice iz Istre govorili su čak i na talijanskom jeziku. Pa nismo mi sada valjda 50 godina ili 6o godina iza onog vremena i ja doista molim da se tim jezikom mržnje i isključivosti nitko ne rabi u prijestolnici hrvatske demokracije a to je Hrvatski sabor. **Batinić, Milorad (HNS)** Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolegice Tomašić. Kolega Kajin, to je malo dvolično pogotovo kad znamo što se u Istri događa i kako i na koji način i kako ste u nekim slučajevima reagirali. Tako molim vas, nemojte mi držat lekciju. Drugo, ovo je Hrvatski sabor, u njemu se govori hrvatskim jezikom, ja sam samo molila da se ovdje govori hrvatskim jezikom. Da li će u hodniku govoriti srpski ili engleski ili portugalski, ne zanima me .U Hrvatskom saboru se govori hrvatskim jezikom. Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, Jadranka Kosor. Izvolite kolegice. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima. Meni je neobično drago gospodine ministre budući da ste kao zastupnik SDP-a u vrijeme dok sam bila predsjednica Vlade bili žestoki, bili ste zaista katkada jako žestoki, mogu reći da ste katkad bili nesmiljeni prema meni i zato mi je zadovoljstvo što danas vas mogu pohvaliti. Dakle što mogu reći da kao ministar koji pokazuje pa i kod ovoga zakona na koji naravno imam primjedbe, ali kod one temeljne ideje a to je da uredimo popis birača, da uvedemo red red je u temelju onoga što zovemo pravna država i dok god ne budemo zadovoljni sa redom u svim segmentima života nećemo moći reći da do kraja imamo uređenu pravnu državu. Dakle pozdravljam, moram reći da smo evo i u mojoj Vladi razmišljali i puno pokušavali i neke korake napravili na tom putu jer ja mislim da ovo temeljno biračko pravo koje svakom građaninu RH, svakom državljaninu omogućuje da bira, i da bude biran će biti u potpunosti ostvareno ako svatko tko ima pravo omogućimo da bira i da bude biran ali prije svega da bira, ali isto tako da nitko tko nema pravo ne može birati i u onom što je u suštini svega da se biračko pravo ni na koji način, ni zbog čega ni zbog koga ne može zloupotrebljavati. Dakle, znamo i svjesni smo, imali smo puno primjera o tome, prijavljivanju da ne ponavljam na istoj adresi osoba koje naprosto, državljanin, odnosno birača koji naprosto po samoj logici stvari s obzirom na veličinu nekog stana, nekog prostora, neke sobe ne bi stali, a bili su prijavljeni na istoj adresi. Dakle, da ponavljam to nastojanje, osobito pohvaljujem i ono što ste, odnosno to mi je i zanimljivo i vrlo intrigantno ja dajem tome potporu dan kad govorimo o glasanju hrvatskih državljana izvan RH da se konačno dogovorimo o dopisnom glasovanju. To je bila jedna od tema o kojima smo razgovarali i u izmjenama Ustava 2010. godine. Jako sam zadovoljna što danas kao evo ministar iz SDP-a podupirete tu ideju, stajalište SDP-a tada je bilo suprotno, odnosno nije bilo slično, odnosno nije bilo isto. I ako je tome tako ja mislim da bismo vrlo brzo jer se ove strane sasvim sigurno postoji apsolutno odlučnost da se tome kad-tad pristupi, da onda vrlo brzo i možemo pristupiti izmjenama ustava i omogućiti dopisno glasovanje hrvatskih državljana koji žive izvan RH dopisnim glasovanjem, jer s ove strane imate vrlo jasno i precizno stajalište. Kad govorim o tim izmjenama puno je bilo riječi, da ja moram ponoviti još jednom neke činjenice iz tog razdoblja, da predsjednik SDP-a Milanović i ja smo naravno izašli zajednički na konferenciju za novinstvo, kad smo se uspjeli dogovoriti do kraja o izmjenama Ustava. Jako mi je žao što su se potpuno izgubile sve ostale činjenice koje su bile vezane za izmjenu Ustava RH 2010.godine i naravno da je trebalo doći do konsenzusa, naravno da je trebalo doći do suglasja. Ali nitko ovdje nije iako su prošle samo nešto malo više od dvije godine od tog vremena nije spomenuo koliki smo mi posao u izmjenama Ustava obavili. Od ugrađivanja evo nezastrjevanja kaznenih djela iz pretvorbe i privatizacije dakle nešto što isto nije bilo vezano za acquise a bila je naša odluka odnosno većine zastupnika u Hrvatskom saboru, pa onda svih poslova koje smo morali učiniti zbog EU. Mi smo cijelu jednu glavu morali dodati, upisati vezano za naše članstvo u EU od europskog uhidbenog naloga do naravno domaćih domaćih stvari koje su iznimno važne za funkcioniranje pravne države na kraju do izbora ustavnih sudaca koje smo dogovorili da se biraju dvotrećinskom većinom referenduma. Mi smo morali izmijeniti odredbe u Ustavu vezane za referendum za ulazak u EU i to je isto tako doneseno konsenzusom. Prema tome nije dobro da se zadržavamo sam na odredbama koje su izmijenjene vezene za glasvoanje glasvoanje predstavnika tzv. dijaspore. Naravno da konsenzusa ne bismo mogli doći da je tadašnja vladajuća koalicija ustrajala na onom što je bilo do tada. Naravno da je dogovor o tri dogovor koji je naravno nikako dogovor na temelju reketarenja i na temelju ucjena nego naprosto zbog činjenica da na drugi način da nije bilo dogovora Ustav ne bismo mogli promijeniti. I ja se nimalo ne osjećam posramljenom zbog toga. Ostaje naravno pitanje ako imamo kvotu od troje zastupnika koji se mogu izabrati, kako onda u stvarnosti do kraja realizirati ustavno pravo da svaki birač dakle vraćam se na početak svoje rasprave koji ima pravo birati koji ima pravo glasovati to svoje pravo i ostvari. Zašto? Zato što smo u Ustav također ugradili glasovanje isključivo u DKP-ima. Naravno da je logično to smo imali priliku vidjeti i na parlamentarnim izborima.

nije stigao do svoga biračkog mjesta. Ja mislim da o tome trebamo razmišljati u budućnosti kao što mislim da u nekoj budućnosti moramo razmisliti dobro i moramo pokušati oko toga postići dogovor, da svaki zastupnik i svaka zastupnica koji je biran u Hrvatski sabor je izabran poprilici istim brojem glasova jer je činjenica da sada imamo zastupnice i zastupnike koji su birani različitim brojem glasova. To je za neku budućnost ali to je isto tako za neke razgovore između svih vodećih parlamentarnih stranaka u RH. jer kada ogolite sve i dođete do broja birača i broja glasova za pojedinog zastupnika ili zastupnicu u Hrvatskome saboru onda vidite da je za neke i da je nekima trebalo i nekoliko tisuća glasova, a nekima tek stotinjak. A prema Ustavu RH svi zastupnici u Hrvatskom saboru jednako važni i jednako vrijedni. I na kraju pohvaljujem svakako što ste poslušali pravobraniteljicu za invalide jer se ovom odredbom ostvaruje jedna od onih ključnih vrednota iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koju RH treća po redu potpisala, a četvrta u svijetu i ratificirala. Međutim te te odredbe bi trebalo razraditi jer nije ista pozicija nekih osoba kojima je oduzeta pravna sposobnost pravna sposobnost i naravno općenito osoba s invaliditetom. Dakle evo na tragu da ne ponavljam ovo što je malo prije spomenula gospođa zastupnica Lovrin tu kod nespecificiranja i ne brušenja tih odredaba do kraja postoji mogućnost manipulacije jer biračka volja, volja glasača mora biti samo njegova i nitko na tu volju ne bi smio i ne bi mogao i ne bi trebao tako kaže Ustav utjecati. Dakle načelno to pozdravljam ali mislim da to treba još malo bolje doraditi. Ukratko na ovom putu uređenja svega onoga što smatramo da treba do kraja urediti kako bismo bili u punom smislu i u punoj snazi pravna država još imamo dosta posla, ali ovo je isto tako jedan ova važnih i vrijednih koraka naprijed, svakako uz činjenicu da primjerice apsolutno ne podržavam one odredbe o registraciji birača primjerice primjerice u BiH odnosno izvan RH jer to će ponovno onemogućiti nekim ljudima, nekim hrvatskim državljanima da ostvare to svoje temeljno ustavno pravo.

ugasile su se kamere HRT-a pa onda nema više replika u Saboru. To je jedan zanimljiv fenomen kojem svjedočimo svaki dan. Međutim tema je važna i želio bih svoje izlaganje izlaganje fokusirati na 4 aspekta. Prvi je na jedan paketni karakter ovog zakona sa zakonom koji smo imali jučer, a to je Zakon o prebivalištu koji je branio ministar unutarnjih poslova. Ključ tog zakona vidjeli smo bio je članak mogućnost brisanja onih državljana RH kojima se u terenskoj provjeri da trajno nisu na mjestu prebivališta na kojem su prijavljeni. Što možemo očekivat, možemo očekivati da će zainteresirana tijela pokrenuti brojne postupke terenskih provjera da li su ljudi na adresama na kojima im je izdata osobna iskaznica. Neću govoriti o čišćenju, neću govoriti o eliminaciji ali riječ je o jednom odvraćanju određenog broj hrvatskih birača da koriste svoja politička prava. Današnji Zakon o Registru birača ima svoj ključ, njegov ključ se zove aktivna registracija birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Uvodi se novi institut, institut u člancima od 28.-33. Po mom mišljenju, kao netko tko je bio hrvatski diplomat skoro 18 godina, tko je za razliku od svih ljudi koji ovdje sjede trenutno u Saboru, proveo 8 godina u diplomatskoj misiji, koji ima istančan osjećaj koliko je pozornosti, obazrivosti, komunikacije, pažnje potrebno u odnosu između ljudi koji rade u diplomatskim misijama i konzularnim uredima sa hrvatskim hrvatskim državljanima u inozemstvu koji tamo žive, moram priznat da je ovo stvarno pisao netko tko o tome blagog pojma nema, tko uopće ne sagledava posljedice ovoga instituta. U ranijoj replici sam već rekao ministre može nam se dogodit 2014., 2015. da imamo tri do četiri prilike organizirati glasovanje u diplomatskim misijama i konzularnim uredima. Tri do četiri puta. Po vašem zakonu gdje vrijedi pravilo Zakona o općem upravnom postupku, potrebno je osobno doći u diplomatsku misiju da bi se aktivno registrirali, a vi možda već jeste upisani u evidenciji u toj diplomatskoj misiji. Npr. evo u veleposlanstvu, neću ići daleko, idemo u Francusku. Velika zemlja, 63 milijuna ljudi, ogromna površina, mi imamo samo Pariz, samo jedno veleposlanstvo. Hrvati u Nici, tamo postoji katolička misija, ima puno Hrvata koji tamo žive. da bi ostvarili svoje biračko pravo oni moraju proći skoro 1000 km. U vrlo kratkom periodu, pazite vi ste omogućili aktivnu registraciju birača od dana raspisivanja izbora pa do članka 24. stavak 1., 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Dakle jedan kratak period. U tom periodu sa ovako zbog štednje vrlo restriktivno kapacitiranim diplomatskim misijama i konzularnim uredima kojima radite praktički situaciju da se nitko ničim drugim u tim uredima ne bavi osim aktivnom registracijom birača. Radite trošak hrvatskim državljanima. Apsolutno diskriminatoran. Ovo što je rekao kolega Stazić, u Hrvatskoj ne treba država to može. Ovi koji su daleko, kojima je dalje, njima neka troška. Zamislite situaciju, izbori za Europski parlament su 2014. u lipnju, nakon toga će biti izbori za predsjednika republike, nedugo nakon toga vjerojatno izbori za Hrvatski sabor. Tri puta, tri puta. Zar ovo nije odvraćanje da ne sudjelujemo u tom glasovanju. Ja vas razumijem, pa vi niste marili čak niti izaći s kandidatima za XI. izbornu jedinicu prije godinu dana. To se vidi da piše netko koga to uopće ne zanima, kome bi bilo možda najlakše da skroz to ukinemo, da se ne gnjavimo ali ne možemo. Ne možemo zašto, jer smo eto zagovornici Europske unije, aktualna koalicija ničim izazvani 2010. u okviru tema koje su se radile o čemu, o europskom uhidbenom nalogu, o Uredu za reviziju, o neovisnosti HNB-a, o stjecanju prava vlasništva nad nekretninama sami od sebe krenuli umiješati priču broja zastupnika iz dijaspore u izmjenu Ustava koja nikakve veze sa tim pitanjem nije imala. Koja je to poruka, jel to dobro? Tu je netko govorio o ucjenama, uspoređivao arbitražnim sporazum sa tadašnjim ponašanjem opozicije. To nije bilo europsko ponašanje, znate. I nije na ponos aktualnoj vlasti, naprotiv. Možda smo mi sa ove strane odgojeni na ideji prvog predsjednika Tuđmana o jedinstvu domovinske i iseljene Hrvatske. Vi očito niste, jer da jeste ne biste ovako maliciozne članke od 28. do 33. stavili u današnji prijedlog zakona. I to vam govorim vrlo argumentiralo jer će operativne posljedice biti te da će vam se broj hrvatskih državljana koji će proći ovu proceduru toliko smanjiti da ćete po načelu oportuniteta jednog dana reći pa to se nama ne isplati. Nama više košta to nego što nam ljudi izlaze. A to nije ono što država treba radit za svoje državljane. Državljani imaju i prava i obveze ali ima isto tako i država. Prema tome, moramo voditi računa da ova rješenja nisu dobra. Ona možda jesu bila u intenciji da se urede registri birača, da se evidencije i popisi ažuriraju, apsolutno, s time se slažem ali ne na ovaj način, ne na način da kreirate doslovno jedan teret na državljana koji ga košta i novaca i vremena. Često su to ljudi starije dobi koji ne gledaju web stranice, koji možda nemaju satelitsku televiziju, pojma nemaju kad su rokovi koji su ovdje navedeni u ovom zakonu niti ih zanima. Doći će na dan izbora u veleposlanstvo i reći će ja bih glasao. Znate šta se onda događa, onda vam izborno povjerenstvo gleda papire pa vi se niste eto aktivno, vašom odgovornošću registrirali, žao nam je. Da ste ikada vidjeli izraz lica ljudi koji imaju recimo 80 godina i koji vam dođu nakon 500 km puta u veleposlanstvo i onda da tako kažem poljube vrata nikad ne bite ovakve odredbe stavljali u zakon. taj se više ne vraća na glasanje. Prema tome, ove odredbe o aktivnoj registraciji birača mislim da su loše, da uvode jednu pravu administrativnu barijeru za hrvatske državljane i stavlja ih se u neizostavno puno, puno gori položaj nego što je to do sada i ne šalje se dobra poruka. Šalje se poruka da nam u biti glasovanje izvan Hrvatske postupno ne treba. Postoje i takva rješenja. Ima zemalja gdje se ne glasa u inozemstvu. Mi smo kao zemlja koja je stekla neovisnost prije samo 20 godina sada zauzeli jedan smjer koji totalno gubi iz vida vrlo kratki povijesni period u kojem živimo. On ga totalno gubi iz vida kao da nitko ovdje nije bio prije 20 godina i sjećao se koliko ljudi koji su odlazili iz Hrvatske zadnjih nekoliko generacija je bilo sretno da u svom džepu u svojoj ruci imaju bilo kakav dokument na kojem piše Hrvatska. je moguće da smo mi to svi zaboravili? Mi nismo. Ali vi očito postupno ovim koracima, jučerašnjim zakonom, današnjim zakonom, stavljanjem u kontekst izmjena Ustava, smanjenja broja zastupnika, Hrvata Hrvata u inozemstvu radite korake koji su transparentni, koje svatko tko to vidi može vrlo jasno prepoznati. Nekoliko riječi o onom dijelu zakona koji se odnosi na državljane EU. Vidim da je bilo tu nekih dvojbi. Ovo nije jedini zakon kojim se to pitanje regulira. Hrvatski sabor je donio još prije godine i nešto i Zakon o izborima za Europski parlament. Relevantan je i Zakon o strancima. Nema nikakve velike opasnosti o tome da nam dođe 100000 bilo kojih državljana druge države pa da nam na neki način utječu na ishod ne toliko izbora za Europski parlament, jer osim Danijela …/Govornik se ne razumije./… i čini mi se još jednog jedinog zastupnika nikad se nije dogodilo da se izabere netko u nekoj drugoj državi. To su iznimke, a na lokalnoj razini takvih fenomena neće biti. I ovaj zakon, ove odredbe zakona u tom smislu nisu problematične. Problematično je ono što je ključ, a to je aktivna registracija birača. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I na kraju Miroslav Tuđman. Izvolite kolega Tuđman. Hvala gospodine potpredsjedniče. Svaki zakon ima neki smisao zbog kojega se donosi i razloge zbog kojega ga treba usvojiti. U predstavljanju, odnosno zagovaranju ovoga zakona mislim da je ključna rečenica ministra koji je rekao priča o dijaspori je završena. I stav da i dalje stav je SDP-a da nije trebalo biti ni jednog zastupnika u Saboru iz dijaspore i to se sa ovim zakonima i jučerašnjim i današnjim naprosto želi operacionalizirati do kraja. Jučer je izglasan Zakon o prebivalištu i boravištu gdje će naprosto biti liste izbrisanih građana. Ja ću koristiti riječ izbrisani zato što je to u prvom čitanju, odnosno prvom prijedlogu zakona pisano, pa je onda predlagač na sjednici odbora rekao pa nije baš zgodno pa ćemo to malo drukčije nazvati. Ovdje u ovoj diskusiji kolega Horvat je rekao da ne vjeruje baš u namjeru da se, u zločestu namjeru ovoga zakona. Kolega Radin je rekao pa neće se ništa promijeniti, neće se uopće smanjiti broj zastupnika jer će i dalje ostati tri bez obzira koliko bude glasalo. To je točno. Ali ono što će se promijeniti da se stvara alibi zašto treba biti tri ili manje od tri. A što je činjenica? Činjenica je ovo što je ovdje danas rečeno, ne mogu se sad sjetit koji od zastupnika da će sa 4,4 milijuna popise smanjiti na 3,8, tri milijuna Da se stvarno htjelo ići kako spada onda pitanje je ovo što se govori o aktivnoj registraciji birača. Pa gospodo, imate zakone već u kojima, po kojima je priznat digitalni potpis. Zašto se onda digitalni potpis ne može koristiti i za ovdje za aktivno registriranje u biračke popise. Imate niz drugih tehničkih mjera koje možete poduzeti, a da se ove nepravilnosti i nered koji postoji nema sumnje, ne vjerujem da bilo tko ovdje u sabornici može zagovarati da glasaju mrtvi ili da glasaju oni koji nemaju pravo glasati. Ali je činjenica da se ne poduzimaju te mjere. Možete i u Hrvatskoj organizirati dopisno glasovanje za one koji su mobilni, koji nisu u datom trenutku na u svom mjestu stanovanja. Kao prvi korak da se onda dođe do elektroničkog glasovanja koji kao što je rečeno već u nizu zemalja postoji. S druge strane, priča o mrtvima. Pa u svakoj stavci za svako ministarstvo postoji cijena informatizacije baza podataka. Prema tome, nema ničega lakšeg i jednostavnijeg da se baze podataka relevantne od biračkog popisa do mirovinskog ili ovoga osiguranja da se spoje i da se vidi tko je u međuvremenu umro i da se to smatra kao relevantni podatak. To su sve tehničke mjere kojima se da se htjelo moglo poboljšati. Međutim, poanta je u nečem drugome i zašto su ovi zakoni štetni po Hrvatsku dugoročno neovisno o strankama na vlasti ili u oporbi. Kolega Plenković nije govorio, a vjerojatno je mogao upozoriti da danas u Europi u vrijeme globalizacije i tih integracija niz zemalja ide i nudi, zagovara svojoj dijaspori državljanstvo. Uzmite susjednu Italiju. Ona nudi državljanstvo ne samo od Istre nego do Argentine. I to ne naplaćuje ništa domovnice za razliku od naše politike gdje traže po 100 dolara za domovnicu, a tamo ljudima je to mjesečna plaća. Ili u Francuskoj gdje su promijenili i Ustav i zakone i išli na povećanje ne samo u jednom nego i na drugom Domu broj zastupnika iz dijaspore. Zašto? Zato što u doba globalizacije imati dijasporu, vezati se, to znači osigurati i gospodarske i kulturne i političke i druge veze. I to je smisao da imate ljude iz dijaspore i u Parlamentu, pogotovo za male zemlje koje trebaju puno više veza i šansi da bi mogle preživjeti u ovakvim složenim situacijama. složenim situacijama. Što je paradoks ove logike i gdje se očitava uskogrudnost ove politike koja se želi zagovarati sa primjenom ovakvog zakona? Mi svi govorimo kako će sljedeće godine hrvatske granice biti europske granice, kako će mobilnost ta biti puno veća. Da, bit će europske granice osim za hrvatske državljane koji žive u inozemstvu. Njima će biti nemoguće, davao sam primjere i na odboru, imate znači hrvatske državljane koji žive u inozemstvu konkretno u Kanadi, rade tamo, imaju tvornicu, investiraju u Hrvatskoj, zaposlili su ovdje ljude ali on neće moći imati ni prebivalište ni boravište ovdje. Zbog ovog zakona i ovakve politike prema iseljenoj Hrvatskoj. načela da hrvatski državljani bez obzira na nacionalnost imaju iste mogućnosti ovdje se stvaraju te naprosto podjele kako bi se odgodio, odnosno prikrila ta jedna uskogrudnost da sa ovim europskim integracijama trebamo što više imati ljudi i potpore hrvatskih državljana svugdje u svijetu gdje god živjeli. Prema tome, u ovom smislu ovaj zakon jeste diskriminirajući. Teze o tome da postoji pravo glasa da je to ustavno pravo pa se ono lomi na tri nekakve različite kategorije, mi nismo Amerika gdje ima odredbu da za predsjednika države može biti biran samo onaj tko je rođen u SAD-u. Prema tome, sa ovakvim odredbama niti može biti biran niti u Sabor niti na druge pozicije. Prema tome, to je to je samo još jedna potvrde loše dizajniranog zakona, odnosno namjera koje stoje iza toga. Ovdje je već rečeno isto tako da osobe lišene poslovne sposobnosti ovdje im se želi dati pravo glasa. Ako se ne varam negdje je spomenuto da je 18 tisuća takvih osoba. Jasna stvar sa različitim kategorijama. Prema tome, ne ulaze svi u ovo, što bi bilo izborno gdje bi se moglo da svima njima treba uskratiti pravo glasa. Ali očigledno dok god s jedne strane želimo zatvoriti manipulaciju, što treba rekao sam nema toga tko nije za to da se nepravilnosti izbjegnu, ali s druge strane i na ovaj način ćemo otvarati manipulacije o kojima ćemo onda narednih godina raspravljati. Prema tome, u ovom smislu ovaj zakon bi trebalo doraditi i otvoriti se prema onim procesima i onim trendovima koji vladaju u Europi i EU od kažem ovih tehničkih sredstava jer nema razloga da se ide osobno u DKP, da se prijavljuje aktivni kako se zove aktivna registracija. Prema tome kad već imamo digitalni potpis, nešto što što vrijedi u nizu drugih djelatnosti do toga da se osigura da se ide prema rješenjima koja će osigurati i dopisno elektroničko glasovanje. Zahvaljujem i vama. I završno u ime predlagatelja ministar Arsen Bauk. Izvolite ministre. u prvoj epizoda dolaska na biračko mjesto kako je rekao gospodin Plenković nadležni, odnosno član biračkog odbora reći će državljaninu RH niste se uspjeli aktivno registrirati ali to možete napraviti sada. Dakle, sljedeća rečenica službenika u u DKP-u bit će niste se dosad aktivno registrirali ali to možete napraviti sada i možete glasovati. Ne samo to, moći će mu reći iako imate na putovnici označeno recimo jednu državu, došli ste u drugo veleposlanstvo, što dosad nije bio slučaj, i dalje ćete moći glasati. Što se tiče dostave koja se dakle na stranici 27. konačnog prijedloga zakona piše u zadnjoj rečenici: "Postupak aktivne registracije maksimalno je pojednostavljen, a na podnošenje zahtjeva primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku." Članak 71. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku govori: "Podnesci se javno-pravnom tijelu mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u obliku elektroničke isprave izražene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik." I u članku 75. piše: "Javno-pravna tijela i stranke te druge osobe koje sudjeluju u postupku mogu komunicirati u elektroničkom obliku. Podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s elektroničkim potpisom sukladno zakonu smatrat će se vlastoručno potpisanim.", itd. Dakle, članak 71. i članak 75. Zakona o općem upravnom postupku ako sam ga dobro protumačio, a nadam se da jesam. Što se tiče ostvarivanja prava glasa osobama kojima je vraćeno biračko pravo. Dakle mi u ovom zakonu samo konstatiramo da se oni nalaze u popisu birača ako su ispunjeni uvjeti. Izbornim zakonom odnosno naputcima Državnog izbornog povjerenstva će se detaljnije regulirati na koji način ostvaruju svoje biračko pravo. Dakle, ne bi to miješao u ovaj zakona ali svakako o tome smo već raspravljali i dakle već smo vidjeli koje nam probleme, koje bi probleme u tom slučaju trebali riješiti, ali vjerujem dakle da će dakle oni koji je zadužen za provedbu izbora i uz našu asistenciju to uspjeti riješiti. Rečenica koju sam izgovorio, ne znam dal sam je baš u takvom obliku kako je zastupnik Tuđman izrekao ali rekao sam da je pitanje dijaspore za nas završeno, govorio sam o glasanju, dakle o načinu glasanja i o broju zastupnika i točno je da su postojali prijepori, kompaniji za izbore 2007., to je bio jedan od izbornih slogana, te izbore nismo dobili. Ne mislim da smo ih zbog toga izgubili. Ali činjenica dakle, da tu nismo nikada naš stav sakrivali ili ne iznosili, ali u trenutku kada smo sa predstavnicima tadašnje vladajuće većine 2010 . postigli dogovor, mi više na tom pitanju jednostavno mislimo da je ono za jedno duže vrijeme riješeno i tri zastupnika koji će izabrati državljani RH koji nemaju prebivalište u RH bit će u Hrvatskom saboru i zajedno sa nama svima ostalima koji smo izabrani po ovom ili onom obliku bilo u 12. izbornoj jedinici, bilo u 10. ili kako već bude izborni sustav sudjelovat će i čut će se glas tog dijela hrvatskih hrvatskih državljana i nema više potrebe barem sa naše strane tu raspravu i te argumente ponavljati. Što se tiče percepcije dakle temelj je u svakom slučaju u povjerenju građana u evidencije. I ako nešto nije logično onda građani ne sumnjanju u evidencije nego u cijeli proces. Ovi brojevi koji budu nakon usvajanja ovoga zakona povećat će povjerenje građana u evidencije ali slažem se s onim što je gospođa Kosor rekla a to je da svako tko ima biračko pravo, mora ga ostvariti. Nitko tko nema biračko pravo ne bi ga trebao ostvariti. Da li su rješenja u Zakonu o prebivalištu ta koja će garantirati ovo drugo i da li će se oni primjenjivati tako da garantiraju ovo drugo, pokazat će praksa. Mislim da je zastupnica Lovrin govorila u roku od godine dana. Dakle radi se o roku od godine dana u kojem će se iz evidencije u kojima će se odjaviti prebivalište jednoj skupini osoba, između ostalog onima kojima su adrese na nepostojećim adresama dakle bb., da će se odjaviti onima kojima je istekla osobna iskaznica dulja od 15 dana ili koji nikada nisu podnijeli zahtjev za osobnu iskaznicu. Sa aspekta prava građana, to je dobar rok, s aspekta sređivanja popisa birača bilo bi bolje da je on nešto kraći. To je točno. Tu se dakle slažemo. Međutim isto tako vjerujemo da ćemo primjenom i drugih instituta tog zakona za one građane kojima podatak o prebivalištu nije točan, da ćemo ipak uspjeti i taj dio dakle dovesti ukoliko toliko točan i ja ja ću izreć riječ korektan, korektno stanje dopuštam da postoji bolja riječ. Što se tiče drugih dakle odredbi ovoga zakona nitko u raspravi nije spomenuo možda i najveću promjenu za građane koji imaju prebivalište u RH a to je da će jedan dio njih morati ili paziti do kada im vrijede osobna iskaznica ili da će na dan izbora morati otići po potvrdu. Također što se tiče toga da Hrvatima izvan Hrvatske se uskraćuju osobne iskaznice. Dakle oni po zakonu i nemaju pravo na osobne iskaznice ako nemaju prebivalište, to je uvjet da se ima osobna iskaznica je prebivalište. Što se tiče Zakona o prebivalištu tu nastupamo sa potpuno drugačijom logikom. Dakle, ako iz prebivališta u Hrvatskoj odjavite osobe koje nisu u Hrvatskoj i prijavite i dakle one koje nemaju prebivalište u Hrvatskoj onda se time povećava broj ovih izvan Hrvatske, a ne da ih se smanjuje to jednostavno logički ne stoji. Al' dobro. Naravno najveći dio rasprava posebno ovih strastvenijih ipak se odnosio na jučerašnji zakon. Zadatak uprave i dakle one koji uređuju popis birača da korektno u pravilu prepiše evidenciju u prebivalištu da rasporede ljude temeljem temeljem adrese na biračka mjesta, da oni znaju gdje ostvaruju biračko pravo, da izborna povjerenstva propišu toliki broj biračkih mjesta da se to pravo što lakše ostvaruje i što je pitao zastupnik Babić. Dakle u pravilu na otocima jedno naselje jedno biračko mjesto, adrese u pravilu ne određuju biračko mjesto i što je zastupnik Mlakar govorio za grad Hvar, prema našem zahtjevu Državna geodetska uprava inače bi trebala do 1. veljače dakle svima dati tko nije donio ulice i brojeve, dakle dat privremene brojeve koje bi nam bila ustvari osnova za izradu korektnog registra birača. Vjerujem da će ovaj zakon vrlo brzo u primjeni omogućit nam da i ove naprednije instrumente za ostvarivanje biračkog prava unesemo u naše zakonodavstvo pa da onda i ove bojazni danas koje se tiču broja državljana RH izvan RH koji će glasat da budu neutemeljene, a ja bih inače iskreno volio da se političke stranke u Hrvatskoj potrude da i što više ljudi glasa izvan RH jer je to znak da je jedina dominantna stranka dobila konkurenciju pa da će se morat malo više potruditi da izađe više njezinih glasača na izbore, al to su samo moje želje, svjestan sam realnosti i da će ova tri i dalje biti. Milorad (HNS)** Imamo prijavljene tri replike. Prvi se javio kolega Dinko Burić. Izvolite kolega. Evo poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre. U svezi svih ovih prijepora, žao mi je što nema zastupnika SDSS-a ali citirat ću sada me zvao na telefon predsjednik Srpske narodne stranke gospodin Milan Rodić nas u klub HDSSB-a vjerujem da gleda sada ovaj prijenos i zamolio da mi prenesemo sljedeće da se ovakvo zakonsko rješenje tumači u redovima Srpske narodne stranke kao "pogodovanje gospodina Milanovića čovjeku za sva vremena, gospodinu Miloradu Pupovcu kojeg ne zanima sudbina hrvatskih građana srpske nacionalnosti u Republici Srbiji nego isključivo njihovi glasovi". I gospodin Milan Rodić kaže da u njegovo ime, mi u ime kluba HDSSB-a izrazimo stajalište njih dakle Srpske narodne stranke da se i oni slažu da tko hoće glasovati neka glasuje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Srbiji. Toliko o tome koliko tko zastupa interese svih hrvatskih državljana pa neovisno o tome koje su nacionalne pripadnosti. A vama još samo jedno pitanje vezano uz vaše izlaganje. Molio bi da kao što sam i postavio u jednoj replici da mi odgovorite kako vi tumačite članak 45. Ustava RH koji govori u stavku 3. "birački hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH ostvaruju biračko pravo na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u stranoj državi u kojoj prebivaju bez iznimke", svi hrvatski državljani koji ne žive tu dakle nema iznimki. Nije li ovako zakonsko rješenje u suprotnosti sa Ustavom RH? **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, ministar Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, najprije najveći broj glasova građana srpske nacionalnosti u RH dobila je naša koalicija i naša stranka i nitko nema pravo ni legitimitet bolje zastupati te građane ja vjerujem od SDP-a i Kukuriku koalicije. To vjerujem da da, dakle vjerujem da je to pokazuju određene statistički podaci. A ne znam na što točno misli gospodin Rodić kada govori u ime SNS-a preko vas jer mislim da se to opet više vezuje na onaj Zakon od jučer, a ne zakon od danas. To ja tako tumačim ali mogu provjeriti s gospodinom Rodićem jer ja za dobre prijedloge volim komunicirati sa svima. Što se tiče tumačenja članka 45.stavak 3. Ustava ja mislim najprije da je loše napisano, to je prvo što mislim jer hrvatski Zakon o prebivalištu uopće ne poznaje prebivalište izvan RH. dakle ovdje RH. dakle ovdje se govori o državljanima koji nemaju prebivalište u RH, a onda u zadnjoj rečenici u kojoj govori u državi u kojoj prebivaju, a da nijedan hrvatski propis nije regulirao koji je to institut prebivališta izvan RH. to je prvo što nije logično, ali dobro. Pa onda pretpostavljam da oni glasaju dakle tamo gdje im je u putovnici naznačena adresa ili tamo gdje se aktivno registriraju jer je notorno da se tamo gdje se registrirao da tamo u tom trenutku i prebivaju. Tako da bi to na taj način protumačio. Ali ova skupina državljana o kojoj vi govorite nisu hrvatski državljani koji nemaju prebivalište prebivalište u RH jer ti državljani upravo imaju prebivalište u RH, samo tamo gdje imaju prebivalište ne stanuju. Da. Tako da taj članak Ustava upravo tako kao što ste rekli ga i tumačim. Dakle ovo je priča o zakonu od jučer a ne o zakonu od danas. Mi ćemo samo da popišemo ljude po prebivalištu, a to je rasprava bila jučer. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Evo sljedeća replika Ana Lovrin. Izvolite kolegice.

i da im netko u DKP-u kaže da ne mogu glasovati jer se nisu prijavili u postupku aktivne registracije. Možda sam nešto preskočila ali ovaj zakon kaže ovako koji predlažete "postupak aktivne registracije obavlja se odmah nakon raspisivanja izbora odnosno državnog referenduma, a najkasnije do isteka roka utvrđenom člankom 24.stavkom 1.to znači 10 dana prije održavanja izbora". Članak 33. Kaže "po isteku roka za aktivnu registraciju birača sastavlja se popis aktivno registriranih birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište i dostavlja se u u kojem se po državama i konzularnim područjima za koja su birači aktivno registrirani odnosno mjestu aktivne registracije u RH" itd. taj se popis dostavlja Izbornom povjerenstvu. ako i postoji tu negdje neki članak koji ja nisam vidjela dalje onda ja pitam zašto uopće uvodite aktivnu registraciju? Dakle ako svatko tko se ne registrira u ovom propisanom roku po zakonu može ipak doći na izborno mjesto i reći ja bih glasovao ali se nisam registrirao ako može i 100% naših državljana u inozemstvu ostvariti svoje biračko pravo onda čemu uopće uvoditi postupak aktivne registracije ako on nije obvezujući. Hvala. eksplicitno rekao umanjenju potrebnog broja birača za referendum kako ga reguliramo. Dakle nećemo imati 4 i 150 tisuća nego onoliko koliko se registrira. Ali sada se vratimo na ovo što ste prvo pitali. Dakle članak 57. stavak 1. i stavak 3. odnosi se upravo na državljane koji se nisu aktivno registrirali pa nisu u izvatku popisa birača i onda svoje pravo dokazuju na na način kako je predviđeno u članku 57. stavak 3., dakle biračima koji nisu upisani u evidenciju birača, koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj potvrde izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva. Potvrde se izdaju na temelju prethodne suglasnosti za izdavanje potvrde za glasovanje upisa u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Dakle oni državljani koji nisu se aktivno registrirali dođu na biralište, moći će glasati temeljem članka 57. stavak 3. i to je samo dokaz da nikome ne želimo oduzet biračko pravo, da želimo sređene evidencije i da na kraju na osnovu toga jednog dana možemo uvesti i dopisno glasanje. A moram još jednu rečenicu reći, na vaše osnovno izlaganje nisam replicirao, ako sam vas dobro citirao rekli ste da jedna i druga strana govore o različitim vrstama autobusa itd. Ja tvrdim da ni oni koji dolaze autima, autobusima ili bilo koji koji dolaze preko granice ova strana to ne podržava i to nisu glasači koji glasaju za našu

Dva elementa na izlaganje ministra. Prvi je nastavno na ovo što je već govorila kolegica Lovrin. Potvrde za glasovanje su postojale i do sada kad nije bilo instituta aktivne registracije birača. One su se izdavale i u postupku prethodne registracije koja je bila u inozemstvu. Prema tome, to nije nikakav novum ovo što vi ovdje govorite. Ako vi nama sada hoćete reći da vi uvodite institut aktivne registracije birača da biste ažurirali evidenciju i smanjili potreban broj za pozitivan rezultat nekog referenduma. To je ovo što ste vi sada rekli ministre, ali to moram priznat da je bizarno. Imate izborni trenutak koji od dana raspisivanja izbora pa do ovoga roka iz članka 24. traje svega nekoliko dana i vi ćete baš u tom presingu naložiti ljudima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima da to iskoriste kao potencijalni prilog broju birača radi rezultata referenduma. zašto vi ne bi umjesto da bacate teret na državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj napravili jedan sustavan napor koji se ne bi trebao ponavljati pred svake izbore, predsjednika, Hrvatski sabor, Europski parlament, referendum, nego da se to u jednom razumijem roku ažurira evidencija popisa birača. Zašto bi diplomatske misije to morale radit u tom knap roku, objasnite mi koji je ratio toga, zašto to ne bi mogli raditi kao što su neformalno uz suglasnost DIP-a i radili kod prethodne registracije do sada mjesecima unaprijed, da si olakšaju posao. Ja mislim da su ovo pisali ljudi koji nisu u praksi vidjeli kako i što znači organizirati misiju u diplomatskim misijama i konzularnim uredima tj. izbore. A vi ste apelirali da hoćete da više ljudi izađe vani. Pa zahvaljujući vama je glasanje isključivo u diplomatskim misijama i konzularnim uredima tako da taj apel moram priznat da mi djeluje malo apsurdan. Hvala. **Batinić, Milorad u završnom izlaganju, a to je da se nadam i želim da na sljedeće izbore u XI. izbornoj jedinici izađe više birača jer je to znak da je stranka koja je dominantna dobila konkurenciju i da se potrudila da izađe više birača i ovaj zakon na to neće ni pozitivno ni negativno utjecati. To koliko će izaći smo već riješili ustavnim promjenama 2010. godine. Ukoliko možemo to popraviti na način da uvedemo dopisno glasanje, oko toga se možemo dogovoriti, Zahvaljujem i vama. Ovime zaključujem raspravu. Hvala